Poštovane kolegice i kolege, idemo na sljedeću točku, to je: - Izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenim potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u 2021.g. Podnositelj je Vlada RH temeljem čl. 62. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Raspravu je proveo Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Prije nego što dam riječ poštovanom potpredsjedniku Vlade i ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branku Bačiću imamo zahtjeve za stanku, pa će prvu stanku imati u ime Kluba poštovani zastupnik Damir BAjs. Izvolite. **Bajs, Damir (Fokus)** Štovani predsjedavajući. U ime kluba Fokus i Reformista zatražio bi stanku od 10 minuta da razmotrimo u klubu da li se izreka put u pakao popločen je dobrim namjerama može odnositi na ovu točku dnevnog reda. Nakon katastrofalnog potresa koji je zadesio Hrvatsku mi smo svi imali dobre namjere, naši stanovnici i sugrađani, Vlada RH, oporba, ali i EU koja je odobrila znatna sredstva mnoge države. Tko je … tim putem? Pa oni koji su bili pogođeni potresom to su naši sugrađani koji su evo već tri godine mnogi od njih u kontejnerima. Šta se moglo napraviti bolje? To je dobro pitanje. I da li su se dobre namjere se pretvorile u rezultate? Ako govorimo o tome onda ću naglasiti da ovaj zakon o kojem ćemo danas raspravljati i njegovi efekti je imao i puno primjedbi od strane oporbe i jedan od njih je bio vezan i uz klub Fokus i uz stranku Fokus koja je dala prijedlog da se građanima RH koji su bili obuhvaćeno potresom omogući da preko HBOR-a dobiju kredit koji bi se kasnije refinancirao, da imamo povjerenja u naše sugrađane da će obnoviti svoje kuće, da će imati račune i da će se to riješiti na odgovarajući način. Također i posebna briga je trebala biti posvećena onima koji imaju socijalne potrebe. Ti prijedlozi su i odbijeni kao i od drugih stranaka oporbe, sada vidimo da ne u ovom zakonu nego u zakonima koji su slijedili da je to usvojeno i jedini rezultat takvog odbijanja je ovih tri godine zastanka dobrih namjera koji nemaju nikakvih rezultata, a povjerenje u ljude kad smo trebali imati tek sad imamo.

30. lipnja 2026., dakle govorimo o skoro točno tri godine. Prvi potres koji nam se dogodio bio je onaj 22. ožujka 2020.g., dakle prije nešto više od tri godine. Obnovljen je simboličan broj zgrada i pitam se onda od kud vladajući crpe sav optimizam da će ispoštivati obećano ili se događa zapravo ono što svi vide, a to je da sve što ova HDZ-ova odnosno koalicijska Vlada čini jest usmjereno da pod svaku cijenu ostanu na vlasti, pa su onda u tom smislu žrtvovali i beskućnike s Banovine i one sa zagrebačkog kraja da su ljudima napravili kuće u godini dana od potresa i da su se ljudi uselili u te kuće. Veliki dio tih ljudi do izbora bi zapravo zaboravio da treba biti za sve skupa odrađeno zahvalan samom HDZ-u i zaokružiti ih na izborima. Je li to PR strategija vladajućih? Koliko je obitelji već iselilo iz i onako iseljene Banovine zbog tih sramotnih političkih kalkulacija? Koliko je ljudske patnje u međuvremenu proživljeno? Ima li uopće empatije ili je sve zapravo politika? Pa ja zapravo odgovorom nalazim i u činjenici da premijer Plenković nije išao na Banovinu na obljetnicu potresa, a to je pojasnio izgovorom kako ima puno aktivnosti oko priprema za uvođenje eura i onih priprema oko ulaska u sam Schengen, a time nam je svima skupa jasno i nedvojbeno nedvojbeno dao do znanja koliki mu je prioritet obnova na Banovini. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime kluba Suverenista govorit će poštovani zastupnik Marijan Pavliček koji isto traži stanku koliko znam. Poštovani. Tražimo stanku od 10 minuta u ime kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput istaknuli da mi danas raspravljamo o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada koje su oštećene u potresima koji su prvo zadesili Grad Zagreb, a potom Petrinju i njenu okolicu, zaista u potresima koji su se zbili prije 1139 dana i prije 856 dana. Mi danas raspravljamo o učincima provedbe tih zakona koji su se mijenjali četiri puta, mi danas govorimo o zakonima kojeg do sada provode četiri ministra, mi danas raspravljamo o učincima zakona koji se provodio 2021.g., a tada je obnova izgledala otprilike ovako. 2021.g. obnova je upravo izgledala ovako, apsolutno se ništa nije napravilo. Bolje da ja nemam ništa za reći kolegice nego da ste vi odradili posao 2021. kako treba, a očigledno ga niste odradili jer ni danas 2023.g. 4. svibnja 1139 1139 dana kasnije ljudi vam i dalje žive u kontejnerima. Hvala lijepa. **Grmoja, Nikola (MOST)** Tražim stanku iako je zapravo sramotno da mi raspravljamo danas o ovom izvješću. Tri godine više od tri godine nakon zagrebačkog potresa onda ovog potresa na Banovini, nakon četiri ministra obnove, četiri izmjene zakona mi tek sada govorimo da su se stvari počele događati, da se tek sada nešto događa. I ovdje nama ministar podnosi izvješće i potpredsjednik Vlade o tome. Umjesto da se crveni i on i predsjednik Vlade i zastupnici vladajuće većine zbog ljudi koji su i dalje u kontejnerima, zbog činjenice da smo mi imali evo u Zagrebu jučer rušenje ili prekjučer kad je bilo rušenje dijela zgrade, da 50 zgrada prijeti urušavanjem u centru Zagreba, da ljudi na Banovini i dalje žive u kontejnerima, da gradonačelnica Petrinje kada mi ovdje predlažemo da se tim ljudima daju novčana sredstva mjesečno, glasa protiv toga kao i cijela vladajuća većina. To su rezultati vaše politike, to su vaša djela koja govore o vama, a mi bismo mogli kao kolega Pavliček slobodno šutjeti. Sami ste rekli i sami ste svojim djelima pokazali ili koliko znate, a ne znate očito puno ili koliko vam je stalo, rekao je kolega Bajs da je on uvjeren u vaše dobre namjere. Ja nisam siguran s obzirom na vrijeme koje je proteklo i činjenicu da odjednom sada evo u izborno vrijeme se nešto zahuktava i nešto se sada događa. Isto kao što ćete u izborno vrijeme 1.1. povećati plaće to što godinu dana i više inflacija ljudima jede njihove

govorit će poštovani zastupnik i potpredsjednik Davorko Vidović, no prije toga povredu Poslovnika je digla poštovana zastupnica. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Povreda Članka 238., povreda evo zdravog razuma svih nas koji već godinama pratimo politiku i rad Vlade Andreja Plenkovića i svih zastupnika u saboru. Zastupnik Grmoja očito samo povremeno prati što se događa i koji su, koji su sve napredci Vlade i koliko se radi na svim pomacima, dakle od plaća, ali i naročito u ovom dijelu koji je danas tema. tema. Dakle, da bi se nešto obnovilo potrebno je najprije provesti dugotrajne postupke izrade projektne dokumentacije, a onda pristupiti građenju koje je sada u tijeku i u velikom zamahu

**Bajs, Damir (Fokus)** Dakle 238., ja ću napomenuti, ja ću reći da ja vjerujem u dobre namjere HDZ-ove Vlade, ali ne vjerujem u nikakvu sposobnost da to provedu. To su sami dokazali kroz tri godine, novci su bili na raspolaganju, povukli se nisu, a u konačnici tko god imao dobre namjere, a put ga dovede kroz taj način u pakao baš i nije se okoristio. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to nije bila povreda Poslovnika, pa i vi dobijate opomenu. Kolega Grmoja da je povrijeđen Poslovnik. I ljudi mi na ulici govore dakle o tome da se ništa ne događa, dakle da se i sada nešto počelo raditi, a vi pričate o hrvatskim građanima i njihovim plaćama, pa jeste vi svjesni u kakvoj situaciji žive hrvatski građani. Jeste vi svjesni koliko su

Kolegica Vukovac je digla povredu Poslovnika. Šta je povrijeđeno u Poslovniku? **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Želim se pozvati na Članak 237. koji govori o tome da predsjedavajući sabora treba voditi brigu o tome da održavamo red, ali ja bih tome dodala da moramo imati i ista pravila, a ne dvostruke kriterije jer ja ću vas podsjetiti prije 5 minuta ste kolegicu Barbaru Antolić Vupora da nikada više ne prilikom pozivanje na povrede Poslovnika ne spomene uvredu zdravog razuma. Kolegici Komes to niste spočitnuli, pa vas molim kod ovakve ozbiljne teme da budete jednaki prema svima. Zahvaljujem. Kolega Borić je dignuo povredu Poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Članak 238., ja sam digao povredu Poslovnika na kolegu Grmoju jer mislim da zaista vrijeđa razum. Svako njegovo izlaganje na temu potresa … …/Upadica Željko Reiner: Ajde nemojmo to s tim povredama razuma molim vas./… Željko Reiner: Dobro./… Dozvolite da kažem do kraja. Znači čovjek je zajedno sa cijelim Klubom MOST-a ovdje glasao protiv izmjena i dopuna zakona kojima smo kao država preuzeli na sebe još dodatnih 20%, to su sada po ovom cijenama koje se licitiraju veliki iznosi u desecima tisuća eura. On je htio da to građani sami plaćaju i na taj način im pomoći. To je način na koji MOST pomaže građanima.

lijepo predsjedavajući. Članak 238., kolega Grmoja je omalovažio kolegicu Komes, ali samo iz jednoga razloga što on jako dobro zna kao i svi drugi da je kolegica svaki dan sa svojim narodom, sa svojim sugrađanima sa svojim Petrinjcima kao što jako dobro zna da i sada zahvaljujući ministru Bačiću obnova ide u svim smjerovima. I da činjenica je da neke iz oporbe sve ono što ide u korist građana Hrvatske boli i smeta, a to građani danas mogu i da vide. Dobro i to je ovaj bila replika, pa i vi dobijate opomenu. Hajdmo sad na obrazlaganje stanke u ime Kluba Socijaldemokrata to će učiniti poštovani zastupnik Davorko Vidović, potpredsjednik Sabora. Evo ja tražim ovu stanku u ime našeg kluba da bi i mi još jednom rekli kako je doista apsurdno da raspravljamo o izvješću o nečemu što je vodio jedan ministar koji je došao iza što je vodio jedan ministar koji je došao iza njega, a ovdje se našao treći koji nije ni sanjao možda u to vrijeme da će morati braniti takvo nešto. O čemu ćemo mi zapravo ovdje raspravljati? Pa vjerojatno ne o onim brojkama kojih je izvješće puno, jer to zapravo više i nije priča i to je nešto o čemu smo već razgovarali, što smo ostavili za sebe. Ali ne bismo smjeli propustiti priliku da ovdje razgovaramo o dvije stvari koje su sukus, koji su temelj, koji su osnova svega. Prva su oni koji se ovdje ne vide to su ljudi, ljudi stotine tisuće desetine ljudi čija je sudbina krvavo vezana da tako kažem uz činjenicu da su ostali bez svojih domova. Neću bit patetičan na ovaj ili onaj način. Oni koji su morali iseliti možda se nikada više neće vratiti u te krajeve, oni koji sada žive u potpuno neprimjerenim uvjetima o tim ljudima ovakva izvješća ne govore, ali mi koji tamo živimo mi znademo što je to živjeti katastrofu na vlastitoj koži. I druga stvar o kojoj moramo govoriti to je da je '21. godina, godina sramote koju ćemo morati zaboraviti ili je se morati sjećati da ne zaboravimo da je država pokazala svoju neefikasnost, neodgovornost, da je to u tom smislu doista sramotna godina. Kako se ta sramotna godina ne daj Bože ne bi ponovila nekom drugom i kako ju ne bi zaboravili oni koji su izgubili i tu, ali na žalost i onu godinu koja je došla iza toga, a to nije malo u životima ljudi. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Članak 238. ali nešto vrlo razumno. Gdje je nestao Božo Petrov? Svaka rasprava, točka piše Božo Petrov, a on se uopće ne pojavljuje u sabornici već jedno 7, 8 dana pa bih molio da ako se prijavio Božo Petrov, da Božo Petrov govori, a ne skroz govori netko mjesto njega. Dobro kolega Ivanović, ja uistinu ne znam gdje je nestao kolega Petrov, ali to nije bila povreda Poslovnika, pa dobijate opomenu. Idemo na stanku. Stanku je zatražila u ime kluba HDZ-a također i poštovana zastupnika Magdalena Komes. Izvolite. **Komes, Magdalena (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Molim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice kako bih podsjetila još jednom na važnost obnove ne samo područja Banovine, nego i čitavog područja zahvaćenog potresom da je obnova jedan od prioriteta ove Vlade govori činjenica da gotovo svaka sjednica Vlade počinje Izvješćem o proteklom razdoblju, što je učinjeno, a evo znamo svi već smo zaista svi konstatirali da nismo zadovoljni tempom kojim obnova ide. Međutim, uz sve ove teške okolnosti i težak život ljudi naših stradalnika u kontejnerima samo bih podsjetila da u puno jačim gospodarskim državama koje je zadesio potres također nije išlo glatko, a naročito ne onako kako je tamošnje stanovništvo to željelo što prije vratit se u svoje domove, pa tako ni u talijanskom Amatriceu u kojem je i nakon pet godina, odnosno prilikom obilježavanja pet godina od potresa još uvijek stanovništvo na žalost živjelo u kontejnerima što govori o širokim razmjerima tamošnjeg potresa ali i ovog zagrebačkog, a nakon njega još i Petrinjskog koji je bio još razorniji. Međutim, usprkos svemu tome evo na čelu sa ministrom Bačićem zaista se poduzima sve da se obnova ubrza o čemu ćemo evo i ministar Bačić nešto kasnije govoriti, a i ja u iznošenju stajališta. Hvala. Hvala lijepo. Naravno sve stanke su odobrene, ali sukladno članku 293b. mi ćemo nastaviti sa radom, pa će sada u ime podnositelja govoriti napokon poštovani potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Izvolite. A replika imate već barem jedno 40 prije nego što ste i prvu riječ izustili. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Prije svega uvodno bih s obzirom da pretpostavljam dio naših sugrađana koji su najzainteresiraniji za status obnove njihovih kuća i stanova vjerojatno i prate ovu našu raspravu. Ja bih svima uputio poruku kako razumijem, suosjećam sa svima našim sugrađanima koji još uvijek nisu u svojim kućama, u svojim stanovima. Neki od njih su još uvijek i u mobilnim stambenim jedinicama odnosno kontejnerima pozivam ih evo da na još jedno strpljenje i razumijevanje da Vlada Republike Hrvatske u ovom trenutku doista radi sve kako bi čim prije obnovila sve

više ili manje oštećeno. Neke su stradale, neke su i uklonjene već, neke su u izgradnji i obnovi, ali u ovom trenutku doista radimo sve kako bismo ubrzali cjelokupni proces obnove. Dobili ste, na klupama vam je Izvješće za provedbu zakona za 2021. godinu. Ne vjerujem da to baš više ikoga u toj mjeri interesira kakvo je bilo stanje sa 1. siječnja 2022.g., a tu imate tu i napisano. Meni se čini da je puno važnije i da puno više i vas osobno, ali i naše sugrađane interesira današnji status i proces obnove u Hrvatskoj, pa ću ja u ovih svojih još 18 minuta koliko je ostalo podijeliti tu obnovu na dva dijela. Kao što je ustvari ona i zakonom promišljena i različitim podzakonskim aktima i uredbama Europske komisije i određena, a ta dva segmenta podrazumijevaju s jedne strane obnovu, obnovu i troškove hitne sanacije, radova nakon potresa kako onog zagrebačkog od 21. ožujaka, tako i petrinjskog potresa koja obnova se podrazumijeva kroz i konstrukcijsku obnovu zgrada javne namijene i javne infrastrukture. Za tu smo obnovu kao država od strane Europske komisije iz Fonda solidarnosti dobili milijardu i 3 milijuna eura, od toga 683 milijuna eura smo dobili za sanaciju i konstrukcijsku obnovu zgrada na području zagrebačkog potresa i 319 …/Govornik se ne razumije/… 20 milijuna eura za takve iste radove i iste operacije na području petrinjskog potresa. Kad sam se ovdje predstavio prije 100 i 6 dana tada smo od tih milijardu i 3 milijuna eura nakon 25 mjeseci provođenja Fonda solidarnosti za zagrebački potres i 13 mjeseci nakon odluke o Fondu solidarnosti za petrinjski potres bili utrošili ako se sjećate 370 milijuna eura i tada sam govorio da s obzirom da nam je krajnji rok za iskorištenje tih sredstava ili za konstrukcijsku obnovu, u najvećem dijelu javnih zgrada, zgrada javne namjene i javne infrastrukture, ostalo 5 mjeseci i 13 dana, rekao sam da bi nam trebalo svaki dan kako bismo dostigli taj rok do 30. lipnja trošiti minimum 4 milijuna eura. I evo nakon 106 dana s današnjim danom smo na 844 milijuna eura, što znači da smo dnevno za sanaciju prije svega odnosno konstrukcijsku obnovu najvažnijih objekata u Hrvatskoj ili bolje rečeno najvažnijih objekata u Zagrebu odnosno hrvatskoj metropoli, najvažnijih objekata zgrada javne namjene, a slična je situacija i na području petrinjskog potresa, gotovo sve najvažnije institucije u Sisačko-moslavačkoj županiji, pa i ovdje u Zagrebu su u postupku obnove i to su vrlo zahtjevni radovi, trošili odnosno koristili smo dosada dnevno 4,5 milijuna eura, dakle pola milijuna eura više nego što sam tada planirao i s tom dinamikom u preostalih 56 dana mi ćemo ja sam uvjeren iskoristiti sredstva, poći iznad toga i u cijelosti iskoristiti sredstva Fonda solidarnosti. Ali tada sam govorio ono što ću i sada reć da nije toliko čak niti važno da li ćemo utrošiti milijun eura više ili manje nego je važno da su najvažnije ili barem bolje rečeno zgrade koje predstavljaju arhitektonsku vizuru ovoga grada, a rekao bih i Sisačko-moslavačke županije koje su građene negdje 100. ili 200.g. prije potresa, koje su bile, koje su zahtijevale obnovu same po sebi i bez potresa, neke od njih neću reći sve, ali da smo im sredstvima iz Fonda solidarnosti doista obnovili i obnavljamo na razinu koja bi ovakav ili sličan potres bio na Banovini, bio u Zagrebu, mogla izdržati bez, bez problema. Koliko je kompliciran postupak obnove, zgrada građenih prije 200. ili poput Zagrebačke katedrale prije 11. stoljeća dovoljno govori činjenica da najeminentniji hrvatski projektanti tvrde da je obnova dijela zgrada na području Grada Zagreba, pogotovo ovdje u samome centru, Donjem ili Gornjem gradu koji je seizmički vrlo zahtjevan, jedna od dvije ili tri posloženosti konstruktivne obnove u ovom trenutku u svijetu i zato bi i nekad i htjeli da ta obnova bude brža, pogotovo kad govorimo o javnim zgradama, kad govorimo o zahtjevnim objektima i htjeli bi da ona bude ekspeditivnija, ažurnija, ali ovdje treba voditi računa o činjenici da je potrebno voditi računa da te zgrade doista budu obnovljene sukladno Zakona o gradnji poštivajući najviše standarde kako bi te zgrade zadovoljile mehaničku otpornost kako je to Zakonom o gradnji predviđeno i mislim da u tom smislu smo i angažirani kako bimo doista tu potrebnu sigurnost za živote naših sugrađana nakon što one budu obnovljene digli na najvišu moguću mjeru. Koliko je zahtjevan Fond solidarnosti sam po sebi govori podatak da u ovom trenutku je na Fondu solidarnosti angažirano 200 hrvatskih građevinskih tvrtki, da je tu uključeno preko 10 tisuća njihovih građevinara odnosno zaposlenika i ta činjenica da je u tolikoj mjeri hrvatska građevinska operativa uključena u Fond solidarnosti s jedne nas strane veseli jer će sredstva koja smo dobili iz Fonda solidarnosti ostati u rukama hrvatskih građevinara i hrvatskih poduzetnika i praktično će doprinositi u najvećem dijelu rastu hrvatskog BDP-a. U ovom trenutku hrvatsko građevinarstvo, Hrvatska građevinska operativa itekako, itekako doprinosi rastu BDP-a jer negdje oko praktično 5% ukupnog hrvatskog BDP-a u ovom trenutku prolazi kroz, kroz sve građevinske radove u Hrvatskoj, a u odnosu na prošlu ili na pretprošlu godinu u ovom trenutku je obim građevinskih radova u Hrvatskoj negdje oko 30% veći nego prošle godine ili 50% veći nego godinu dana prije, što znači da je sve što u Hrvatskoj podrazumijeva zna graditi, obnavljati angažirano na obnovi, bilo na zagrebačkom, bilo na petrinjskom i govorim koliko nas to veseli ta činjenica da s jedne strane smo svu građevinsku operativu ili veliki dio bolje rečeno i pravilnije, znači jedan veliki dio te građevinske usmjeren je na Fond solidarnosti, toliko nam s druge strane nedostaje građevinske operative na na ovom drugom dijelu obnove koja ću sada i još dodatno istaknuti. Dakle, kao što je sam rekao u dijelu koji se odnosi na izgradnju odnosno obnovu zgrada javne namjene i javne infrastrukture bilo komunalne, bilo prometne i to ide u punom intenzitetu sada smo u ovom trenutku u ministarstvu potpuno angažirani jer je pri kraju Fond solidarnosti potpuno angažirani na obnovi obiteljskih kuća, višestambenih zgrada. I mogu reći i da je na području zagrebačkog potresa i na području petrinjskog potresa sve ono što smo mogli angažirati od strane hrvatske građevinske operative je angažirano. U posljednjih mjesec dana ministarstvo je raspisalo niz javnih nabava i za konstrukcijske obnove i za izgradnju zamjenskih kuća i jednostavno u pravilu mogu reći da 80% tih javnih nabava praktično ni ne dobijamo niti jednu ponudu kako bi mogli nastaviti onim intenzitetom kojim, kojega želimo. Naime, nakon što smo donijeli Zakon o obnovi ovdje u Hrvatskog saboru 23. veljače ove godine, nakon što smo objedinili i integrirali dva državna tijela Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje jasno da smo učinili bržom realizaciju donošenje rješenja o obnovi. I to je sad već zamjetno da mi na mjesečnoj razini proizvodi oko 450 odluka odnosno u skladu s novim zakonom rješenja o obnovi. Zašto to govorim? Zato što danas kada smo izmijenili Zakon o obnovi i kada smo smanjili procedure, kada smo smanjili potrebnu dokumentaciju, kada smo smanjili broj sudionika u samoj obnovi jasno da ministarstvo sada može brže proizvoditi, donositi rješenja. No, međutim prije stupanja na snagu ovog zakona odluke su se donosile bez prethodno izvršenih nalaza na svakim, na svakoj pojedinoj kući. Danas da bi se neko rješenje donijelo moramo sukladno zakonu provesti proceduru izrade nalaza koji nalaz podrazumijeva odabir projektanta, njegov izlazak na teren, utvrđivanje stvarnog stanja, izradu nalaza, povratak tog nalaza u ministarstvo i tek tada, tek tada slijedi rješenje. Usprkos tom procesu koji nam je omogućio da onda sada puno brže provodimo obnovu, mi dakle istom jednom fazom koju smo stavili prije donošenja rješenja smo uspjeli u ministarstvu podignuti razinu donošenja samih rješenja što nam onda omogućuje da idemo u velike nabave. U ovom trenutku najprije da kažem nešto što je završeno. Završeno je 30 namjenskih kuća na Banovini, bilo ih je 6 sjećate se kad sam ovdje imao izlaganje. 30 zamjenskih kuća je dovršeno, a do kraja, ja se nadam do kraja srpnja će biti 135 kuća, dakle cjelokupni, cjelokupni fond kuća koje smo ugovarali. na razini ministarstva sada u postupku donošenja značajnog broja novih rješenja na dnevnoj razini uvodimo u izgradnju novije zamjenske kuće. Tako da iz tjedna u tjedan ili na Banovini ili na području Sisačko-moslavačke županije s jedne strane, a jučer smo, jučer smo, jučer smo počeli sa izgradnjom zamjenskih kuća na području Krapinsko-zagorske županije. To su prve zamjenske zgrade na području zagrebačkog potresa ovaj idući tjedan je bilo planirano uvođenje novih 14 kuća na području Čučerja i Markuševca, ali moramo ponovno raspisati javni poziv zbog toga što nam se jednostavno na te natječaje nije javio nitko osim jedna tvrtka koja je tražila trostruko veći iznos za radove koji su predviđeni troškovnikom i projektantskim cijenama što jasno kao ministar koji sam zadužen za vođenje brige o javnom novcu nisam, nisam htio potpisati. Dakle, to govorim iz razloga što su nas velike i jake hrvatske građevinske tvrtke na određen način zamolili za razumijevanje što oni ne sudjeluju u tim javnim nabavama s obzirom da su angažirane na projektima i poslovima Fonda za, Fonda solidarnosti u kojima su vezani rokovima i moraju tamo svu svoju operativu angažirati. Mi smo kao što sam tada bio rekao sve naše obnove koje radimo, sve naše nove nabave koje radimo, radimo klasterski. Dakle, ne raspisujemo javne nabave samo da bi raspisali nego sve javne nabave grupiramo po naseljima naseljima primjerice čak kad je Petrinja u pitanju po dijelovima Petrinje, kad je u pitanju Zagreb po ulicama, kad je u pitanju ne znam Krapinsko-zagorska županijama po općinama. Tako da izvođačima bude jednostavnije pristupiti tom obnovi da im gradilište bude organizirano vrlo blizu njihovih kuća koje obnavljaju tako da je to, da je to nešto što u svakom slučaju u ovom trenutku je išlo se u prilog izvođačima, ali kažem nismo dosada naišli na tu mogućnost da možemo biti praćeni od strane operative onako kako bi htjeli. osim obnove mi moramo i vodimo računa i to sam rekao da ćemo do kraja listopada zbrinuti naše sugrađane koji su u mobilnim stambenim jedinicama. I tada smo na razini Vlade donijeli program stambenog zbrinjavanja za sve naše sugrađane koji su u kontejnerskim naseljima odnosno, odnosno u stambenim mobilnim jedinicama ili u kontejnerima. Kad sam izabran za ministra imali smo 11, u tom trenutku 11 kontejnerskih naselja, u međuvremenu smo 3 naselja ispraznili, ovih dana ćemo još 2 i naš je cilj, tu se zahvaljujem posebno ministrici, gradonačelnici Petrinje gospođi Komes koja, a sukladno Zakonu o obnovi skrbi i brine kako bi se čim prije ispraznila kontejnerska naselja na području Petrinje. I ja sam uvjeren kao što smo to i dogovorili da ćemo negdje do polovine srpnja i Sajmište isprazniti. U međuvremenu smo ispraznili jedno naselje, drugi tjedan ćemo ja se nadam Mošćenicu tako da ćemo Petrinju do polovine 7. mjeseca. Ja se nadam, sutra su kod mene i gradonačelnik Gline i njegova zamjenica, vjerujem da ćemo u tom roku isprazniti i kontejnerska naselja, kontejnersko naselje u Glini a sutra je kod mene i gradonačelnica Siska sa svojim suradnicima. Nadamo se da ćemo u tom roku isprazniti sisačka kontejnerska naselja. Već su tri uklonjena, tako da će taj rok kojega smo planirali nastojat ćemo ga dohvatiti, a pored toga je jasno da postoje brojni kontejneri naših sugrađana koji su, čiji su kontejneri pored njihovih obiteljskih kuća. I zbog toga u ovom trenutku radimo preko 600 nekonstrukcijskih obnova koje se nekonstrukcijske obnove odnose na naše sugrađane koji su u kontejnerima. Premda temeljem nalaza koje provodimo za svaku kuću čiji je vlasnik u kontejneru veliki broj tih kuća prema nalazima na kojima rade ovlašteni projektanti nisu niti za rušenje, niti za konstrukcijsku obnovu već za nekonstrukcijsku obnovu. I ta se nekonstrukcijska obnova provodi i u ovom trenutku. čini mi se 603 objekta su nekonstrukcijske obnove u tijeku što će opet jasno omogućiti da naši sugrađani koji su u kontejnerima pored svojih kuća budu ispražnjena. Radimo u ovom trenutku 54 velike, velike konstrukcijske obnove Što znači konstrukcijska obnova i ne višestambene zgrade u Zagrebu reći ću vam samo podatak da je prosječna obnova višestambene zgrade u Zagrebu oko pola milijuna eura, pola milijuna eura. Kada se ukupni iznos za konstrukcijske obnove u Zagrebu podijeli sa brojem konstrukcijskih obnova onda vam je jedna konstrukcijska obnova u Zagrebu preko 550 000 eura bila do sada, bila do sada. Što to znači? Na prvoj idućoj nabavi ne usudim se ne promisliti s obzirom na rast cijena koje su u ovom trenutku na hrvatskom tržištu iz razloga što je obnova pokrenula sve. Ljudi su, firme su pune posla i jasno onda da su te cijene nekad i iznad realnih cijena što je vrlo teško potpisati odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ako ta cijena značajno ne prelazi ono što je projektant i troškovnik predvidio. Nisu niti ni nekonstrukcijske obnove male. Nekad netko kaže nekonstrukcijska obnova to je jedan mali sitni zahvat. Prosječna nekonstrukcijska obnova sa starim cijenama je oko 10000, skoro 10000 eura, nekonstrukcijska obnova a napravili smo ih 8600, 8700 nekonstrukcijskih obnova. Prema tome, to zahtijeva ogromne novce. Obnova jest posao u javnom interesu Republike Hrvatske, ali je i utrošak sredstava isto tako u javnom i interesu Republike Hrvatske. I koliko god bih htio da ta obnova bude brža najveće je razočarenje kad provedete cjelokupni postupak, donesete rješenje kao da provodite javnu nabavu, dovršite proceduru i na kraju svega morate poništiti natječaj oko kojega ste se angažirali vi i cijelo ministarstvo u maksimalno mjesec dana. Tako da zbog toga pozivam naše sugrađane na razumijevanje da bi i mi htjeli da ta obnova bude brža, ali osim brzine odgovornost je i mene kao ministra da da pažnjom blago rečeno dobrog gospodara upravljamo sa javnim novcem. U svakom slučaju ono što sam rekao na području zagrebačkog potresa do kraja godine ćemo sve zgrade i8li obnoviti ili će sve zgrade biti, obiteljske zgrade ili će biti u određenoj fazi određenoj fazi realizacije. Sva će gradilišta koja nisu, sve građevine koje nisu planirane za gradnju, nego za uklanjanje biti uklonjena. Što se tiče petrinjskog potresa tu ćemo do kraja godine ja sam uvjeren uvesti još 150 novih zamjenskih kuća. Inače možda ću to kasnije kroz replike reći, naše je prema sadašnjem stanju obnove naše je viđenje da ćemo na području jednog i drugog potresa obnoviti, odnosno zamjenski izgraditi još dodatnih 730 objekata. Da li će to biti točno, ali prema sadašnjem otprilike prosjeku realizacije donošenja rješenja tokom 730 objekata koje ćemo morati još novih zamjenskih izgraditi. Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Evo gospodine ministre još par minuta ćete imati prilike odgovoriti. Imamo nekoliko replikica. Prvi Zvane Brumnić, izvolite. Poštovani ministre nikad nisam vjerovao da ću u ovom Saboru doživjeti ovakav incestuozan nastup, gdje netko o Izvješću iz 2021. ne progovori niti jednu riječ, nego svih 20 minuta potroši govoreći o nečem drugom, a govorili ste o nečem drugom zato što o tom izvješću iz 2021. a istini za volju i onog koji će slijediti za 2022. nemate što reći. A nemate što reći jer u tim izvješćima u stvari piše sva nesposobnost Vlade koja je u to vrijeme upravljala Republikom Hrvatskom i koja nije u skladu sa zakonom i svojim sposobnostima napravila ništa. Vi ste ovdje potrošili 20 minuta ne biste li na neki način predstavili ono što ste vi radili u proteklih 6 mjeseci i moram priznati trebali ste doći pred ovaj Sabor sa izvješćem što ste radili u proteklih šest mjeseci, a za ovo izvješće pošto ste smijenili dva ministra reći jednostavno ne treba ga prihvatiti jer pokazalo se da ništa nije napravljeno. **Vidović, Davorko A ne, pardon! Imamo povredu Poslovnika, kolega Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** 238. Evo kolegu smeta što se ovdje govorilo i o aktualnoj situaciji, a da se govorilo isključivo o razdoblju od prije dvije godine onda bi ga smetalo što se ne govori o aktualnoj situaciji. Dakle, to je uvijek tako. Izaberi jedan broj sigurno ćeš pogriješiti. Ali evo, dobili ste malo uvid i u ono što je bilo, ono što je danas. Ne znam u čemu je problem? Dobili ste više nego što ste trebali dobiti, odnosno čuti. Poslovnik nije povrijeđen. Vi ste krivo intervenirali zato dobivate osnovu, ovaj opomenu, a kolega Brumnić isto misli da je povrijeđen Poslovnik. Pa povrijeđen je članak 238. jer mislim da kolega Zekanović je potpuno svjestan da ovakvim svojim istupima vrijeđa sve u ovoj dvorani i u Hrvatskoj. Ja mislim da je sramotno da on služi HDZ-u ne bi li skrenuo temu u danom trenutku

međutim još je povrijeđen Poslovnik, prijavljuje povredu Poslovnika Hrvoje Zekanović evo drugi puta. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** 238., naravno kolega Brumnić kada nema argumenta onda nešto naziva sramotnim. Dakle, kolega Brumnić dozvolite da se ja s vama ne složim koji put ili gotovo nikad i to je moje legitimno pravo kao politička i zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, jedino sramotno je to što vi nazivate sramotnim nečije legitimno pravo. Dobro, u redu ni to nije bila povrijeđen Poslovnik niti je to dokazano, zato, zato dobivate kolega Zekanović opomenu, a kolege molim da ne razgovaraju iz klupe. Odgovor na repliku, ministre izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Brumnić reka sam u uvodi da ne vidim svrhe govoriti o 2021. godini, ja vam mogu u iduće 2 replike pročitati ono što piše u tom izvješću. To je izvješće bilo prije 2 godine. Ocijenio sam da nema potrebe govoriti o nečemu što je već potpuno, potpuno iza nas i zbog toga sam svoj dio posvetio, svoje sam izlaganje posvetio ovih proteklih 6 mjeseci. Ministarstvo u ovom trenutku radi izvješće za 2022. godinu i to će izvješće doći ja se nadam na klupe do kraja ovog zasjedanja. I paralelno s time jasno pripremit ćemo sukladno Zakonu o obnovi i izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine koje će onda biti u rujnu, u rujnu na raspravi. Možda jeste nezadovoljni, ali meni se učinilo normalnijim, pragmatičnijim i jedinim praktično ispravnim da govorim o onome što je danas i što naše sugrađane interesira. Malo koga na Banovini ili u Zagrebu interesira nešto što je bilo prije 2 godine što je iza nas. Kolega Brumnić sad kad dobije vrlo vjerojatno treću opomenu više neće moći govoriti o ovoj točci. Ostajete kod povrede? Povreda Poslovnika kolega Brumnić. Poštovani predsjedavajući povrijeđen je Članak 238. Izlagatelj je moram priznati na početku stvarno upotrijebio zdrav razum i rekao ono što sam ja rekao na kraju svoje replike da nema smisla raspravljati o ova dva izvješća pa bi bilo logično da je podnio izvješće za svojih 6 mjeseci da smo o tome raspravljali. Ali onda nakon toga uvrijedio zdrav razum kad je rekao da će tek sad spremit izvješće za '22. drugu, a i dalje neće doći sa svojim izvješćem da pokaže što je radio. (Socijaldemokrati)** Hvala, hvala, bez, bez obzira što mogu se slagat s dijelom vašeg sadržaja, ali to nije povreda Poslovnika i zato dobivate treću opomenu kolega i gubite pravo na raspravu na što sam vas upozorio. A repliku ima kolega Karlić, izvolite. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre pa evo svi smo svjedoci da je ovu hrvatsku Vladu u posljednjih 6 godina zahvatilo sve moguće nepogode i katastrofe koje su mogle, pa između ostalog i dva potresa, a posebno ovaj u prosincu koji možda jedan od razloga i zašto je ovo išlo malo sporije, da je uslijedilo mnoštvo slabijih potresa koji su naravno izazvali dodatne, dodatna oštećenja, da je to područje znači oko Gline, Petrinje, Siska i okolnih naselja područje koje ima još i neizgrađene infrastrukture gdje ima još brojnih složenih procesa utvrđivanja imovinsko pravnih odnosa koji su isto tako prepreka svemu tome, da je trebalo dugo vremena da se utvrde sva oštećenja i donesu odgovarajuća rješenja, da evo konačno izmjenama zakona ovim posljednjim ti problemi su riješeni, projektna dokumentacija je izrađena, provode se natječaji za izvođenje radova. E sad jedini problem koji može biti, a mislim da ste vi to istaknuli da će biti broj izvođača koji će mogući da to što prije obave. Kako to riješiti odnosno da li postoje načini kako to ubrzati? Hvala. Zahvaljujem gospodine zastupniče. Ja u svom djelu nisam govorio i o drugom segmentu obnove, prije svega Sisačko-moslavačke županije. Nisam rekao da se u ovom trenutku završava izgradnja punog profila autoceste do Siska, da će do Uskrsa iduće godine on biti i dovršeno, ta će trasa biti dovršena, da je izgrađeno preko 100-tinjak trafostanica na području Sisačko-moslavačke županije, obnovljeno 120 kilometara dalekovoda na području Banovine, brojni su nasipi od strane Hrvatskih voda sanirani itd. itd. Nema niti jednog ministarstva s kojim ili ministra koji je na bilo koji način nadležan za revitalizaciju da nisam bio s njime tamo. Potpisani su brojni ugovori i ono što mi kaže župan Sisačko-moslavački ja to nisam provjeravao da je za 2022. za 2022. godinu rast BDP-a na području Sisačko-moslavačke županije u odnosu na godinu dana prije bio daleko najveći. Prema tome, obnavlja se život na Banovini. Ja znam da ljudi nisu zadovoljni jer kažem razumijem svih njih koji …/Upadica: Hvala./… još u svojim kućama koje nisu obnovljene, ali doista se maksimalno pokušava napraviti što se može na Banovini. Hvala. Ovo sa BDP-om to je malo, malo triki, treba objasniti, ali kolega Bernardić ima repliku. Izvolite. **Bernardić, Davor (Socijaldemokrati)** Poštovani ministre nemojmo se lagati. Obnova je zaista sramotna. Treću godinu za redom ljudi su u kontejnerima, van svojih domova i na Baniji i u Gradu Zagrebu, a u izvješću koje ste sami poslali ovdje u Hrvatski sabor stoji da ste iskoristili tek nešto malo više od 1% sredstava koje je raspolaganju. Dakle, nešto malo više od 100 miliona kuna od ukupnih 10 milijardi iz Fonda solidarnosti MPO-a i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. To govori dosta, Kako Vlada i Grad Zagreb zajedno nisu bili sposobni iskoristiti sredstva onda su se projekti prebacivali. Tako je u Fond solidarnosti za obnovu od potresa došao projekt obnove asfalta na zagrebačkom Jarunu. No, ne znam da li vam je poznato da je tamo uklonjene su zelene površine i asfaltirano bez dozvole. Budući da ste ovdje naveli da tijesno surađujete sa europskim tužiteljem i sa OLAF-om mene zanima da li ste svjesno sebe ili svoje suradnike u ovom konkretnom slučaju izložili budućim istragama OLAF-a ili europskog tužitelja. **Vidović, Davorko kolega Bernardić. Dakle iz Fonda solidarnosti je osigurano milijardu i 3 milijuna eura, dakle to je negdje oko 7 i po milijardi kuna, a cjelokupni Fond solidarnosti iznosi 3 milijarde i 300 milijuna eura. Iz Fonda solidarnosti se financira samo konstrukcijska obnova, međutim brojne su te zgrade u postupku cjelovite obnove i to je ta razlika od 2 milijarde i 200 milijuna eura, od čega će se iz NPOO-a financirati još milijarda i 200 milijuna eura i milijarda eura će u idućih, ove godine i iduće godine mora biti na sredstvima državnog proračuna da bi te projekte mogli završiti. Ne znači ako je projekt ugovoren u Fondu solidarnosti da će u Fondu solidarnosti biti i plaćen. Ja svojim kolegama ministrima govorim da …/Govornik

projektima koji su u fazi izgradnje, dakle ovi projekti su skoro pa završeni, o tom se radi. Moje je pitanje legitimno, podržavate li bezakonje, podržavate li kao ministar koji se brine o građevini, građenje bez građevinske dozvole, podržavate li potrošnju europskih sredstava nenamjenski, da li ste svoje suradnike i sebe potencijalno izložili istragama europskog tužitelja? Vidjeli smo kako je to završilo u nekakvim drugim slučajevima kada su ministri uhapšeni i morali su otić sa svojih pozicija. Nije bila povreda, bila je replika, dodatak zapravo pitanja, tako da je, izričem opomenu kolega Bernardić. Kolega Kirin sad izvolite vi. Izvolite kolega Kirin. poštovani ministre. U svrhu sanacije posljedice potresa Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije 26. svibnja '21. potpisani su ugovori dodjeli bespovratnih sredstava za projekte i to obnovu obiteljskih kuća u vlasništvu RH i uklanjanje izgradnje zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH financiranih iz EU fondova kroz Operativni program konkurentnosti i kohezija za razdoblje 2014. do 2020. sa razdobljem provedbe projekta do 31. prosinca '23.g.. Projekt je 500 kuća u prvom dijelu, drugi je 20 višestambenih zgrada sa 308 jedinica i 70 obiteljskih kuća.

u pravu ste sve što ste nam rekli iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezija. U ovom trenutku se realiziraju projekti na području Sisačko-moslavačke županije, u tijeku je izgradnja 20 višestambenih zgrada sa ukupno 305 stanova i ja sam uvjeren da će velika većina njih biti dovršena do kraja godine jer su u takvoj fazi izgradnje i pored toga kao što ste sami naveli 500 kuća je u postupku ne konstrukcijske obnove i 55 zamjenskih kuća, dakle to je sve u fazi realizacije i nadamo se da će ti projekti biti i završeni, dobro je da su oni ugovoreni, da se oni realiziraju. Na temelju tog projekta izgradnje 20 kuća, gradit ćemo na području Sisačko-moslavačke županije još 36 višestambenih kuća, o tome ću vjerojatno kasnije kad bude, Kolegica Glasovac ima repliku, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Poštovani ministre, kao što ste rekli zadovoljni ste utroškom i realizacijom sredstava iz Fonda solidarnosti javne infrastruktu…, javne namjene i javnu infrastrukturu i tu radovi zbog rokova idu punom parom, izvođači isporučuju naručeno, međutim isti ti izvođači isporučuju i situacije, međutim JLS nisu u mogućnosti svojim sredstvima platiti te situacije i dovodi ih se u vrlo nezgodnu situaciju jer kasne povrati sredstava po predanim zahtjevima od strane države. I sad vi meni objasnite, zašto ako je izvođačima rok uplate 30 dana od predaje situacije, zašto se povrati od države čekaju puno duže od toga? **Vidović, Davorko poštovana kolegice Glasovac, nije dovoljno 30. lipnja ispostaviti zahtjeve za nadoknadom sredstava nego uplatiti, nego posao mora biti izvršen, ovjeren od nadzornog organa i uplaćen izvođaču, dakle krajnji korisnik primjerice ne znam ne znam bolnica, KBC Merkur, nije dovoljno da on samom Ministarstvu zdravstva, pa onda mom ministarstvu dostavi ZNS nego je najvažnije da je taj posao izvršen i da je konkretno plaćeno izvođaču radova.

i da nam dostave potrebe kako bi riznica tijekom lipnja isplatila sredstva kako niti jedan, niti jedna promjena…/Govornik se ne razumije/…sa lipnjem mjesecem ne bi bila neisplaćena jer bi bila katastrofa da mi posao napravimo, novce imamo, a ne isplatimo izvođaču radova, to je, to se neće dogoditi budite sigurni. Kolegica Glasovac prijavljuje povredu poslovika. **Glasovac, Sabina (SDP)** Čl. 238. jer ministar ne odgovara na postavljena pitanja. Vrlo jasno je bilo postavljeno pitanje, svima je u interesu da se ispoštuju rokovi i da se radovi završe, to je inicijativa i push od države na koji su pozitivno odgovorili JLS jer je njima to u interesu, međutim njih se dovodi u nezgodnu situaciju, izvođači ih pritišću jer nešto što je završeno završena je situacija, prolazi rok u kojem se mora to platiti, a sredstva od ministarstva ne dolaze u predviđenom roku, to je bilo moje pitanje. Ovo ne bi se moglo okarakterizirati kao povreda Poslovnika, dodatno komentiranje samo odgovora. To jest opomena, a kolega Okroša ima repliku. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, RH su 2020. g. pogodili snažni potresi, nažalost i sa ljudskim gubicima. Vlada RH ubrzava obnovu od potresa, o čemu svjedoči, svjedoče i ove brojke koje slušamo svakog dana i iskorištenje sredstava iz Fonda solidarnosti, ali i čitav niz ostalih akcija koje se provode. Ja bih iskoristio ovu priliku i rekao da pored toga što je radila Vlada RH, da je bio čitav niz i ostalih inicijativa, što i privatnih donacija, ali evo i jedna dobra sinergija nekoliko općina i grada Vrbovca iz mog kraja, radi se o općini Dubrava, općini Gradec, općina Farkaševac, Preseka, Brckovljani, zajedno sa Odgovor na repliku ćete dobit. Izvolite. Zahvaljujem kolega Okroša. Ali, neka mi bude dopušteno još samo zamoliti kolegicu Glasovac da mi kaže koji je to izvođač? Ja sam sa izvođačima pa barem jednom u 15 dana i s njima komuniciram upravo iz ovog razloga da mi se ne, da se ne bi RH i Vladi dogodilo da je posao napravljen, a nije plaćen jer ako je napravljen, a nije plaćen, to je isto kao da nije napravljen s aspekta Fonda solidarnosti, prema tome, svakog izvođača, sastajem se s njima, pozivam ih i kažite mi je li vam dužan investitor, bilo jednu katastrofa je bila, da je posao napravljen, a nije plaćen jer ako nije plaćen neće biti priznat kao trošak na razini Komisije i to bi bila, to bi bio debakl. Dakle nema što ja znam, ali ako imate jednog izvođača, javite mi i dajte mi podatke jer ću onda prozvat onog ministra koji nije poslao svom krajnjem korisniku novce da on isplati novce tom izvođaču, ja za takve ne znam, moram priznati, ako imate nekoga, vrlo rado bih taj podatak imao .../Upadica: Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Mislim da je i ovakav tip komunikacije moguć, tako da, kolegica Glasovac vam doista dostavi imena, nazive tih tvrtki i da se to može, da se to može riješit. Hvala. Poštovani ministre, govorili ste o tome kako će se do srpnja mjeseca iseliti kontejnerska naselja u Petrinji, da se nadate isto za Glinu i Sisak, koliko sam shvatio, pa me zanima, znači li to da se ti ljudi vraćaju u svoje obnovljene domove ili idu u privremeni smještaj dakle jer ako mi nakon 3 godine ljude mičemo iz kontejnera u privremeni smještaj, a ne vraćamo ih u svoje domove, vama je jasno da niste napravili ništa. To je broj 1, broj 2, ozbiljne optužbe od našeg kolege Davora Bernardića na vaš račun. Dakle mi nismo nekakvi ljubitelji ove Vlade i HDZ-a, ali sad kad je nešto krenula obnova, ne bismo voljeli da vi svirate klavir, dakle sad kad je nešto s vama krenulo, tako da bi bilo lijepo da se očitujete ovaj, o tome i tko je tu odgovoran i isto tako, da nam kažete koliko se planira dakle do kraja godine iskoristiti odnosno do kraja godine, do ovog roka kojeg imamo, sredstava iz fonda? **Bačić, Branko (HDZ)** Dakle kolega Grmoja, prvi odgovor je da neće biti svi smješteni u svojim, u svojim obnovljenim kućama, zato smo napravili 11 različitih modela, jedan od onih je 20 višestambenih zgrada, drugi je obnovljene kuće, treći je, u ovom trenutku kupujemo kuće na Banovini i brojni su stanovnici Sisačko-moslavačke županije zainteresirani za te nove kuće, radije nego da se njihove obnavljaju. Obnavljamo državne stanove na području Banovine koji nisu bili obnovljeni i na području Zagreba 135 državnih stanova obnavljamo koji su bili zapušteni i u njih useljavamo sugrađane kojima kuće nisu obnovljene i koji će tamo u tim stanovima biti dok budu njihove kuće obnavljane. Prošli smo tjedan 8 ključeva podijelili, sad ćemo 13 ključeva stanova, dobrih državnih kvalitetnih stanova. Što se tiče drugog pitanja, što se tiče Fonda solidarnosti, bit će sve utrošeno i više nego što je planirano značajno iznad toga. Treće pitanje, za posao odgovoran projektant i investitor. Moje je da utvrdim da li je proces, nakon što je ugovore, vođen sukladno propisima koji su, definiran Fond solidarnosti. Hvala. Evo, ovih sam 30 sekundi produžio jer je dobro bilo da čujemo odgovor. Kolega Tušek, replika, izvolite. Evo, ja osobno za razliku od ostalih kolega smatram da sve to skupa ipak ima svoju glavu i rep i da će na kraju posljedice svega toga skupa biti na jednoj visokoj razini realizacije i dizanja standarda svih pogođenih županija u potresu. Tvrdim to sa pozicije Krapinsko-zagorske županije, a vjerujem da će tako biti i na Banovini i Gradu Zagrebu. Ono što se u ovom trenutku odvija na području Krapinsko-zagorske županije su gotovo 152 aktivna projekta, 115 milijuna eura konkretnih investicija, 35 milijuna eura investicija samo u cestogradnju i klizišta. To su brojke koje su nezamislive za budžete i proračuna jedinica lokalne samouprave bilo gdje u Hrvatskoj, pa tako i na području Krapinsko-zagorske županije. Uvjeren sam i tako mi govore i građevinska operativa, a i čelnici tih jedinica lokalne samouprave da će sve to biti završeno u roku, samo to, isto to konstatira i župan Krapinsko-zagorske županije i Krapinsko-zagorska županija nakon ovog potresa biti će bolje i kvalitetnije mjesto za život.

otvorili 6 gradilišta, sada ćemo u Donjoj Stubici još jedno gradilište, zamjensko i rekao sam i županu Kolaru i on je toga svjestan, dakle da ćemo sve zgrade na području Krapinsko-zagorske županije ili završiti ili početi graditi ovu godinu. U ovom trenutku se u Krapinsko-zagorskoj provodi 152 projekta kako što ste rekli 115 milijuna eura. Doduše nije u svim tim projektima Krapinsko-zagorska županija niti krajnji korisnik niti operativno tijelo, ali svejedno to se događa na području Krapinsko-zagorske županije. I ovo što želim reći dakle u procesu obnove svatko nosi svoj dio odgovornosti, svoj dio odgovornosti nosi i projektant, svoj dio odgovornosti nosi izvođač, svoj dio odgovornosti nosi nadzorni inženjer, svoj dio odgovornosti nosi operativni koordinator prema tome, na nama je u ministarstvu donijeti rješenje da se to može obnoviti sukladno proceduri koju nam dostavlja ovlašteni inženjer građevine i nakon toga se postupa po njegovom nalazu …/Upadica Vidović: Hvala./… i svatko na sebe nosi svoj dio odgovornosti u ovom procesu. Zahvaljujem potpredsjedniče. Potpredsjedniče Vlade. Da se nadovežem na ono što je govorila kolegica Glasovac. Nije problem u izvođaču, problem je u ministarstvima koji ne doznačuju novac jedinicama lokalne samouprave. Formalno jedinice lokalne samouprave su naručitelji, ali znamo da oni nemaju sredstava to bi trebalo ići kroz refundaciju ministarstva i kad pitate koje ministarstvo je problem ,radi se o Ministarstvu gospodarstva pa vas molim da o tome razgovarate sa kolegom Filipovićem. Međutim ono što bih vas ja dodatno htio pitati je prije točno godinu dana objavljeno je na Baniji ugovorena izgradanja 216 zamjenskih kuća, molim vas da mi odgovorite, ne koliko je u gradnji nego od tih 216 zamjenskih kuća koliko je do sada izgrađeno,

dakle 578 je ugovorenih kuća međutim to su bili ugovori na temelju tipskih projekata koji nisu imali dodijeljenu lokaciju. ja sam rekao prilikom svog predstavljanja u Saboru da od kad ja postanem ministar to se više neće dogoditi, neće se raspisati niti jedna javna nabava za koju ne postoji projekt, dodijeljena lokacija, prilagodbeni projekt, utvrđeni operativni koordinator i tek onda će se raspisivati. I neće se raspisati samo da se raspiše nego će se raspisati nabava koja ima smisla da onome ko se javi te kuće koje mu budu dodijeljene u jednoj ulici u jednom malom dijelu naselja i u tom naselju, a ne da jedna kuća od druge budu udaljene 20, 30 km, to sam rekao. Dakle, što se tiče ovog odgovora, da, u ovom trenutku se radi 135 kuća, 30 ih je završeno, 135 kuća će biti gotovo do kraja, ja se nadam do kraja srpnja to što je ranije, prije mene ugovoreno, a sada kažem ugovaramo dnevno, tjedno po desetak novih zamjenskih kuća. **Vidović, Davorko Zahvaljujem. Povrijeđen je čl. 238. pitao sam vas i koliko je kuća useljivo, međutim niste to odgovorili, …/Upadica Bačić: Jesam, rekao sam./… ali puno je važnije druga stvar. Dakle, vi ste sada jasno rekli da je preko 500 objekata ugovoreno, a da se nije znalo gdje će se graditi itd., mislim da se možemo složiti da to što ste sada rekli ima ozbiljne elemente i određenih zlouporaba, da ne kažem nešto žešće, pa me zanima da li ste zbog takvog postupanja podnijeli prijavu nadležnim tijelima? Hvala. To je bila povreda poslovnika, ali je zapravo bilo pitanje pa onda bi to poslovnički trebalo biti opomena kolegi Grbinu. Kolegica Maksimčuk Ljubica, Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi potpredsjedniče Vlade. Svjesni da su na početku procesa obnove rokovi i javna nabava bili problem, donošenjem novog zakona ta se procedura znatno smanjila i naravno ubrzala. U vašoj raspravi ste rekli da je 205 hrvatskih tvrtki oko 10.000 ljudi trenutno radi na obnovi i da se broj obnovljenih kuća se znatno povećao. Svjesni naravno da bez komunalne i prometne infrastrukture nema kvalitetnog života pa i moje pitanje je na tragu toga, koliko će obnova komunalne i prometne infrastrukture ubrzati normalizaciju života, ali i doprinijeti gospodarskom oporavku ovih potresom opustošenih područja? **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Maksimčuk. Mislim da sam već g. Karliću dijelom na to pitanje odgovorio, provode se brojne aktivnosti na komunalnoj i prometnoj infrastrukturi. U ovom trenutku iz Fonda solidarnosti se financira oko 120-ak projekata prije svega prometne infrastrukture. Pored tih projekata prometne infrastrukture radi se kao što sam rekao izgradnja punog profila autoceste prema Sisku, rade se brojne državne ceste. Neke od njih se i ne financiraju iz Fonda solidarnosti, na području Petrinje, na području Siska, na području Gline rade se brojni projekti, komunalne infrastrukture. Prema tome nema niti jednog dijela dijela na području Sisačko-moslavačke županije, a čuli ste maloprije od kolege Tušeka i na području Krapinsko-zagorske županije pa i na području Grada Zagreba ono što je govorio kolega Bernardić maloprije provode se projekti za uređenje prometnica i mi ćemo tim projektima nastaviti

hrvatske Vlade, predsjedavajući. Dakle, mi govorimo zapravo o zakonu iz 2021.g. i njihovim rezultatima, moram reći da pitanje je vezano uz činjenicu da se taj zakon tri puta promijenio, da je došlo do bitnih promjena u samoj biti zakona i stvar je zapravo jednostavna, zar to nismo mogli izbjeći? Dakle, tada je struka već kod prvog donošenja zakona predlagala da se sve metne pod jednu kapu kao što ste vi i na kraju krajeva i napravili. Stranka Fokus je predložila primjerice da se građanima koji su na tom potresom zahvaćenim područjima da kredit od HBOR-a uz povrat države da se socijalnim Na kraju je to na svoj način prihvaćeno. Zar to zbilja nismo mogli izbjeći, bez obzira što je to došlo dijelom iz struke i oporbe da bi na kraju sve se prihvatilo i tek zadnjom promjenom zakona usvojilo? Time bi izbjegli sve ove probleme koje ste vi naznačili, riješili bi ljudima ono što je najvažnije, a to je zapravo brzi povrat tamo gdje treba, a to je na mjesto gdje su stanovali. **Vidović, Davorko Zahvaljujem kolega Bajs. Ako sam dobro razumio, pazite Zakon o obnovi je preuzeo za područje katastrofe i za područje Krapinsko-zagorske županije u cijelosti financiranje obnove kad su u pitanju privatna imovina, iz državnog proračuna. Osim Grada Zagreba gdje Grad Zagreb sufinancira 20% ukupne investicije kad je u pitanju obnova obiteljskih odnosno privatnih kuća i višestambenih zgrada. Prema tome, nisam…/Govornik se ne razumije/…da vas nisam do kraja razumio što je trebalo, ovakav je sustav gotovo od prvog dana napravljen i danas RH u potpunosti obnavlja privatnu imovinu sukladno zakonu, sukladno zakonu ako se ispune zakonski uvjeti i imovinu naših sugrađana tako je bilo prije, ja ne znam kakav je to bio prijedlog kojega, koji je bio upućen da nije prihvaćen kad je u pitanju financiranje obnove privatne imovine. **Vidović, Davorko Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani ministre, i sami ste rekli 106 dana ste na ovoj poziciji, za razliku od drugih ministara niste imali ne dana nego ni sata mira vremena što je i dobro s obzirom na ozbiljnost situacije i bez obzira što su danas neki htjeli malo zamagliti i činjenice ili okrenuti istinu, znamo jako dobro da je upravo i predsjednik Vlade RH rekao da nije zadovoljan brzinom obnove i tada je poduzeo određene i zakonske i kadrovske promjene. Isto tako ste vi na početku mandata zadali sebi ciljeve i rokove, vidimo da jedan od ciljeva vezano za povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti bi trebao biti ispunjen. Zanima me ono što je čak i bitnije za građane kako ide drugi dio vezano za kontejnerska naselja, za modele stambenoga zbrinjavanja Hvala. Odgovor na repliku, izvolite. **Bačić, Kolega Mažar, da rekao sam uvodno da će sredstva Fonda solidarnosti biti namjenski u potpunosti utrošena i iskorištena, da ćemo po sadašnjoj dinamici obavljanja radova i podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava i isplatama preći iznad te, tog iznosa i to je dobro, to je dobro jer ćemo sredstva doista namjenski utrošiti. Što se tiče zbrinjavanja naših sugrađana rekao sam da smo donijeli program kroz 11 različitih modela, jedan od tih modela je izgradnja 130 montažnih kuća neposredno uz Domove umirovljenika u Petrinji, Sisku i Glini. Na taj način ćemo privremeno zbrinuti dio naših sugrađana koji su u kontejnerima, a kada njihove kuće budu obnovljene i riješene onda će te male montažne, nisu čak niti male, montažne kuće biti sastavni dio proširenja usluga i stambenog prostora za naše sugrađane treće starije dobi na području Gline, Petrinje i Siska. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, ja bi vas priupitala s obzirom da još uvijek jako puno ljudi od 4.500 ljudi koliko boravi u kontejnerima na području Banovine, sami ste tada rekli u izjavi prilikom posjete da 2208 kontejnera je tamo. Ja bi vas pitala koliko je danas s obzirom da ste rekli da će do 1. listopada biti ljudi iz tih kontejnera prebačeni u privremeni smještaj ili stalni smještaj, koliko kontejnera je danas praznih?

a ostali dio kontejnera se rješava sukladno dinamici obnove, dakle nije, ne možemo isprazniti kontejner dok nije obnovljena kuća, dok nije pronađen adekvatan smještaj, ali taj smještaj mi realiziramo kroz, kažem kroz 11 modela. Da bismo tih 11 modela mogli iskoristiti potrebno je …/Govornik se ne razumije/…pretpostavke, nabaviti i to smo već završili proces nabave 500 montažnih drvenih kuća visokoenergetskih mobilnih, kažem da se dovršavaju višestambene zgrade, 20 višestambenih zgrada. U ovom trenutku APN je u procesu procjene 207 kuća koje ćemo otkupiti na Banovini, Državne nekretnine obnavljaju državne stanove, 135 stanova obnavljaju Državne nekretnine, a rekao sam vam da je preko 600 zgrada u procesu ne konstrukcijske obnove. U ovom trenutku ćemo imati 250 konstrukcijskih obnova, dakle tek kad se njihove kuće obnove…/Upadica Vidović: Hvala/…onda ćemo moći isprazniti kontejnere, ne možemo isprazniti kontejnere ako nije još kuća obnavljana. Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedavajući. Poštovani g. potpredsjedniče hrvatske Vlade, pa ovo izvješće je doista precizno i čitljivo i jasno i iz njega praktički proizlaze tri nepobitne činjenice, a to su pod br. 1. da je Vlada RH osigurala u ovim vrlo zahtjevnim da kažemo vremenima osigurala ogromna sredstva za obnovu potresom pogođenih područja, kao prvu i najvažniju osnovu za, za obnovu. Druga isto tako nepobitna činjenica je ta da je Vlada brzim izmjenama, nekoliko puta izmjenama zakona značajno ubrzala i pojednostavila procedure same obnove kako bi dostigla zacrtane rokove i ubrzala maksimalno taj postupak. I treća po meni isto tako vrlo važna činjenica na koju je Vlada najmanje mogla utjecati, a to je upravo stanje građevinske operative koje je u tom trenutku potresa bilo apsolutno nedostatno za one potrebe koje su se pojavile u tom trenutku.

da u ovom trenutku postoji veća potražnja na tržištu građevinske operative nego što je ponuda, dakle mi smo dali ogroman broj objekata koji nažalost moramo poništavati te iste javne nabave jer nam se ne javlja dovoljan broj građevinske operative. Kad sam prije govorio kolegi Peđi, Peđi Grbinu da 578 zgrada je ugovoreno kuća temeljem generičkih troškovnika za tipske projekte i ti su, te su, ti su ugovori dati tim izvođačima s obzirom da i nisu podijeljeni svima onoliki broj kuća koji su ugovorili, a sa onima koji smo ugovorili nismo zadovoljni dinamikom tog izvođenja. Veliki broj tih ugovora je i raskinut sa izvođačima jer jednostavno niti ono što im je u jednom dijelu, ne želim, ne želim svi prikazati u istom svjetlu, jedan dio izvođača ne provodi svoje obveze sukladno ugovorima i veliki broj tih ugovora je raskinut, a oni koji to uredno izvršavaju će biti kasnije s njima nastavljeni, nastavljeni i dodjela novih ugovora. Hvala. Kolegica Boška Ban Vlahek, replika. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Uvaženi ministre u veljači ste boravili u Sisku, gradu na čijem je području 50-ak višestambenih zgrada s crvenom i žutom naljepnicom zbog čega je nekoliko stotina obitelji u privremenom smještaju. Ono što mene zanima, spominjali ste u svom izlaganju zamjenske zgrade, zanima me točan broj izgrađenih zamjenskih zgrada u Gradu Sisku do današnjeg dana. Hvala vam lijepo. **Vidović, Davorko Poštovana kolegice Ban Vlahek, dakle Sisak nije potpomognuto područje i kad govorimo o gradnji višestambenih zgrada iz Operativnog programa Konkurentnog i kohezija on se ne odnosi na Grad Sisak, nego se odnosi na potpomognuta područja Glinu, Petrinju, Topusko, Gvozd, Dvor itd. i tamo se grade. No, kako razumijemo potrebu da se jedan dio stambenog fonda u Sisku obnovi u ovom trenutku na Vladi RH donošenje je odluke o početku odnosno o osiguravanju zemljišta za gradnju 6 višestambenih zgrada na području Siska i još 5 od toga i u Petrinji, Glinu, Slunji dakle bit će ukupno danas na Vladi 11 višestambenih zgrada koje ćemo izgraditi na području Sisačko-moslavačke županije od toga 6 u Sisku, ali to ne znači da nećemo obnavljati one zgrade koje su u Sisku višestambene i oštećene. replika. **Komes, Magdalena (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo čuli smo već u nekoliko navrata da su veliki pomaci u tijeku što se tiče obnove. Međutim, znamo isto tako da vas je i zateklo, da su vas zatekli mnogobrojni problemi osim administrativnih i imovinsko pravnih također i nedostatka građevinskih firmi i onih izvođača koji su neodgovorno pristupili u ovoj obnovi i koji nisu ispoštovali ugovorne obveze pritom najviše mislim na one koji nisu ispoštovali rokove završetka radova. ste, da neprestano obavljate i sastanke sa građevinskim firmama što glede poziva da se pridruže obnovi jer ih trebamo, a što da pozivate na red one koji ne izvršavaju. kontaktiraju i mene i vas vlasnici kuća i kažu da se nešto pomaknulo da se pojavljuju ponovno oni radnici koji nisu bili neko vrijeme na gradilištima. …/Upadica: Hvala./… Zahvaljujem kolegice Komes. Obavili smo niz razgovora sa izvođačima. Moram reći da dijelom tih izvođača nismo zadovoljni i da smo s njima i raskinuli određene ugovore, da ne želimo izvođače koji su na gradilištima prekinuti s njima ugovore jer onda će nastupiti sudski postupak, pitanje kako ćemo završiti i s njima jednostavno moramo iz dana u dan surađivati dovrše, dovrše svoje obveze i dovrše i urede te zgrade. Pa onda smo im dali sada posljednji rok da nam oni sami pripreme svoje dinamičke planove jer ne vidimo razloga kad država s jedne strane financira bez ikakvog problema i obslužuje sve njihove potrebe kad je u pitanju izgradnja zamjenskih kuća da mi odnosno ne mi i mi, ali prije svega građani koji gledaju kako oni se, kako njihove se kuće obnavljaju nisu s time zadovoljni. I s tim, s tim građevinskim tvrtkama svakodnevno

kako vrijeme odmiče sve više i više. I konačno treće i zbog sigurnosti jer evo imali smo ovog tjedna slučaj dakle urušavanja zgrade, nedavno je i srušena skela ovdje pored sabora i naravno da i to treba imati na umu. No, evo mi stalno govorimo o onome što je dosad napravljeno, koliko je učinjeno, koliko je dosad novca potrošeno, a ja ću iskoristiti ovu priliku da vas pitam dakle koji je to period i koje je to vrijeme u kojem se može zapravo očekivati da će i obnova i povratak u domove biti privedeni kraju. što kaže vaš nekakav dinamički plan, dakle evo čuli smo sad od srpnja vjerojatno više nitko neće biti u kontejnerima, a što nakon toga i koliko dugo nakon toga će proći do konačne obnove. Hvala. Izvolite odgovor na repliku. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem na pitanju. Najprije što se tiče sigurnosti višestambenih, konstrukcijske obnove višestambenih zgrada i zgrada javne namjene. Točno je prije 2 dana se dogodila nesreća na području, na zgradi Muzeja za umjetnost i obrt. U tijeku je istraga da se utvrdi koji su razlozi, zbog čega je došlo do pada vijenca sa krova, sa krova same zgrade i na tome će se provesti istraga, utvrdit će se odgovornost. To treba reći da je to su doista zahtjevni poslovi, zahtjevni radovi gdje se obnavljaju zgrade stare 140-50 godina, gdje su i one obnavljane tijekom tih godina različitim materijalima i tu treba biti iznimno oprezan i svi sudionici prije svega izvođač mora osigurati gradilište kako ne bi stradali i radnici, a s druge strane i slučajni prolaznici. Što se tiče obnove, tijeka obnove mi radimo plan obnove. I rekao sam maloprije što to znači kad je u pitanju broj kuća i zamjenski i broj zgrada koji će se, višestambenih koji će se obnoviti, mislim da će obnova trajati 2,5 do 3 godine. .../Upadica: Hvala./... Kad je u pitanju privatne kuće. 2 do 3 godine vrlo optimistično zvuči. Kolegica Grba-Bujević, izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Vlade, mene zanima zdravstvena infrastruktura. Banovina je teško stradala u ovom potresu što se zdravstvene infrastrukture tiče, a i gradske bolnice Grada Zagreba jednako tako su loše prošle. Banovina je primarna zdravstvena zaštita u vrlo visokoj fazi uređenja, nešto je uređeno, a nešto je završeno, a nešto je u poodmakloj fazi uređenja. Zagreb, zagrebačke bolnice su tek krenule u rekonstrukciju, mi to vidimo kao primjer, odnosno kao nešto dobro u toj teškoj nevolji jer zapravo te bolnice za zahtijevale inače oporavak pa onda eto, ta će sredstva bit dobro namijenjena. Kako ste zadovoljni sa dinamikom obnove infrastrukture, zdravstva, u gradu Zagrebu? **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Grba-Bujević. Vidim da me potpredsjednik iza leđa upozorio, ja sam rekao kad se radi o obiteljskim kućama na području potresa i zagrebačkog i petrinjskog, rekao sam 2,5 do 3 godine. Kad govorimo o višestambenim zgradama gdje su zahtjevniji radovi, obilniji radovi, kompliciraniji radovi, trajat će to nešto duže i mi ćemo izići sa planom obnove i za taj segment, dakle segment višestambenih kuća i na području Zagreba i na području Siska prije svega i to će trajati nešto duže. .../nerazumljivo/... bolnica na području Zagreba, to što ste me pitali, različita je faza pojedinih bolničkih centara kad je u pitanju i Merkur, kad je u pitanju Rebro i kad je u pitanju Sestre Milosrdnice

Hvala. Kolegica Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, potpredsjedniče Vlade. Evo ono vaših 106 dana, nismo uopće sumnjali da ćete dati svoj maksimum i sigurno ono što vam ne mogu oprostiti oporba, a to je vaš rad i vaš uspjeh. Ono što bih ja htjela istaknuti da je evo, a nedovoljno se to želi čuti da je osim Fonda solidarnosti na zadnjoj sjednici Vlade predviđeno još 1,2 milijarde eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti dakle sve ono nedostajuće zapravo se još dodaje i time se i potpomaže i ubrzava obnova.

i suradnika u ministarstvu, ali prije svega, javnih naručitelja i, i građevinske operativne, operative koja sudjeluje u tom procesu i da nema njih ne bi se moglo ništa napraviti. ja sam maloprije rekao da je ukupan iznos sredstava koji se oslanjaju na Fond solidarnosti, zašto je izdvojeno milijardu i 3 milijuna eura? Ugovoreno je radova oko 1325 projekata ukupne vrijednosti 3 milijarde i 200 milijuna eura, 3 milijarde i 200 milijuna eura 2 milijarde i 200 milijuna eura dobiti iz europskih sredstava, bilo iz Fonda solidarnosti milijardu i 3, bilo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti milijardu i 200, a preostalu milijardu će državni … .../Upadica: Zahvaljujem./... proračun Uvaženi potpredsjedniče Vlade, spomenuli ste impresivne brojke i spomenuli ste ono što smatram da ne postoji nitko u ovoj sabornici, ali ni u državi koji ovakav pristup vaš radi i ovom problemu ne podržava. Spomenuli ste i brojke ugovorenim radovima, u broju obnovljenih zgrada koje se obnavljaju, kuća koje se grade i spomenuli ste brojku od, čini mi se, 10 tisuća praktički radnika koji su sad trenutno na gradilištima diljem prostora koji se obnavlja. Kolika je realna opasnost s obzirom da smo svjesni situacije na tržištu odnosno da se može dogoditi da u narednim natječajima praktički bude da se nitko ni ne javi s obzirom da je građevinska operativa diljem države toliko angažirana s osnova i ostalih ostalih radova koji se obavljaju diljem države, kako tome doskočiti i kako taj problem zaobići da se jednostavno u kontinuitetu nastavi ova dinamika kako ste započeli u svega nekoliko mjeseci i na tome vam iskreno čestitam i ja. **Vidović, Davorko Kolega Klarić, uvodno sam rekao da sam ovih dana poništio nabave za 15 višestambenih zgrada u Zagrebu. Zašto je trebalo dugo, dugo vremena pripremati ih? Jednostavno, ili im se nije javio nitko ili su ponude za izvođenje tih radova na konstrukcijskoj obnovi takove da jednostavno nije to moguće potpisati takav iznos i sad ćemo krenuti ponovno u nabavu. Održat ćemo sastanak sa HGK ponovno i Hrvatskom udrugom poduzetnika, sa .../nerazumljivo/... najvećim hrvatskim tvrtkama ili njihovim predstavnicima i opet ćemo nastojati naći načina kako se može doskočiti s činjenice da imamo dovoljno ponude, a da jednostavno nabava, a da nemamo odgovarajući odgovor od građevinskih tvrtki, jedan od načina je međunarodni natječaj izvan Hrvatske pa ćemo to sa Komorom i sa udrugom poslodavaca definirati, kad govorimo o 10 tisuća zaposlenika, to je samo na Fondu solidarnosti

evo, vjerujem da ova izvješća koja su bila dosada oni neće donijeti ništa dobro ljudima na području pogođenom potresu i da smo mogli samo konstatirati ta izvješća, nismo činili ništa. Međutim, vašim dolaskom vi ste zapravo pokazali empatiju, znanje i odlučnost da napravite iskorak i doista ovaj ja vjerujem da ćete vi sa vašim angažmanom dati nadu ljudima koji žive u kontejnerima i kojima je jasno u ovom periodu koji je prošao nije ugodno tamo bilo živjeti. Možete li vi sad s ove govornice doista obećati ljudima da ovaj period koji je ispred da ćete učiniti sve da ti ljudi koji žive u tim ne uvjetima nazovimo tako, napraviti sve što je u vašoj moći da se oni vrate svojim kućama i da zaborave na ovaj ružni period koji im se dogodio. Ja vama vjerujem, a vjerujem da vam i žitelji stradalog područja …/Upadica: Hvala./… isto Kolega Šimičević, dakle napravili smo taj program kojega dnevno pratimo i nadziremo. I rekao sam da postoji 11 različitih modela kako ćemo te ljude zbrinuti da ne dočekaju ponovno zimu u kontejneru, to nam je sada nakon Fonda solidarnosti kojega ćemo dovršiti, to nam je sad osnovni prioritet u ministarstvu i to nisam čak niti rekao. Ovo ministarstvo više nije samo upravno tijelo, mi smo postali jedno dioničko društvo koje prati 1.350 gradilišta. 1.350 gradilišta sa službenici koji su prioritetno bili okrenuti rješavanju upravnih predmeta donošenju rješenja, nije jednostavno. To tko je ikad radio bilo što u građevini zna što znači pratiti 1.350 gradilišta gdje je vrijednost oko 3,5 milijarde eura svih tih radova. To jednostavno nije lako, nije i s time se treba nositi, s time se nosimo stoga sam i pozvao sve naše sugrađane da razumiju da to što ne možemo riješiti odmah nije zato što ne možemo, što ne hoćemo nego što jednostavno nije moguće objektivno toliki, toliki broj zahtjeva realizirati u tako kratkom vremenu. replika. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepo. Poštovani ministre prije svega evo prateći vaš rad u evo ovih kao što ste i sami rekli 106 dana vašeg mandata zaista ste vratili vjeru ljudima u obnovu i maločas ste rekli pratiti 1.350 gradilišta odjednom je vrlo, vrlo kompleksan i velik posao. Ono što mene zanima, zanima me tijek obnove odgojno obrazovnih ustanova dakle, odgojno obrazovna infrastruktura. Zanima me, ja znam da obilazite gradilište i da ste obišli dakle i odgojno, tijek obnove odgojno obrazovnih ustanova odnosno osnovnih i srednjih škola na području Gline, Petrinje i Siska. Isto tako znam da ste obišli obnovu, dakle zgradu, objekt Učiteljskog fakulteta dislociranog studija u Petrinji i da obilazite zgrade fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znam da je tu Sveučilište u Zagrebu osobito rektor Vlahušić kao struka uložio veliki trud u pripremu dokumentacije. Samo me zanima onako općenito kako ide tijek dakle obnove odgojno obrazovnih …/Upadica: Hvala./… institucija na potresom pogođenim područjima. Hvala vam lijepa. **Bačić, Branko (HDZ)** Evo prije nego što vam odgovorim, kada sam prije rekao o tolikom broju gradilišta onda kad sam govorio o svojevrsnom trgovačkom društvu time sam podrazumijevao da moramo pratiti izvršenje svakog ugovora, a znate da je po jednom gradilištu negdje oko 4 do 5 ugovora, pa pomnožite to sa 1.350 ili sa 1.438 kada se dodaju još neki manji objekti to vam je negdje oko 7.000 ugovora koje ministarstvo mora pratiti. na, pa na tjednoj razini, a da ne kažem da je to jednostavno posao koji je iznimno zahtjevan i previše je detalja koje morate pratiti da bi sve to zajedno funkcioniralo i osiguravat svu moguću dokumentaciju da se određeni projekti mogu i realizirati. Što se tiče, što se tiče obnove obrazovnih institucija i na području Zagreba mislim da tu ide jako dobro i kad je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje. Takva je situacija i na području Sisačko-moslavačke županije. Neki su fakulteti poput agronomskog primjerice i neke druge su već

Hvala lijepo i ja bih volio još na dvije minute da navodite sve škole i fakultete koje treba obnoviti, ali moramo se držati Poslovnika. Kolegica Marić Hvala lijepo. Poštovani ministre u potresu na, u nekoliko županija i u Zagrebu su stradale i javno zdravstvene ustanove, ali i privatne ustanove. Obnova ide tijekom kako ide jel, još nisu obnovljeni niti domovi zdravlja ni u Sisku, ni u Petrinji, sad je u tijeku obnova i bolnica po Zagrebu. Neki nemaju vremena čekati pa evo vidimo i primjer da je jedna kolegica dala svoju ušteđevinu da preseli ordinaciju iz doma zdravlja zapravo u privatnu privatnu kuću. Prema ovom izvješću alokacije sredstava iz Fonda solidarnosti EU za Ministarstvo zdravstva 2 milijarde i 900 milijuna kuna, alokacije milijardu kuna, a zaprimljene prijave su 2 milijarde i 900 milijuna kuna, a ugovoreno je milijarda i 900 milijuna kuna. Znači mene sad zanima kolika je, koliko je ukupno predviđeno sredstava za obnovu svih zgrada pružatelja zdravstvenih usluga, znači privatno i javno zdravstveno i hoćete li sve te zahtjeve zapravo uvažiti i ljudima isplatiti uložene novce. Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. i što je krenulo iz Fonda solidarnosti, a kad su bolnice u pitanju to ne podrazumijeva samo konstrukcijsku obnovu to podrazumijeva cjelovitu obnovu, Dakle, sve će biti isfinancirano. Sve što je zacrtano bit će isfinancirano time što Rebro kao najveća investicija u hrvatskom zdravstvu će biti velikim dijelom isfinancirana kad je oprema kad je oprema u pitanju i dio završnih radova iz kredita Svjetske banke. Dakle, sve ono što ušlo u Fond solidarnosti ukoliko ne bude do kraja konstrukcijska obnova isfinancirana iz Fonda solidarnosti to će biti isfinancirano iz Državnog proračuna. Razlika do cjelokupne bolnice koja bila da bila će se financirati, ta cjelovita obnova iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Zašto? Sam vam rekao da je osigurano milijardu i 200 milijuna eura, više nemam vremena, ali ću u nekoj drugoj replici objasniti što to znači tih milijardu i 200 milijuna eura kad je u pitanju cjelovita obnova. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Hvala. Poštovani ministre, vrlo često danas naša oporba temu obnove koristi kako bi mogao likovati i optuživati HDZ i Vladu RH. Svjesni smo i mi da je postupak obnove mogao biti brži i učinkovitiji, međutim, zaista ne možemo reći da se ništa ništa nije napravilo. Kada ste stupili na ovu dužnost ministra morali ste utvrditi koje su to poteškoće i problemi s kojima se ministarstvo susretalo u ove 3 godine i poduzeti određene aktivnosti i kako sad te aktivnosti koje provodite i čemu je pridonijela izmjena zakonske regulative pridonose obnovi, kakva su vaša viđanja? Pitam to zbog svih naših sugrađana s kojima na Banovini i svim područjima pogođenim potresom suosjećam i nadam se skorom okončanju njihovom boravka u zamjenskim kućama ili u onim kućama koje su oštećene potresom. Hvala Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Pocrnić-Radošević, otkad sam izabran za ministra nikad nisam rekao ružnu riječ o niti jednom, niti suradniku niti prethodniku niti bilo kom gradonačelniku, načelniku, županu. Dapače, sa svima nastojim surađivati i ja mislim da smo uspostavili odličnu suradnju neovisno o stranačkoj pripadnosti bilo koga od nas i tako će biti do kraja jer nitko od nas ne može ovdje napraviti ništa ukoliko sam bude mislio rješavati i misliti da je sve ovo ovisi samo o njemu. Ja se doista zahvaljujem svima, gradonačelnicima i načelnicima i županima kojima surađujem jer je to doista ogroman, ogroman posao. Ako netko nas na bilo koji način iz bilo kojeg razloga koči, neće nitko, ništa se neće, ništa se neće napraviti. Prema tome, sve što se događa samo se može dogoditi u suradnji i svakodnevnom suradnji sa evo, naše, gradonačelnice Komes, zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića,

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Vlade. Ovo Izvješće o učinci provedbe Zakona o obnovi za 2021. g. pokazalo je da su jedan od problema u kašnjenju i sporosti obnovi bili problemi vezani uz javnu nabavu kako bi se izbjegli zastoji u izvođenju radova, Vlada je prošle godine donijela zaključak o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskog materijala i proizvoda kako ne bi došlo do prekidanja već postojećih ugovora zbog enormnih poskupljenja. Također je se novim Zakonom o obnovi uvela učinkovitija i prikladnija javna nabava po geografskim cjelinama, po blokovskim rješenjima uz dodatna skraćenja i projektiranja i provedbe revizije pa zanima me, kad usporedimo 2021. i sadašnje stanje, koliko su se postupci javne nabave skratili, ubrzali, rješavanje ovih problema kako bi se pristupilo gradnji odnosno koja je njihova sadašnja učinkovitost u odnosu na 2021. g. Branko (HDZ)** Kolega Ćosić, ono što je dobro, recimo, to je što smo zakonom skratili procedure, druga dobra strana što smo sve objedinili na jednom mjestu. Sada sa jednog mjesta upravlja svim, svim nabavama. Ta činjenica i da nismo promijenili zakon, a promijenili smo i skratili smo rokove, uveli smo infrastrukturu kao dio obnove pa nam je to jako puno pomoglo i za Fond solidarnosti posebno, ali svaka je činjenica s jednog mjesta se kontroliraju i usklađuju nabave. Ne može sasvim na jednu mjestu naručuje nekonstrukcijska, cjelokupna konstrukcijska, potpuno je izgradnja svih zamjenskih kuća, svi operativni koordinatori, svi izvođači, dakle to je jednostavno značajno skratilo procedure, ne šeta se, ne dogovara se, ne šalju se pisma nego se s jednog upravlja cijelom obnovom i to je značajno nama skratilo procedure i mi u ovom trenutku imamo 77 milijuna eura u javnoj nabavi sada, a da ne govorim da nam je preko 100 milijuna eura sada u ovom trenutku prolazi kroz ministarstvo kako bi se provjerava sve moguće ponude, tako da je to jako puno doprinijelo, ali temeljna stvar da smo izmijenili zakon .../Upadica: Vrijeme./... i skratili procedure je vrlo važno. **Vidović, Davorko Vlade, naravno da vratiti žitelje Banovine i svih područja pogođenih potresom svojim kućama, to je prioritet br. 1, no ono o čemu se možda malo govori, a u biti se događa i tu je Vlada RH prepoznala upravo to. Revitalizaciju cijelog područja koje, budimo iskreni, i prije potresa vrlo loše i gospodarski i ekonomski i komunalno-infrastrukturno loše stajalo, upravo ovi projekti koje ste naveli koji nisu postojali ni prije potresa, a to je izgradnja i autoceste i svih ostalih cesta koje će u biti Banovinu, cijelu Sisačko-moslavačku županiji učiniti potentnijom, spojiti ju bliže i brže sa gradom Zagrebom, što i je intencija cijelog ovog projekta, tako da mislim da uz sve ovo što radite, radite i na nečem što je korak ili dva o kojem možda nismo ni prije potresa mogli razmišljati. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** infrastrukturne pretpostavke za daljnji razvoj Banovine. Ja sam maloprije spomenuo, što mi je rekao kolega .../Govornik se ne razumije./... potpredsjednik me doma, .../nerazumljivo/... to je prokomentirao, ja se slažem da tamo gdje je niži startna pozicija, a to je svakako Sisačko-moslavačka županija u odnosu, primjerice, na moju Dubrovačko-neretvansku ili na Istarsku, da je onda jednostavnije, brže rasti jer krećeš sa niže pozicije, ali to je doista točno, ja nisam sada te podatke uzeo, ali je činjenica da ovo što se sada radi na Banovini, da je Banovina ogromno gradilište, Sisačko-moslavačka županija je ogromno gradilište. Ja mislim da tamo u ovom trenutku, tko je voljan raditi, da doista ne može naći mjesto u negdje u tom angažmanu, ali ovaj, jako puno je infrastrukturnih pretpostavki, programa, različitih ministarstava ide ka revitalizaciji Banovine. Nikad nije dovoljno, pogotovo za taj prostor koji je opustošen i nakon rata i kroz rat i sada s ovim potresom, treba jako puno ulagati. Hvala vama i na odgovoru. Meni mislim da je dobro da ste upozorili, struktura toga rasta je doista se zasniva na enormnom količini količini novac investicija to je primarno, a ne na povećanoj proizvodnji, ali mislim dobro je da to razlikujemo. Kolegica Benčić replika, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani ministre Bačiću drago mi je da ste ovdje rekli da naravno da su se ubrzale procedure i da stvar ide brže od kada su postupci centralizirani jer zaista smo evo dvije godine proveli ovdje zahtijevajući zapravo centralizaciju tog sustava u jednom tijelu i sada se vide rezultati toga i vidi se da smo bezveze profulali dvije godine. Međutim, tražili smo još jednu stvar htjela bih vas pitat kako vidite tu perspektivu, znači činjenica jest da imamo ograničen broj građevinskih firmi da su sve već u pogonu, mi smo i detektirali u svojim zahtjevima da će to biti problem. Postoji li opcija ili da li ste razmatrali da idemo na modele dinamičke javne nabave i to na način da je učinimo međunarodnom pa da i međunarodne velike tvrtke kada imaju u perspektivi šta će se sve sljedećih pet godina raditi kad se vidi da su to veliki poslovi sveukupno,

nakon što smo na nekoliko … nabava koji su u apsolutnom iznosu značajna financijska sredstva kad govorimo o 15 višestambenih zgrada u Zagrebu onda vam je to negdje oko 10-ak, 12 milijuna eura investicija, negdje oko 700, 800.000 eura po svakoj zgradi, kad nam se niko na takav posao nije javio onda je to na određeni način žuto svjetlo, neću reći da je crveno, ali je žuto je svjetlo. s jedne strane htio bih i volio bih da tih 12 milijuna eura ili 100 milijuna eura koliko će bit vrlo brzo u javnim pozivima ostanu u Hrvatskoj.

oslobode i da preuzmu ovaj dio kolača, bio bi puno sretniji nego raspisati natječaj da dođe tvrtka iz Mađarske ili …/Upadica Vidović: Hvala./… ne znam odakle i preuzme taj iznos sredstava koji bi mi mogli ostaviti u Hrvatskoj. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre Bačić. Da rezimiramo kratko znači do 16. ožujka zaprimili ste 9.759 zahtjeva za obnovu od toga 8.822 za ne konstrukcijsku obnovu, novoizgrađenih je 11 kuća, gradi ih se 96 i 20 zgrada, uklonjeno je 860 objekata, po meni dosta tužno. No, čak dva ministra su pokušali prije vas suočiti se s ovim izazovom morali su otići. Jeste li pomislili da ste upravo vi dobili ovaj zahtjevan zadatak jer ste i vi na neki način zapravo predodređeni za takav politički odstrel? Zahvaljujem. **Vidović, Davorko To što će biti za mjesec, dva ili pet mjeseci sa mnom to je najmanje bitno, važnije da obnovimo kolikogod je moguće više i prostor i zagrebačkog i petrinjskog potresa. što na što ste me podsjetili nisam rekao, dakle ispada da je veliki broj neriješenih zahtjeva što nije u potpunosti točno. Naime, stari zakon je podrazumijevao i omogućavao jednom građaninu da za svoju kuću podnese 11 zahtjeva dakle jer on nije imao nalaz ovlaštenog projektanta pa nije znao kakva je sudbina obnove njegove kuće pa onda kako bi omogućio donošenje rješenja. On je podnosio pod nekoliko zahtjeva i za konstrukcijsku i za ne konstrukcijsku i za uklanjanje i za zamjensku kuću. Zbog toga se stvarao privid kako je jako puno neriješenih predmeta što i je još uvijek neriješen

Hvala potpredsjedniče HS-a. Poštovani ministre. Evo po pitanju obnove područja zahvaćenih potresom danas smo čuli dosta kritika od strane oporbe, ali čuli smo i dosta pozitivnih izjava što je činjenica. mene zanima kako su zadovoljni građani ovim ubrzavanjem aktivnosti obnove čiji su stambeni objekti stradali u potresu budući ste vi skoro svakodnevno na terenu i u kontaktu s tim građanima? Branko (HDZ)** Znate šta ću vam reći oni koji imaju obnovljeni su zadovoljni, a oni kojima nije nisu, tako da nastojimo napraviti sve da bude što veći broj njih zadovoljan to je u prvom redu. U drugom redu onima kojima znamo da nećemo moći obnoviti onda im dajemo otprilike rok kako će i na koji način biti zbrinuti na puno bolji, kvalitetniji i primjereni način prije ove zime koja je pred nama. Prema tome, čini mi se da veliki dio građana prepoznaje našu želju i trud da im pomognemo, a dok ne budu useljeni u svoje kuće neće nikad biti u potpunosti zadovoljni. Ja ih razumijem i rekao sam uvodno da evo da shvate da činimo sve kako bi što prije riješili i njihovo stambeno pitanje da budu u svojim kućama i u svojim stanovima. Hvala vam na pitanju. ići ministre na mjesto. Sad ćemo krenuti sa raspravom u ime klubova, prvi je Klub zastupnika SDP-a kolega Peđa Grbin. Zahvaljujem potpredsjedniče. Potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Dopustit ću si za početak nešto što nisam planirao, a to je gospođi Pocrnić poručiti da oko ove teme niti ne osnovano napadamo niti politiziramo. Od prvog trenutka kada se u Saboru raspravljalo o obnovi od potresa odnosno o donošenju zakona sve oporbene stranke, uključujući i moju SDP bile su konstruktivne. Podnosili smo prijedloge kako zakon unaprijediti i kako time pomoći ljudima koji su nažalost pogođeni ovom velikom tragedijom. Neke prijedloge je vladajuća većina sustavno odbijala dok nakon 2 i po godine nije shvatila da je upravo to ono što koči obnovu, kao što je primjerice potreba da se sve stavi pod jedan krov ili da se građanima omogući veća autonomija kroz samoobnovu, ali dobro. Bitno je, bitno je i ja iako oporbeni zastupnik nemam to problem reći da su se neke stvari pomakle s mrtve točke i to je činjenica. Isto kao što je činjenica da kolega Bačić kada govori u saboru o ovoj temi ne politizira nego vrlo otvoreno, ne uvijek u potpunosti, ali ipak vrlo otvoreno odgovara na pitanja koja mu mi kao saborski zastupnici postavljamo. Zbog toga mi se čini da ipak ima nade da krenemo pravim putem. S druge strane pravi put nije da u 2023. raspravljamo o izvješću iz 2021.g., to nije pravi put. Mi smo ovo trebali raspraviti prošle godine doslovce drugi dan nakon što je došlo u sabor i tu ide zamjerka opet vama kolega Bačiću, ali ne kao ministru nego kao tada predsjedniku kluba najveće vladajuće stranke koji je trebao inzistirati da o tome raspravljamo jer je uvelike i tu ste opet u pravu bespredmetno pričati o onome što je bilo u 2021., doduše kad nam za nekoliko tjedana ili mjeseci ili kada već dođe izvješće za 2022.g. i tu će mnoge stvari biti pase i opet ćemo govoriti jer moramo govoriti o onome što se događa danas kako bi stvari koje vidimo, o kojima nam govore i naše kolegice i kolege kao što je primjerice bila replika kolegice Glasovac, koja je došla direktno od naših gradonačelnika i načelnika koji na terenu vide problem kako bi bile implementirane i što prije pomogle da se problemi ljudi, građana pogođenih potresom riješe što je moguće prije. Jedna od prvih stvari koju moram reći je da svaki građanin mora znati kada će doći na red za obnovu, a mnogi to ni dana današnjeg ne znaju, ne znaju, niti Banija, niti Zagreb, suočeni su i to je jedan od najčešćih primjedbi koju sam osobno čuo i dalje sa velikim problemom rješavanja papirologije. I da, neke stvari su riješene, ali ne u potpunosti. I ponovno ću se vratiti na situaciju, pogotovo starijeg stanovništva na Baniji, pogotovo starijeg stanovništva koje živi samo. Da, samoobnova je dobra, ali tim ljudima netko mora pomoći i u dijelu koji se odnosi na pripremu dokumentacije, ali isto tako u dijelu koji će se odnositi i na vođenje gradilišta. Dio posla, dio posla odrađuju brojne udruge i hvala im na tome, ali država bi tu trebala uskočiti i osigurati da se njima pomogne. Razni su prijedlozi koje sam čuo, od toga da angažiramo i neke studente arhitekture i građevine koji bi pomagali u pripremanju dokumentacije, prikupljanju papira koji su potrebni, do toga kad se odabere nekakvog izvođača da se gleda da on doista odradi posao i da cijena koja dana tom, pogotovo starijem stanovništvu, ne izlazi iz nekakvih gabarita koji su ionako u ovom trenutku suludi i tu je situacija takva kakva je, što zbog potresa, što zbog inflacije da su cijene građevinskih radova, pogotovo na ovom području središnje Hrvatske, i to plaćaju i drugi ne samo oni pogođeni potresom, odletjele u nebo. Međutim ono što je činjenica je da kaskamo i sa obnovom iako se ona u zadnje vrijeme doista u jednom dijelu ubrzala, ali od revitalizacije još nema niti R. Sama izgradnja autoceste ili cesta nije revitalizacija, to je nužnost na koju ima pravo svaki kraj Hrvatske, svaki dio Hrvatske, prava revitalizacija je daleko više od toga. To je unaprjeđenje života u određenom kraju, a ono počinje prije svega sa stvaranjem radnih mjesta koju bi tu trebalo dodatno podupirati, ali isto tako i stvaranjem uvjeta za dostojanstveni život, u obrazovnom smislu, u kulturnom smislu, zdravstvenom smislu, sportskom i svakom drugom, a to, to nažalost u ovom trenutku vidimo tek u tragovima i to je problem. Problem je što su i ljudi i dalje u kontejnerima, da postavili ste si cilj sa listopadom ove godine, ali isto tako morate biti svjesni da kada određena zgrada krene u konstrukcijsku obnovu, ljudi koji su u njoj, ako je to ozbiljna prava konstrukcijska obnova tamo ne mogu ostati i da, možda riješimo jednu zgradu, ali mi stvaramo problem drugih kojima treba naći adekvatan zamjenski smještaj i mislim da tu država ne radi dovoljno i to jako povezujem s onom raspravom koju smo imali danas prijepodne kada smo govorili o raspolaganju državnom imovinom. Ta dva dijela nisu u dovoljnoj mjeri povezana. Ministre, dobili ste alat kroz izmjenu zakona, dobili ste alat koji ste tražili, dobili ste alat koji smo u krajnjoj liniji zagovarali, ali mislim da smo svjesni da i u doslovnom, a Boga mi i prenesenom smislu nedostaju radnici koji će taj alat koristiti, kako radnici u samoj građevini, tako čini mi se i dio ljudi u ministarstvu. Opet vraćam se na poveznicu sa upravljanjem državnom imovinom, brojni predmeti čekaju jer i dalje postoji nedostatak administrativnog kapaciteta i mislim da na tome trebamo poraditi. Da, dio poslova ste prebacili na Ministarstvo financija, ali to nije, naprosto nije dovoljno. Kada smo raspravljali o zakonu, zadnjem prijedlogu koji je usvojen o obnovi od potresa, ukazivali smo na brojne stvari. Jedna od stvari na koju smo ukazali je na problem uklanjanja zgrada koje prijete javnoj sigurnosti. Kod objekata koji su zaštićeni spomenici kulture naravno da to nije moguće, naravno da se to izbjegava, ali činjenica je da primjerice u centru Zagreba i dalje postoje brojne zgrade koje su doživjele onu primarnu sanaciju, najosnovniju, najrudimentarniju, onu doslovno da je neko gurnuo cigle i vratio ih na mjesto gdje su bile kad su se nagnule od potresa ali te zgrade i dalje prijete ljudima koji se šeću gradom. I tri godine na brojnim takvim zgradama nije bio nitko, a stanari i predstavnici mjesne samouprave kažu da ih nitko nije niti obišao niti prekontrolirao. Vibracije od tramvaja mogu izazvati da se nesreća kakvoj smo svjedočili prije dva dana ponovi. Molim vas, apeliram na vas da se u to uloži dodatan napor kako bi se osiguralo da se ta prijetnja javnoj sigurnosti i građanima otkloni, a također vas i molim da još jednom razmotrite naše amandmane gdje smo vam ukazivali, gdje smo vam koji prijete javnoj sigurnosti, općoj sigurnosti, sigurnosti građana ne treba formalizirati na način koji se tiče suglasnosti. Odbili ste te amandmane, a bojim se, bojim se da to i dalje predstavlja problem. I konačno zamjenske kuće. Zamjenske kuće su u ovom trenutku apsolutna rak rana obnove. Pitanje Fonda solidarnosti pomaklo se s mrtve točke, nažalost kasno, I onda se događaju situacije kao što su već moje kolege prethodno upozorile da imamo u Zagrebu istovremenu obnovu niza bolnica zbog čega niti pacijenti mogu dobiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, niti liječnici rade u primjerenim uvjetima, niti drugi zdravstveni radnici. I to je činjenica. I to je činjenica, ali bitno je da se to ipak dogodi i da za to upotrijebimo novac koji nam je unija kroz Fond solidarnosti dala na raspolaganje. Ali zamjenske kuće tu su pomaci minimalni. Do nedavno smo govorili o 6 danas po vašim riječima došli smo do 30 zamjenskih kuća i dalje ne znamo koliko je njih doista i useljivo i dano ljudima. Ali nakon 3 godine od zagrebačkog potresa i 2,5 godine od petrinjskoga 30 zamjenskih kuća je doista, doista malo. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika. Kolega Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Povrijeđen je Članak 238., poštovani kolega Grbin s obzirom da vi zapravo ne znate gdje živite odnosno gdje stanujete pretpostavljam da i niste u životu gradili nikada svoju vlastitu kuću jer da ste gradili svoju vlastitu kuću onda biste znali koliko i kada sam sve isplaniraš, osiguraš na neki način sve detalje opet taj postupak traje. Poglavito ako želite napraviti nešto kvalitetno i dobro. Taj postupak traje i preko godinu dana i više.

premijer Plenković je u 12. mjesecu rekao, obnova ide nestvarno sporo. Premijer Plenković je ponovit ću vam rekao obnova ide nestvarno sporo. Zahvaljujem. Kolegice Raukar to je bila onako solidna replika, a vi ste dobili treću opomenu koliko imam informaciju. Povredu Poslovnika prijavljuje i kolega Grbin. Kolega ne mogu se sjetiti kao se zove je povrijedio Članak 238. Poslovnika i neću se spuštati na taj nivo. Reći ću vam samo jednu stvar, Hrvatska je nakon Domovinskog rata obnovila 150.000 tisuća Obnavljali smo objekte nakon potresa koji je pogodio Boku kotorsku i dubrovačko primorje, nakon poplava, nakon brojnih nepogoda koje su nas pogađale kao društvo i svaki put smo se znali organizirati. …/Upadica: Hvala./… Ovaj put to ne ide, naprosto ne ide i to je činjenica. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Članak 238., evo pokušat ću se izraziti na neki način sportskim jednim rječnikom. Gospođa Urša je rekla da je izbornik rekao da sporo ide, da primijetio je to i nije ga bilo teško mu reći to, ali upravo u tome jest veličina izbornika da osjeti kad treba pravog igrača uvesti i kad može zabiti gol, kad može, kako će dobiti utakmicu. Mi utakmicu dobijamo i vi to vidite i vama je to jasno, ali ne možete se pomiriti sa tim i zato sada iznosite ovako nekakve nebuloze. je trenerska rasprava, završava vašom novom opomenom. I kolegica Orešković također povreda Poslovnika. meni je stvarno nemoguće slušati tu retoriku koja se nameće s vaše strane da mi sada o premijeru jedne države trebamo govoriti kao o njegovoj veličini. Evo, vi ste sad spomenuli anegdotu veličina izbornika, što taj izbornik kad je tako velik nije priznao da je obnova bila nemoguće spora zbog njegovih pogrešaka. Pa tko je birao nesposobne ministre? Zato je tek ne znam 3, 4 u niz Branko Bačić mogao postići neke pomake koje ste vi hvalili na početku ove rasprave? Gdje je bila ta veličina izbornika …/Upadica: U redu./… na samom početku kada je građanima to bilo najpotrebnije? **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Ovo je bila vrlo efektna replika, ali nije bila povreda Poslovnika i kolegica dobiva opomenu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nastupa kolega Nikola Grmoja.

Izbornik ili trener koji tri godine gubi prvenstvo i koji je prikovan na dnu ljestvice zato što bira krive igrače za koje ste vi glasali, vi ste kao onda izvršni odbor HNS-a ako je dakle Plenković izbornik onda ste vi izvršni odbor HNS-a i vi ste svaki put glasali za i i dizali ruku za te igrače koje je on birao koji su očito bili loši. 3 puta 4 ministra smo imali oko obnove 4 zakona ste mijenjali i ništa se nije dogodilo. Pa samo vrijeme, nije Branko Bačić neki čudotvorac. Ja poštujem našeg kolegu koji je tu bio sa nama u saborskim klupama, ali ne možete me uvjeriti, dakle vi želite reći da su ova tri prije bili bezveznjaci i da je sada izbornik pogodio sa Brankom Bačićem. To je vaša poruka hrvatskim građanima koji tri godine su u kontejnerima. Pa i vrijeme samo učini nešto. Da ste najnesposobniji što i jeste u tri godine bi se nešto napravilo, a nije se puno napravilo. I nije veličina izbornika koji je mijenjao 4 zakona i 4 ministra, nego ja bih sad mogao reći da smo mi neću reći veličine, ali da smo malo bolje od vas shvaćali ovu ovu problematiku i da nismo podržali te vaše izmjene zakona, da smo od samog početka nakon što smo od prvog dana bili na Banovini i pomagali ljudima smo odmah nakon 20 dana od potresa donijeli Strategiju obnove Banovine. I vi ste sada, evo dokumenta ovdje nakon tri godine došli na ovo što smo mi predlagali 20 dana od potresa. I sad bih ja vama trebao pljeskati što ste vi tri godine nakon što vam mi ovdje upozoravamo shvatili ono što smo mi shvatili 20 dana nakon potresa. I to je veličina? Znači prioritet je bio omogućiti svima krov nad glavom, sad ste to shvatili, pa se ljudi miču iz kontejnerskih naselja u privremeni smještaj umjesto da se odmah išlo ne da ljudi tri godine budu u kontejnerima, da se odmah išlo sa tim s obzirom da država ima nekretnine svoje, da postoje nekretnine neke u vlasništvu, dakle županije, da se išlo smjestiti ljude odmah u privremeni smještaj. I sad bi ljudi trebali biti zahvalni vama jer ih nakon tri godine u kontejnerima mičete u privremeni smještaj. Dakle, a to smo mi ovdje stavili 20 dana nakon potresa u našu Strategiju obnove Banovine. Znači, aktivirati evo ga točka 1. moguće rješenje. Aktivirati sav prazni smještaj u okolici, razgovarati sa vlasnicima vikendica, ponuditi financijsku kompenzaciju kako bi se ljude privremeno smjestilo. Istodobno napraviti hitnu ozbiljnu plaćenu evaluaciju sadašnjeg stanja. Popraviti sve kuće koje je moguće u stanje privremene uporabljivosti. Izgraditi održiva privremena naselja. 20 dana, pazite ljudi 20 dana nakon potresa smo mi to vama predlagali i ništa niste željeli slušati. U suradnji sa strukom smo ovo napravili isto kao što nas oko niti jednog bitnog pitanja koje je opterećivalo naše društvo u posljednje tri godine niste slušali. Sjetimo se epidemije suludih mjera što ste govorili, vidimo što je i sada, u što se to pretvorilo. Priča o epidemiji i to da su vaši mulci zarađivali na covid testovima. To je priča o epidemiji, o mjerama i svime onim čime ste terorizirali i nas ovdje u Saboru. Na žalost tu ste imali i potporu dijela lijeve opozicije. U to se pretvorila ta priča. I ja kad gledam, dakle sad sa odmakom na tri godine ovog mandata u Saboru nema niti jedne strateške ključne odluke gdje smo mi koji imamo puno manje informacija nego vi u Vladi jer smo pogriješili i donijeli krivu odluku, a vi ste iz donijeli bezbroj. Na obnovi se to najbolje reflektira. I evo kaže gradonačelnica Petrinje treba razumjeti ne ide to brzo ili ne znam jeste li vi to rekli koliko traje gradnja kuće. Pa za neke traje vrlo brzo to, gradnja kuće, rješavanje financijske konstrukcije itd. Nećemo sad govoriti o imenima. Znači može se u Hrvatskoj to riješiti. Ovdje je bio problem ili da vi niste željeli to napraviti ili da vas nije bilo briga, pa ste mijenjali 4 zakona, mijenjali ste ministre, doveli ste Paladinu, govorili smo vam da taj čovjek prvo povezan je sa ruskim kapitalom kompromitiran u potpunosti. Što s tim? To ćemo sad sve zaboraviti? Nećemo o tome. Nećemo ni o ovom izvješću. Dakle, uopće nećemo o tome razgovarati. Prošle su tri godine, tri godine su ljudi bili u kontejnerima, vi ne želite da mi sada o tome uopće pričamo nego da pričam o tome kako nakon tri godine vidim određene pomake. Pa što je vama ljudi? Pa ja ne znam meni je neugodno. Ako vama nije neugodno, ja sam imao dakle kad sam bio manji ono gledao bih nekakav film ili nekakvu situaciju na televiziji meni bi bilo neugodno u ime onih aktera na televiziji. Tako je meni sada neugodno u ime vas. Ako vama nije neugodno, dakle nakon tri godine pričati da se događaju određeni pomaci. Nemojte bolje, trebali ste preskočiti današnju raspravu. Pustite ministra da kaže nešto što se sada radi, nemojte sudjelovati. nemojte sudjelovati. Nemojte sudjelovati. Nekad je bolje prešutjeti, jer da vas nismo upozoravali ja bih rekao o.k. Ali 20 dana nakon potresa kompletne kompletne smjernice obnove Banovine smo vam ponudili to ste odbili. Upozoravali smo vas da nije uopće potrebno donositi poseban Zakon za obnovu, sjećate se toga. Da postojeći zakoni kojim se regulira reakcija države na katastrofe mogu se uz određene dorade primijeniti. To smo tada govorili. I znate kako ste nas napadali? Je li ono bilo sa pokojnim našim kolegom Miroslavom Tuđmanom kada je preminuo, nije mogao doći na glasovanje pa se nije izglasao zakon mislim da ste nas optužili da smo iskoristili smrt zastupnika da vam blokiramo zakon koji je dobar. Mislim da je to bila ta situacija, ako se ne varam. Pa zamislite dokle ste vi bili spremni ići, a sada i sami priznajete da je to bio katastrofalan zakon. Ne samo to. Kaže kolega Šašlin da su ovi ministri koji su bili da su to bili bezveznjaci. Pa je li vi slušate što vi govorite? Vi ste glasali za njih. I sad je izbornik izveo, uveo pravog igrača. A znate koji je problem, kolega Šašlin? Gubi se 3-0, a 96. minuta. Da je Messi u pitanju, a ne Branko Bačić, nema preokreta. Nema preokreta. Al' ne ovaj Messi sada koji nije na onoj razini u PSG, nego onaj Messi iz najboljih dana, Messi sa svjetskog prvenstva. To je problem. I ja ne znam, ja se nadam, odnosno vjerujem da građani razumiju o čemu se ovdje radi i shvaćaju to, bez obzira što vi plaćate ankete, što vi dakle podmićujete određene medije. Evo, ovih dana piše jedan kako je dosadno što ja upozoravam na afere u jednom dnevnom listu. Dakle nije problem onaj tko proizvodi afere, problem je onaj tko na njih upozorava. To je problem i mi znamo da smo mi vama problem i pitanje je šta bi bilo, bili li se i ovo oko obnove dogodilo da opozicija nije pritiskala, nametala tu temu i onda ste vi shvatili da bez obzira što nam Banovini živi jako malo ljudi, ali da bi to mogla postati tema koja će vas opteretiti u izbornoj kampanji jer vi samo o tome razmišljate. Kad vi predlažete povećanje plaća? 5 mjeseci prije izbora, a to što ljude ubija inflacija već više od godinu dana, nikog, vas nije to briga. Vas zanima samo i isključivo ostanak na vlasti, zadovoljenje svojih osobnih apetita i to je ono što vas zanima. Briga vas za ljude na Banovini, briga vas dakle za ljude u kontejnerima koji evo, dvije ili tri, dvije i po', tri godine čekaju rješenje svog stambenog pitanja.

primijeniti ona izrečica, put u pakao popločen je dobrim namjerama. Zbog čega to govorim? Stoga što nakon te katastrofe koja je zadesila dobar dio Hrvatske, mi smo imali, ja bih rekao dobre namjere. Želim vjerovati, svi. Prvo, građani koji su se samoorganizirali da pomognu ljudima koji su bili uhvaćeni područjem di je bio potres. Kao drugo, oni su naravno pomagali oko obnove kuća, sjetimo se, kuhali ljudima, osigurali obroke, tu su bili Crveni križ, tu su bili niz drugih institucija, nama je naravno, pomogli su i mnoge strane države i ostao je, .../Govornik se ne razumije./... rekao jedan entuzijazam oko brze povrata ljudi na ta područja i obnove koja je naravno vezana uz to. EU je bila široke ruke, dala nam je znatna sredstva, čuli smo, milijardu eura i očekivali bi da taj dobar zanos svih nas ovdje se pretvori i u neki rezultat. Ali, nažalost to se nije dogodilo. Moram reći da ovaj zakon je bitan. Ovaj, o kojem pričamo, iz 2021. jer imali smo 4 ministra i 4 zakona, svaki ministar je dao svoj prilog zakona. Međutim, već prvi prilog zakona je bio loš jer loše ga očito smo krenuli da bi čekali 3 godine da dobijemo nešto prihvatljivo. Ono što bih istakao da smo tada trebali imati jedno zajedništvo u toj nesreći, pa i ovdje u Saboru. Vladajući su, su, je bilo nužno da prihvate one prijedloge koji su bili logični i razumski. Da li se radi o prijedlozima da se sve to objedini u jednu kapu? To znači da samo netko vodi ukupnost aktivnosti vezanog uz obnovu od potresa, da li govorimo o činjenici, evo ga, što je Fokus, stranka u kojoj sada ja jesam, predložila da se napravi samoobnova i da treba ljudima pomoći na način da im se osigura sredstva preko HBOR-a ili na neki drugi način i da im se nakon toga povrate sredstva iz državnog proračuna, da se ima posebno viđenje prema socijalnoj osjetljivosti ljudi koji se nalaze zapravo u tom trenutku u Baniji ili negdje druge. Međutim, naravno, to je sve odbačeno i tek nakon 4. prijedloga, ono što, evo, kolega Bačić, ministar zapravo prihvatio sve ono što je tada oporba pričala, objedinio dakle sve institucije pod jednom kapom, upravo sad je rekao da vodi preko 1300 i nešto projekata i da, nije to lako, nije to niti jednostavno, ali tako mora biti. Prihvatio je naravno i prijedloge da se ide u samoobnovu, sad je to moguće, sad vjerojatno građanstvu da će sami obnoviti zgrade, oni koji to mogu i da ćemo im povratiti novce. Stoga, rekao bih da ono što je primjerenog značaja, a to je da je stvarno, kako je rečeno, postoji nevjerojatno sporost u obnovi, sada se pokrenula. Ubrzanje se desilo zato što je zastalo i ministar Bačić je napravio jedan pomak u tom pogledu, moramo to reći, nije to sporno, ali to se moglo dogoditi i odmah. Naime, zakonski okvir koji je sada omogućava puno stvari koje se tada prije nisu mogle napraviti. A kada pričamo o obnovi, onda pričamo o Fondu solidarnosti, a Fond solidarnosti nije više ni za Hrvatsku, on postoji već niz godina i desetljeća u EU, kao pomoć onim zemljama koje se nađu u elementarnim nepogodama, da li se radi o poplavama pa se radi o potresima ili o nečemu drugome. Kao što znate on je vremenski ograničen. Ima to razlog zašto je tome tako. Naime, sredstva se moraju brzo utrošiti kako bi se situacija na terenu vratila u ono stanje prije te katastrofe, da se ljudi ne rasele, da gospodarstvo ostane i da ta pomoć bude momentalna. Čovjek bi rekao isto tako da je to gotovo nemoguće. Evo sad smo uvjeravani da je tri godine ili četiri koliko će skoro biti minimum roka za obnovu. Međutim kad pogledate podatke drugih država koji su dobili ista sredstva iz Fonda za solidarnost onda ćete ustanoviti da su u izvlačenju čini se Česi uspjeli u godinu i nešto dana povući 103%, dakle iznad onog što im je odobreno, da su Nijemci bili Njemačke učinkoviti. Ali isto tako da su u upola kraćem roku i Bugarska i Rumunjska i druge zemlje uspjele povući najveći dio ukupnosti i sredstava u pola vremena koje je nama trebalo za ovo sada povlačenje. To govori nešto, da nije stvar u tome da se to ne može napraviti, nego da naša organizacija i ukupnost ove Vlade kada govorimo o tome nije bila na mjestu. To znači da nismo bili zajednički u tom segmentu. To znači da u konačnici ako ćemo tako gledati najspremniji kad govorimo o obnovi je bila hrvatska crkva katolička. Dakle, kad pogledate podatke oni su imali najviše projekata, bili su najbolje učinkoviti i niz crkava je sada već obnovljen ili u obnovi. Ispada da uz brigu o dakle vjeri, oni su učinkoviti i u povlačenju europskih sredstava, puno učinkovitiji nego Vlada. Na kraju krajeva i ovaj Sabor u kojem mi sada jesmo i zgrada Vlade koja je preko puta trebali su biti obnovljeni europskim sredstvima. Kao što znamo do toga nije došlo. Dva puta je pao natječaj. Nismo povukli niti jedan euro niti za ovu zgradu, tako da ako institucija kao što je Vlada Republike Hrvatske ne može obnoviti svoju zgradu unatoč velikom broju, dakle inženjera, tehnike, potpore, svega što imaju onda je pitanje naravno kako mogu pomoći drugima. Sada je to do neke mjere krenulo. Šta se zapravo dogodilo na području posebice dakle Banije, ali i nekim drugim područjima? To je da u ovom trenutku dobar dio ljudi se odselio. Pitanje je kada će se vratiti? I zbog toga je ta žurnost bila bitna. Mi možemo njima osigurati smještaj post festum zamjenski u drugim dijelovima, međutim šta to zapravo znači? Ništa. Smisao svega je da ljudi ostanu tamo gdje jesu prije katastrofe u slučaju potresa živjeti. Ako to ne možemo napraviti onda je cijeli zapravo postupak nebitan. Vrijeme koje je ispred nas pokazat će da ćemo vjerojatno povući ta sredstva. Naravno uz sve ovo što sam rekao mogućnost samoobnove koja je dana i činjenicu da sada obnavljamo i ceste i sve drugo, da smo dali i novce gradovima i dakle onima koji su do prije koji mjesec ne imali tu mogućnost povlačenja sredstava od naravno ne samo od Zagreba ako već to imaju odavno, pa do Koprivnice, Bjelovara ili Samobora ili Sv. Nedjelje. Dakle, svi oni su iskoristili to u kratkom roku i na kraju će se povući sredstva uz potporu, dakle lokalne samouprave kada je to moguće. Međutim, ono što bih istakao kada su takve situacije zadesile Hrvatsku, nemojmo to raditi. Ako oporba ima dobre prijedloge prihvatimo ih, ako struka ima dobre prijedloge prihvatimo ih. Nemojmo prihvaćati nakon tri godine ono što je predloženo ne samo, dakle od niza oporbenih stranaka i od struke. Sada kada je zakon donesen, kada su prihvaćene te stvari, stvari su zapravo krenule. I činjenica je još jednom da u tako velikim katastrofama koje su zadesile mnoge druge države onaj koji vodi obnovu nije ministar, nego je to premijer i on je direktno odgovaran i zadužen za to. Kada je Njemačku zadesilo velike poplave nije to vodio resorni ministar, to je vodio kancelar njemačke Vlade jer on ima sve ovlasti, mogućnosti da se potakne, da se stvari brzo riješe. I da, gle čuda u godinu dana uspio je ono što nama nije uspjelo u tri godine. Ja se nadam evo u tom pogledu moram istaći ipak zajedničku želju da ministar uspije u svom naumu, da se povuku sva sredstva i da šta, ta sredstva dođu konačno kod nas. A da li će se vratiti ljudi tamo to ćemo tek vidjeti, popis stanovništva će to pokazati, a i prebivalište prebivalište Prve policijske uprave, pa ćemo za godinu dana moći vidjeti koliki je zapravo pravi rezultat tog dijela. Stoga da, bilo je možda dobrih namjera ali rezultat je loš, a kao što sam rekao put u pakao popločen je dobrim namjerama. To je za one koji idu u pakao nije bog zna

evo na početku mi u klubu Socijaldemokrata za razliku od predsjednika SDP-a malo čas koji je rekao da mu se sviđa što obnova ide u dobrom smjeru, ne mislimo da obnova ide u dobrom smjeru. Dapače, obnova je katastrofa, sramota, tuga, čemer i jad i naše zemlje, ali i ove Vlade njegov i njihov zaštitni pečat i potpis. Tri godine ljudi su još i dalje van svojih domova, tri ministra su promijenjena, ovo je četvrti zakon. Ali nije problem samo zakon nego pravi izostanak političke volje da se zaista nešto sa obnovom napravi. Na početku ja se jednostavno ne mogu oteti dojmu kako je od početka zapravo cilj cijele obnove bio to da se pod kontrolu stavi javna nabava i financijski tokovi od izdašnog financiranja, jer je riječ zapravo o milijardama iz Fonda solidarnosti, MPO-a i sredstvima Međunarodne banke za obnovu i razvoj. I tek kad je to propalo, odnosno kad se shvatilo da jednostavno to ide presporo i da ne postoji način da se obuzdaju ti silni financijski tokovi država je došla na fantastičnu ideju koja ja je ovdje predlagana od mnogih klubova još i prije, a to je samoobnova. Kao što je nekad u socijalizmu bilo samoupravljanje, noto to je ono što je upravo nešto možda i može ubrzati obnovu zahvaljujući isključivo brizi pojedinaca i ljudi koji žive u svojim objektima za svoju imovinu. Naravno rezultati će nakon ovoga sasvim sigurno biti nešto bolji, no da li će se iskoristiti sredstva o tome najbolje govori ovo porazno izvješće. Dakle izvješće koje ste nam poslali, po njemu iskorišteno je ukupno tek nešto malo više od 1% sredstava iz ukupno izdašnih preko 10 milijardu, milijardi kuna Fonda solidarnosti, NPOO-a i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. To je tako, pročitajte, vidite, usporedite podatke, riječ je o isplatama koje su ovdje napravljene i to je zapravo porazno jer u zagrebačkom, a onda i u petrinjskom potresu, u 2 potresa stradalo je 5800 građevina koje su proglašene neuporabljivim i još je 16 000 njih proglašeno privremeno privremeno neuporabljivim. Osiguran je velik novac za obnovu, a rezultati su, kao što sam naveo, 73 milijuna kuna novčane pomoći za popravak nekonstrukcijskih elemenata, uklonjeno 460 kuća po odlukama Stožera civilne zaštite, u popravke nekonstrukcijskih elemenata je utrošeno 44,5 milijuna kuna, a što se pak tiče sredstava Fonda solidarnosti u izvještajnom razdoblju realizirano je odnosno stvarno isplaćeno 62 milijuna kuna. To čini sve skupa nešto manje od 200 milijuna kuna u odnosu na, ponavljam, nešto više od 10-ak milijardi osiguranih sredstava i to je zapravo ono što je može reći realno o ovom Izvješću. Brojke govore same, nažalost tuga, čemer i jad. Ostatak izvješća govori i o aktivnostima koje se poduzimaju ili su ugovorene, no još nisu realizirane jer dok se ne realiziraju to je samo jedna lista želja i nastojanja, a kako stojimo sa štetom možda najbolje govori podatak da je ukupna šteta u oba potresa procijenjena na nešto malo više od 128 milijardi kuna, od čega je financijska šteta, dakle efekt štete, preko 86 milijardi kuna u gradu Zagrebu, što znači da je više od 2/3 ukupne financijske štete štete otpada na grad Zagreb. Ja kao zastupnik iz grada Zagreba moram progovoriti o tome kako ide obnova u gradu Zagrebu. Za početak možda najbolje govori o tome podatak da je grad Zagreb koji bi trebao biti zainteresirana strana u procesu donošenja samog zakona i obnove uopće čak nije ni sudjelovao u javnom savjetovanju na predloženi nacrt zakona, zadnji, a daleko od toga da je dao neke primjedbe, dakle nisu dali niti jednu jedinu primjedbu na zakon. Dakle meni je nevjerojatno da grad Zagreb i ljudi koji trenutno vode Grad Zagreb, a sjetimo se kako su se nakon zagrebačkog potresa tu bacali po Markovom trgu jer su spominjali cjelokupnu blokovsku obnovu Zagreba, sada čak nisu imali potrebe jednu jedinu rečenicu reći i staviti u zakon i uložiti primjedbu. Tada su govorili, ako se sjećate, da imaju rješenja za potres, da imaju rješenja za sve zagrebačke probleme, da će napraviti cjelovitu urbanu blokovsku obnovu Zagreba, a sada tajac. Maca popala jezik i to je istina, ali zato su podržali zakon i to je taj dogovor izgleda između HDZ-a i Možemo!, između Tomaševića i Plenkovića koji osigurava da se sredstva iz Fonda solidarnosti prebacuju kako se kom sviđa. Pa su tako sredstva iz obnove po potrebi smanjivana na halo, odnosno na koordinacijskim sastancima, između Zagreba i Vlade. Primjerice, iako je rok za izvođenje radova službeno produljen u svibnju 2022. g. kako bi se iskoristila sredstva, tada je gradonačelniku Grada Zagreba odobreno sve skupa 1,2 milijarde kuna sredstava koji su bili namijenjeni za obnovu objekata obrazovanja. Tada su mu odobrili, na njegov zahtjev da se ta sredstva smanje sa 1,2 milijarde kuna, pazite, na 650 milijuna kuna. A ne samo da neće iskoristiti tih 650 milijuna kuna nego i manje od 500 milijuna kuna. Dakle oni su sami sebi išli smanjivati sredstva u dogovoru, dakle u dosluhu i koordinaciji sa Vladom RH, a kom su uzeli sredstva? Građanima grada Zagreba. Šta dalje reći? Što se tiče kulture i zdravstva, tu je situacija još gora. Za kulturne ustanove predviđen je iznos bio od 870 milijuna kuna u nadležnosti grada i RH. Od toga iznosa izgleda da će povući manje od 180 milijuna kuna, dakle manje od petinu, a najgora sramotna tužna situacija, kad vidimo kontekst događaja koji potresaju hrvatsko zdravstvo, ali primjerice, i bolnice u vlasništvu Grada Zagreba, poput Sv. Duha je u zdravstvu. Dakle EK je Hrvatskoj na raspolaganje dala 1,9 milijardi kuna i to samo nakon zagrebačkog potresa, dakle to je potres od ožujka 2020. g. Nakon toga su odobrena dodatna sredstva nakon potresa u Petrinji, a Grad Zagreb će od tog iznosa, od 1,9 milijardi kuna povući samo 15 milijuna kuna. Dakle to je 5, je 5, 6 promila za zdravstvo. Pa to je sramota, to je jednostavno loše i to je nešto što nema opravdanja. I kako naravno u tom prešutnom dogovoru između Grada Zagreba i Vlade RH se sredstva prebacuju sa određene stavke na druge određene stavke, tako je npr. prije obnove bolnica u Zagrebu, prije obnove kulturnih ustanova u Zagrebu, prije obnove škola u Zagrebu na red došao asfalt na zagrebačkom Jarunu koji se, npr. financira iz sredstva solidarnosti koji bi trebao pokriti dakle troškove stradanja od potresa. No, ne bi bio problem samo problem asfalta na zagrebačkom Jarunu da se u cijeloj intervenciji u zagrebačkom Jarunu, dakle inače, sredstva su trebala ić za redovno održavanje koje ide putem Zagrebačkih cesta, preko Ureda za mjesnu samoupravu, ne bi bio problem da se nisu eliminirale, bagerom pokosile aleje drveća, zelene površine, ušlo se fizički intervencijom i s asfaltom u k.č. 6266/21 k.o. Rudeš, za što po Zakonu o gradnji je potrebna građevinska dozvola, dakle ne možeš to raditi bez građevinske dozvole koja očito nije ishođena, to sam pitao ministra, ministar mi je ostao dužan odgovor, ali i sad ponavljam pitanje jer ovdje ste u izvješću i najavili tijesnu suradnju sa OLAF-om i europskim tužiteljem i mene zanima da li ćete vi dakle svoje suradnike, svoje ministarstvo pa i sebe na neki način zbog ovih sredstava i sličnih takvih sredstava koji se mogu dogoditi i zbog nekih drugih nesavjesnih gradonačelnika po cijeloj Hrvatskoj, izložiti istragama, pa možda i kaznenom progonu samo zato što niste pazili i niste gledali kako se određene stvari odvijaju, odnosno kako se ne postupa, a jedan u prvo, heroj nepostupanja je vaš stranački kolega Andrija Mikulić koji je glavni državni inspektor koji je jednostavno odlučio na nemanje građevinskih dozvola, čovjek koji inače vodi Državni inspektorat kojem ljudi bježe, odlaze zbog malih plaća, tamo je 3000 neriješenih sporova samo u gradu Zagrebu kad je u pitanju građevinski sektor, na raspolaganju im je 17 službenih automobila, od kojih on koristi 4, između ostalog i jedan za lov, a kad je u pitanju postupanje, čovjeka jednostavno nema. Čovjeka jednostavno nema i to je istina o vašem stranačkom kolegu, kolegi koji je vjerojatno od nekog dobio nalog da na taj način djeluje i radi. Inače, cijela priča oko Grada Zagreba se stvara, svela na jedan PR trik da se pokuša zapravo umanjiti sredstva koja bi trebala biti za obnovu od potresa, ne bi li se onda tako, u tako umanjenim iznosima sredstava prikazalo kao eto, grad Zagreb je povukao više, a ljudi su i dalje u kontejnerima i ljudi i dalje čekaju obnovu svojih kuća.

da ne govorite istinu ni po drugim stvarima, kada, evo ja nemam vremena sad demantirati svaku laž, ali evo, primjerice, da Grad Zagreb nije dao komentare u e-Savjetovanju na prijedlog zakona, vi ste to ovako nonšalantno izjavili, to nije točno, koliko toga još nije točno od svega što ste nabrojali?

jer ono što radite u Zagrebu je nered i bezakonje. Dakle namještate natječaje za podzemne spremnike, gradite bez građevinske dozvole, smještate svoje jatake u nadzorne odbore i upravna vijeća u Gradu Zagrebu, financijere vaše kampanje, vi ste osobno vodili ljude u Zagrebački holding. Tko ste vi? Nekakav kadrovik, a tu ste se bacali po Markovom trgu kad je trebalo donesti ovaj zakon da sada ne bi imali niti jednu jednu primjedbu na njega. Dakle maca vam je popapala jezik, gđo Benčić. **Vidović, Davorko za koju se nadam da neće dobit kolegica Benčić. Povreda Poslovnika. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Povreda Poslovnika, čl. 238, ponovno, kolega Bernardiću lažete jer to vam nije problem, ali ja kužim zašto. Nije to do laži nego je stvar u tome da vi se naravno ne pripremate i ne stignete provjeriti činjenice pa onda dođete ovdje i lupate. Naravno, nemate srama oko toga pa onda nastavljate dalje lagati. Evo, ja vam moram reći, ja vam nikad u životu nisam bila u Zagrebačkom holdingu. Nikad, fizički nisam ušla u tu zgradu. Kolegice Benčić, dobivate opomenu jer to nije bila povreda Poslovnika, dapače, vi ste govorili da lupeta i laže, ali kolega Bernardić će vjerojatno završit svoju današnju raspravu trećom opomenom **Bernardić, Davor (Socijaldemokrati)** Tako je, čl. 238, možda niste bili u Zagrebačkom holdingu, ali ste za rukicu furali one koji će bit direktori u Zagrebačkom holdingu. Kad smo već kod toga, ja se dobro pripremam za svoje rasprave, ja ih biram, sve je potkrijepljeno činjenicama, a vi znate o svemu, lupate o svemu i svačemu sa saborske govornice, a s druge strane, zaboravljate reći istinu, dakle stvari koje radite u Zagrebu su bezakonje, anarhija, da ste potpuno nesposobni i da na taj način jednostavno djelujete i pokušavate svoju odgovornost i krivicu prebaciti na nekog drugog, a u tajnosti dilate sa HDZ-om i Vladom. Treća opomena i za kolegu Bernardića. Vi ste svoju raspravu za danas završili. Imamo sada jedno obrazlaganje stanke, kolegica Dalija Orešković, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a u trajanju od 10 minuta radi konzultacija. Ovu stanku zatražila sam potaknuta govorom i izlaganjem kolege Davora Bernardića, s ciljem da se fokus rasprave vrati na točku i na temu dnevnog reda jer bojim se da je on od nje poprilično odlutao. Žao mi je što nije prošetao gradom Zagrebom pa vidio nekretnine koje su obnovljene od strane grada, poput Osnovne škole Ivana Merza, a žao mi je što nije obišao i popisao sve one nekretnine u gradu Zagrebu kao glavnom gradu RH koje su u vlasništvu države, a ostale su neobnovljene, poput zgrade HS-a, Vlade, USKOK-a, DORH-a, sudova, to su ključne državne institucije za koje ova država, ova vlada Andreja Plenkovića nije poduzela apsolutno ništa. I da odmah kažem, ja ovdje ne branim gradsku vlast, ne branim niti zakon, Klub Centra i GLAS-a je bio jedini klub i stranka Fokus koji su glasali protiv prvog zakona, prvih izmjena, drugih izmjena, trećih izmjena. Glasali smo protiv svaki put jer smo bili protiv osnovnog modela. Osnovnog koncepta po kojem je država ta koja provodi javne natječaje za objave .../nerazumljivo/... obnove privatnih nekretnina i tu je također, kolega Bernardić rekao par apsolutnih besmislica jer je on samoobnovu usporedio sa socijalizmom, sa samoupravljanjem. Dakle htjeli smo državu temeljenu na nekim drugim principima. Vlasništvo obvezuje, kako državno, tako i ono privatno. A mi smo sa krivim konceptom ove Vlade Andreja Plenkovića usporili obnovu, podigli cijene na tržištu rada, onemogućili građanima da se sami snađu u ove 3 godine i da sami obnove svoje vlastite nekretnine i tu smo pogriješili. Žao mi je što si nitko nije dao truda pa pitao kako se obnova provodi u drugim uspješnijim državama. Stanka je odobrena. Kolegica Vukovac, u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govori o temi. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Tog utorka 29. prosinca u 12 sati i i 19 minuta okolicu Petrinje pogodio je razoran potres potres magnitude 6,2, a nakon toga uslijedio je još niz potresa. Potres je uzeo živote 7-ero ljudi ostavljajući za sobom tužne prizore razrušenih kuća, gospodarskih objekata i javnih zgrada u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima. Stanovnicima koji su u trenu ostali bez kuća istog dana pohrlili su u pomoć brojni građani iz čitave Hrvatske koji su prikupljali i donirali hranu, pripremali obroke, raščišćavali ruševine. Građani su sami automobilima donosili pomoć u hrani i ostalim potrepštinama na potresom pogođenom području, viđeni su brojni volonteri iz skupine mladih ljudi s lopatama koji su pomagali lokalnom stanovništvu u raščišćavanju terena. I osobna sam provela više od dva mjeseca na tom području proživljavajući agoniju stanovnika kojoj očito nema kraja, pokušavajući pomoći na sve moguće načine. Kada mi je gđa. Katica iz sela Strašnik na Banovini samo nekoliko dana nakon potresa rekla da će obnova krenuti tek godinu dana prije izbora nisam u to htjela vjerovati. Dodala je i da će svi oni koji su stradali u potresu ponovno proživljavati sve ono što su proživjeli s poslijeratnom obnovom koja je također trajala nestvarno dugo uz silne nepravde, ali i nepravilnosti, a posljedice čega je upravo razotkrio potres. Nisam joj ni za to dala pravo, no danas priznajem sve što je tada izgovorila sve je upravo tako. S ljudskog gledišta to je krajnje nehumano i nemoralno, bolje rečeno sramotno, sramotno za državu, ali i za sve nas. Svatko od nas bi trebao otići na Banovinu, osobno se susresti s ljudima, pogledati im u lice i suočiti se s činjenicom kako ljudi tamo jadno žive. Posebno je potresna slika kontejnerskih naselja od kojih je jedno na samom, samom ulazu u Petrinju i ostavlja dojam apokaliptičnog scenarija. Skoro 3.g. je vlastodršcima bilo svejedno što se ljudi u kontejnerima koji niti nisu predviđeni za svakodnevni život ljeti u njima kuhaju, zimi smrzavaju. Kad uđete u jedan takav kontejner imate dojam da ste u unutrašnjosti velikog hladnjaka, sve oko vas je plastika i nema zraka, potpuno neprirodno okruženje za čovjeka, a kamoli za djecu ili starije osobe ili još gore za one bolesne. Stanovnici iz razrušenih domova apsolutno su s razlogom nezadovoljni jer ih je većina u kontejnerima i dalje čeka povratak u obnovljene kuće. S razlogom su razočarani jel željena konstrukcijska obnova kuća izgradnja zamjenskih kuća i stambenih zgrada nije ostvarila očekivani zamah. Ovako govori i premijer RH. RH. 2 i pol godine kasnije posljedice potresa vidljive su u velikom broju neobnovljenih kuća po brojnim selima, te u Glini i u Petrinji gdje ozbiljna sustavna obnova gradske jezgre nije još zapravo niti krenula. Na području Gline razmješteno je 700 kontejnera u kojima ljudi, i zgrade sa crvenim i žutim naljepnicama, čekaju konstrukcijsku obnovu ili zamjensku gradnju, a među njima ima i onih koji niti nemaju svoje nekretnine, pa onda čekaju neki drugi oblik odgovarajućeg smještaja. Na petrinjskom području koje je od zadnjeg popisa izgubilo čak 5 tisuća stanovnika, u kontejnerskim naseljima i kontejnerima uz kuće također je veliki broj stradalnika. Trenutno ih je na području čitavog grada oko 1600, te 212 u kontejnerskim naseljima. Tek su rijetki imali sreće vratiti se u svoje domove jer je dosad na području čitave županije pod palicom države sagrađeno tek 11 zamjenskih kuća, 96 ih se gradi, u izgradnji je i 20 višestambenih zgrada u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije. Prema izjavama s terena većina objekata obnovljena je zahvaljujući prije svega donacijama. Primjerice na području Gline iz donacija kupljeno je ili sagrađeno 45 objekata, dok je država u čitavoj županiji dosad napravila daleko manji broj kuća od kojih je najmanje na području Gline. Prepreke u obnovi kuća su mnogobrojne, od komplicirane papirologije na koju smo upozoravali još prilikom donošenja prve verzije zakona i postupka prijave do nedostataka radne snage, rasta cijena, ali i nedostupnog građevinskog materijala, podsjetimo kako Hrvatska ima sve manje svoje vlastite proizvodnje, ali i imovinskopravnih odnosa. Ujedno u postupcima obnove više nije potrebno utvrđivati složene imovinskopravne odnose, te je ukinuta zabrana raspolaganja obnovljenom nekretninom, kao i obveza upisa založnog prava na istoj, što se također trebalo odmah na početku uvažiti. Ministarstvo je krajem srpnja prošle godine donijelo novi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom kojim je unaprjeđen model novčane pomoći odnosno samoobnove prema kojem vlasnik nekretnine koji se odluči za model samoobnove na sebe preuzima izbor izvođača radova i nadzora, a dodatno je omogućeno i da se u dogovoru s provedbenim tijelom, dakle vlasniku osigura izrada projekta. Šteta je da se s takvim prijedlogom nije odmah krenulo iako ga je oporba u raspravi kod donošenja Zakona o obnovi predlagala. Značajna mjera je isplata predujma korisnicima koji ne mogu osigurati vlastita sredstva. Za prvu fazu samoobnove omogućena je isplata predujma za troškove izrade projekta za konstrukcijsku samoobnovu kuća, kao i predujma za troškove izrade projekta za konstrukcijsku samoobnovu, kao i predujma za izvođenje radova u vrijednosti 25% novčane pomoći, dok je za zgrade omogućena isplata cjelokupnog iznosa novčane pomoći. rezimirajmo kratko, dakle kada govorimo o konstrukcijskoj obnovi obiteljskih kuća za koju držim da je ipak među važnijima, dakle broj zaprimljenih odluka je 442, od toga na Sisačko-moslavačkoj županiji 404, Karlovačkoj 5, Zagrebačkoj 33, a novoizgrađenih je ponavljam 11 kuća. Premijer Plenković nije išao na Banovinu na obljetnicu potresa, to je pojasnio izgovorom kako ima puno aktivnosti oko priprema za ulazak u Schengen i samo uvođenje eura. Time je jasno i nedvojbeno dao do znanja koliki mu je prioritet obnova. Kako vrijeme izmiče uz činjenicu kako zbog obnovu padaju glave jednog po jednog ministra logičnim se nameće pitanje je li po istom principu i ministar Bačić predodređen za odstrel. Zahvaljujem. Imamo jednu povredu Poslovnika poštovana zastupnica Magdalena Komes. **Komes, Magdalena (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Povreda Članka 238. u smislu povrijede i vrijeđanja zastupnika i mene osobno kao gradonačelnica Grada Petrinje i mojih suradnika sa iznošenjem neistinitih činjenica odnosno lažima da centar Grada Petrinje nije pokrenut u smislu obnove. Ne znam da li kolegica uopće zna da smo mi kao Grad Petrinja preuzeli obnovu centra grada u travnju odnosno svibnju sklopili ugovor sa projektantima i započeli sa izvođenjem radova i pozivam ju da dođe u Petrinju i da se sama uvjeri u to. Dobro to ne možemo protumačiti kao povredu Poslovnika, vi ste to iskoristili kao repliku pa dobivate opomenu. Možda ste govorili istinu ali,

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici, pred nama je Izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u 2021. godini. Na koncu 2020. nakon zagrebačkog potresa pogodio nas je i onaj najjači petrinjski, a '21. obilježili su ponovo potresi, oni slabiji ali dovoljno da podsjećaju na ono najgore koje je srećom ostalo iza nas. Iznos šteta od potresa procijenjen je na 128 milijardi kuna ili oko 17 milijardi eura od čeka oko 11,4 se odnosi na područje Grada Zagreba i okolicu te oko 5,5 milijardi eura na područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. U svrhu saniranja posljedica potresa kao i obnove Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije Hrvatski sabor je 2020. godine donio Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na na područjima pogođenim potresom, a 2021. izmjenama i dopunama zakon je proširen i na područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, a potom se pristupilo i dodatnim izmjenama u '21. u svrhu otklanjanja uočenih prepreka u provedbi obnove koje su se velikim dijelom očitovale u složenosti utvrđivanja imovinsko pravnih odnosa. Razina katastrofe očituje se u tome što smo za sredstva dodijeljena od strane Fonda solidarnosti EU nakon zagrebačkog potresa dobili produljenje roka zbog petrinjskog potresa. Nažalost, u sabornici su vjerojatno svi svjesni europska sredstva nisu namijenjena privatnoj odnosno obnovi privatne imovine, obnovi kuća i stambenih te poslovnih objekata nego samoj tzv. javnoj imovini. Konkretni zakonski okvir koji više nije na snazi odnosio se na organiziranu i samoobnovu te je pružio okvir za podnošenje zahtjeva za obnovu, uklanjanje gradnje zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće. Uz organizaciju države volonteri udruženi u Hrvatski centar za potresno inženjerstvo obavili su do kraja '21. godine ukupno preko 70.000 pregleda građevina. Svim građevinama dodijeljena je odgovarajuća oznaka stupnja oštećenja s klasifikacijom uporabljivosti građevine odnosno ono što kolokvijalno nazivamo crvenim, žutim i zelenim naljepnicama. Do kraja '21. Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine donijelo je 3.534 različite odluke u okviru zakonskog okvira, zakonskog okvira od čega 2.253 odluke o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, 811 o konstrukcijskoj obnovi, 225 o uklanjanju zgrada, 85 odluka o gradnji zamjenskih obiteljskih kuća te 160 ostalih odluka o isplatama. ono što je bitno je da se proces izdavanja odluka ubrzao već u prvim mjesecima 2022., a danas s novim zakonskim okvirom brojne administrativne barijere su posve uklonjene. Do kraja '21. Stožer civilne zaštite uklonio je 460 građevina na katastrofom pogođenom području, a od toga je Državni inspektorat uklonio 106 građevina na temelju odluka Stožera civilne zaštite. Najveći broj takvih građevina uklonjen je upravo u Petrinji. Za početak nemam dovoljno vremena objašnjavati o koliko se opsežnom poslu radilo i s koliko smo se problema glede vlasništva susretali. Spominjem Petrinju u kojoj sam sredinom 2021. godine preuzela dužnost gradonačelnice u potpunom kaosu koji je ostavio i sam potres i moj prethodnik u, sa strahovitom dugovima u gradskoj blagajni, bili smo veza između države i građana, a kao bi ubrzali uklanjanja. Sjećam se i danas HRT-ovog Otvorenog krajem ljeta 2021. kada sam tek nekoliko mjeseci bila gradonačelnica, a bila su uklonjene troznamenkaste brojke objekata i kada sam iznijela te podatke kolegica Benčić ovdje prisutna je također gostovala u emisiji, bila je vrlo iznenađena. Naravno, imali smo za razliku od Zagreba i stožer koji je bio uz nas odnosno na području našeg grada i koji je puno značio pogotovo u '21., ali moram istaknuti kako je djelovanje samog grada odnosno gradske uprave u tim trenucima bilo iznimno važno. Često sam u porukama i intervjuima pozivala na maksimalni angažman svih, a da zakonski okvir ne mora biti granica djelovanja nastojala sam pokazati upravo i vlastitim djelovanjem i djelovanjem grada. Nije predmet ovog izvješća, ali kao grad smo na sebe preuzeli obnovu zaštićene kulturne baštine centra Grada Petrinje što ne bi bilo moguće bez Ministarstva kulture i medija te Središnjeg državnog tada Središnjeg državnog ureda. Takvo što nije bilo omogućeno zakonom, ali je voljom i sinergijom. Moram reći kako mi u Petrinji nikada nećemo zaboraviti pomoć koja nam je pružena. Usudit ću se reći kako bez sve te sinergije mog grada više ne bi niti bilo. Zadužili su nas nama do jučer nepoznati ljudi koji su hitali u pomoć, navijačke skupine koje su zajednički raščišćavale, dobrovoljni vatrogasci koji su kampirali i radili, vojnici, policajci, hitnjaci, ljudi, naši ljudi iz zemlje i dijaspore, prijatelji iz susjednih zemalja, državne institucije. Bilo je i puno saborskih zastupnika koji su pomagali pa i naših eurozastupnika. U najvećoj nesreći od Domovinskog rata vidjeli smo onu najljepšu stranu Hrvatske, ni covid mjere, ni naknadni potresi nisu uplašili one koji su nam pružali ruku. Ta pozitivna energija koju sam gledala '21. pomogla mi je da prelomim odluku i o kandidaturi za gradonačelnicu Petrinje, a i dan danas me vodi u tome da tražim rješenja za svaku prepreku. Da mi je netko te '21. rekao kako ću u HS-u u ime kluba HDZ-a govoriti o izvješću o učinjenom za tu godinu vjerojatno bi se posve iznenadila i sebi poručila nemoj zaboraviti svima zahvaliti. Uvijek će se naći netko tko će reći, pa kome to ona zahvaljuje, na čemu se zahvaljuje, što je to učinjeno. Svjesna sam te negativnosti koja je dominantna u čitavom društvu, osim kada treba pomoći i kada slavimo pobjedu reprezentacije. Moj dug kao gradonačelnica ranjenog grada je takav da se tom defetizmu ne smijem prepustiti nego svakog dana zavrnuti rukave, zvati, moliti za pomoć, ubrzanje radova, asfaltiranje i građenje. Kada izađu rezultati utroška sredstava Fonda solidarnosti vjerojatno će se opet netko od kolegica i kolega čuditi kako smo to uspjeli toliko povući i napraviti, čuditi se asfaltiranim kilometrima, broju uređenih kvadrata i saniranih klizišta. Uostalom otvorit ćemo i centar za mlade kojeg nismo imali prije potresa. 2021.g. mnogo čemu nas je naučila, najteže je učiti na vlastitim greškama, ali je i škola koja se ne zaboravlja. Osobno sam informacije o potresnoj obnovi tražila na usporedivim primjerima poput susjedne Italije koja je doduše daleko gospodarski moćnija, ali ima recentnu tragediju. Nažalost gledajući talijansko iskustvo shvatila sam kako obnova neće biti ni brza ni lagana što smo uostalom i govorili od početka katastrofe. Amatrice talijanska Petrinja ni danas nije obnovljena, a '21. kad su imali pet godina od katastrofalnog potresa kao što sam već navela, stanovništvo je i dalje živjelo u privremenim objektima. isticao je slične globalne probleme od rasta cijena i pandemije koji su i nama izazov. No istaknula bih nešto drugo, spominjao je i prošle godine u intervjuu kako je njegovom mjestu osim konstrukcijske potrebna i obnova morala. Davno sam shvatila kako ne smijem dopustiti da moja Petrinja klone duhom zato ne samo da energično radimo nego i druge potičemo i optimizmom oblikujemo sve poruke. Drage kolegice i kolege, bez obzira na stranu sabornice manje treba biti važno što nas dijeli, mora biti važno ono što nas spaja. Izvješće me sjetilo kako brzo zaboravimo na podjele pred ugrozom, voljela bi da se toga sjetimo svakog dana u svakoj raspravi. Krajem 2021. predstavljen je izgled višestambenih zgrada kakve se upravo završavaju u Petrinji u Turkulinovoj ulici, prekrasna je to prilika za ukazati kako ovo izvješće i tako konkretno pokazuje rezultat. Voljela bih da se čitava sabornica odazove na otvaranje tih naših višestambenih zgrada, doista će biti prave stambene ljepotice, a nema ništa ljepše od zajedništva ako nikako drugačije bar na taj jedan dan u slavljeničkoj atmosferi. Klub zastupnika HDZ-a podržava ovo izvješće, pozivam i ostale klubove da nam se pridruže. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Možemo poštovane zastupnice Sandre Benčić. Zahvaljujem se. Pa evo nastavno na kolegicu KOmes obratila bi se na riječi gospođe Perić koju je ovdje uputila prvu. Danas ste ovdje rekli ministru Bačiću da opozicija njemu ne može oprostiti što je uspješan. To je toliko krivo, to je tolik pogrešno i to je toliko demoralizirajuće za sve zastupnike i pozicije i opozicije koji ovdje već dvije i po godine traže uporno da se obnova pokrene i sada, tek sada kada su oni zahtjevi s početka koje smo imali, s početka, kada su usvojeni vidimo napredak. Kako može iko ovdje pomisliti da bi iko od nas iz opozicije koji smo ne laprdali nego smo konstruktivne prijedloge davali dvije i pol godine, iste one koje su na kraju sad završili u ovom prijedlogu zakona po kojem se sad radi, da bi nama bilo žao što je napokon to krenulo. Pa mi smo sretni da je napokon nešto pokrenuto, mi smo sretni. I ja ću reći da i je da se zaista ta promjena vidi na terenu, vidi se u Zagrebu, vidi se i na Baniji. Ali ne mogu prežalite, ne mogu prežalit te dvije godine, ne mogu prežalit jer smo samo zbog tih podjela o kojima ste govorili da nismo trebali … samo zbog toga izgubili dvije godine dobrih rješenja koje su dolazile sa različitih strana sabornice koje je samo trebalo saslušat, stavit zajedno, stavit ministra koji ima političku moć u vladajućoj stranci jer je to bilo ključno od početka i to smo govorili i obnova će se počet događat. I to je naučena lekcija, to je naučena lekcija nadam se, nadam se da je naučena lekcija da se ne može svaki opozicijski prijedlog odbijati jer je opozicijski kao što neće ni opozicija i nikada nije za svakog ministra a prirorno rekla da će biti neuspješan ili da neće uspjet. Oprostite, g. Bačić to nije dobio ovdje od opozicije, dapače skoro svi lideri opozicije ovdje su rekli da treba neko ko ima jaku političku moć, ko će centralizirati postupke obnove i ko će imat direktan lik do premijera da se ta obnova pokrene. Tako da predbacivat nama ja barem mogu reć za naš klub da se ne bi mi veselili pokretanju obnove bi zbilja bilo deplasirano jer nikada ovdje nismo bili destruktivni, nikada ovdje nismo glasali namjerno protiv, opstruirali postupke ili bilo što drugo, dapače svaki puta samo dolazili sa setom prijedloga koje smo prethodno o svom trošku vremena, o trošku vlastitih nestranačkih, ne nikakvih novaca prikupljali na terenu od ljudi koji su znali, koji su sudjelovali u različitim projektima obnove prije ovih potresa. Dakle, nabrojat ću samo neke od tih prijedloga, centralizacija procesa obnove u jednu instituciju evo aleluja dogodilo se, diversifikacija modela obnove s naglaskom na jačanje potpore samoobnove dogodilo se, osiguranje, mi smo dali prijedlog da se daju HBOR-ovi krediti beskamatni koji zatvara država i išlo se na model sad pretplate da se sredstva direktno daje država za samoobnovu evo događa se, ubrzava samoobnovu. Govorili smo o olakšanju proceduralnog procesa i dokumentacije to se dogodilo, ne u potpunosti kako smo htjeli, ali do jedne mjere jest i to i ljudi sa terena govore da jesu sada zahtjevi manji i vidi se i po samoj listi da su zahtjevi za birokratskom papirologijom manji. Govorili smo također o nužnosti organiziranja tržišta projektanata i izvođača. Danas sam i postavila to pitanje ministru Bačiću i vidim da ima namjeru ić na taj model odnosno da još dogovara daje priliku domaćim izvođačima. Kužim, ok, svi želimo da domaći izvođači na tome rade, ali isto tako smo svjesni da nema tih kapaciteta u Hrvatskoj koji bi mogli u potpunosti zadovoljiti potrebe koje obnova ima i da možda trebamo jedan dio toga otvoriti i međunarodnom tržištu. Govorili smo i o blokovskom pristupu obnovi zgrada, govorili smo o nužnosti da obnova bude ujedno i urbana obnova, da ona bude ujedno i ekonomska obnova Banije. Taj dio još uvijek ne vidimo. Međutim, velik dio tih naših zahtjeva jest se počeo događati i mi uvijek kada vidimo da se nešto ipak događa kažemo e doga se dobro je, dobro je i ne idemo namjerno kontra. Tako da moram reći da mi nije jasna ta vrsta primjedbe. Reći ću nešto sada o poslije potresnoj obnovi grada Zagreba u onom dijelu u kojem grad Zagreb za nju zadužen za ugovaranje i provedbu zato da dobijemo i te informacije. Pri preuzimanju vlasti zatečeno je 2 milijuna eura prijavljenih projekata na Fond solidarnosti, dakle 2021. u 6. mjesecu godinu i tri mjeseca nakon potresa samo 2 milijuna eura prijavljenih projekata na Fond solidarnosti. Nakon dvije godine sada će dvije godine od preuzimanja vlasti u lipnju broj je doslovno 100 puta veći, ostvarit će se 185 milijuna eura europskih sredstava za obnovu zgrada svih namjena koje su date gradu Zagrebu dakle u ingerenciju da ih on obnavlja. Tijekom prve dvije godine mandata cjelovito je obnovljeno šest zgrada, OŠ Miroslav Krleža, OŠ Ivan Merz, OŠ Vugrovec Kašina, Učenički dom Brune Bušića, OŠ Petra Zrinski te Srednja glazbena škola Blagoje Bersa, šest cjeloviti obnova koje je vodio grad Zagreb. Moramo reći da bismo bili jako sretni da i na razini države imamo gotovih šest cjelovitih obnova. Ne bi bili sretni da ih imate manje, bili bi sretni da ih imamo svi skupa više zato što to nije naše ili vaše nego je to za naše učenike, za naše škole, za naše građane, za pacijente itd., mi to gledamo s te strane. Trenutno su u tijeku radovi obnove na preostala četri projekta cjelovitih obnova Gimnazija Tituš Brezovački, sve je u završetku ove godine, Brezovački, Gornjogradska gimnazija, Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn te I. Ekonomska. Od zdravstvene infrastrukture u okviru projekta vraćanje u prvobitno stanje objekta, dakle to nisu cjelovite obnove, ukupno su obnovljena 22 objekta domova zdravlja kojima je osnivač grad Zagreb, a osim domova zdravlja u prvobitno stanje vraćeni su i prostori koje koriste u stanove za zdravstvenu njegu u kući i Stomatološka poliklinika Zagreb, dakle 22 objekta domova zdravlja. U procesu realizacije su projekti obnove DZ Zagreb Zapad, DZ Zagreb Centar, te Bolnica Sv. Duh, Srebrnjak, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Kukuljevićeva te Specijalna bolnica za plućne bolesti, 2023. vjerujemo to će biti gotovo. To su veliki, veliki zahvati. Na području infrastrukture u kulturi završena je obnova Gradskog kazališta Žar ptica, dakle to je gotovo, 1. kat Arheološkog muzeja i uskoro očekujemo dovršetak radova na kazalištima Gavela i na Kazalištu Komedija. U planu je do kraja godine dovršiti obnovu, dakle to je sve u tijeku su te obnove i bit će gotove do kraja godine Hrvatski prirodoslovni muzej, Etnografski muzej, Muzej Prigorja i Muzej za umjetnost i obrt. Osim objekata javne namjene dali smo i obol obnovi privatnih zgrada, iako su u nadležnosti Ministarstva graditeljstva tako smo pa smo tako u proračunu svake godine osigurali 160 milijuna kuna za obnovu privatnih zgrada, a isto tako direktno je grad Zagreb donirao 42 milijuna kuna pomoći za sanaciju oštećenih kuća i stanova, organizirali smo mobilne timove koji su obišli čak 5.000 kućanstava kako bi pomogli popuniti one prve zahtjeve koje su imali hrpetinu dokumentacije zahtjeva za obnovu te osigurali smo stanove za obitelji koje su bile smještene u stambenim kontejnerima i njima smo dali opciju smještaja u hostelu Arena. Dakle, to su sve stvari koje su napravljene ne u tri nego u dvije godine. Zahvaljujem vam se na pažnji.

Kolegice i kolege, prošle su 3.g. ko 3 ljute rane, pred nama je Izvješće koje će HDZ-ova glasačka mašinerija u svakom slučaju izglasati, pa nek si ga onda izglasaju sami. Ako su toliko zadovolji s obnovom, ako misle da su s obnovom zadovoljni i građani neka im to bude obraz s kojim će izaći na slijedeće parlamentarne izbore i neka pritom kažu da je njihov vođa velik i svaki puta kada dođu za ovu govornicu, svaki puta kada stave nešto na dnevni red neka naprosto kažu koliko je njihov izbornik, izbornik, poglavnik, ja ne znam što ćete još izmisliti u ovoj sabornici, to se naprosto više ne da slušati, ali dobro, da se malo vratimo na suštinu. Razlog zbog koje je Klub stranke Centar i GLAS, dajte se stišajte, ako hoćete se sa mnom obračunati kasnije, evo tu je hodnik, može, popit ćemo kavu, pa se istresite, al budite pristojni toliko da kada ja govorim da ne ometate, a …/Smijeh/…okej onda dobro, onda dobro, vama opraštam. Jel igrica, pa stvarno je, ne bi čovjek vjerovao. iz klupe: Predstava/… Predstava? Pa, a što je ono što vi provodite u ovom saboru protekle 3.g. nego prokleta predstava i glumatanje demokracije. Što ste napravili danas na Odboru za ustav, poslovnik i politički sustav? Što ste napravili sa 4 izmjene Zakona o obnovi? Što ste napravili sa svim podnesenim amandmanima kojima je bio cilj da se usluga koju država treba jamčiti građanima, građanima i isporuči? Nakon svih neuspjelih pokušaja našli ste jednog ministra koji ima dobru podršku u stranačkoj bazi i sad je napokon obnova krenula, a ja se usuđujem tvrditi da nije krenula samo radi toga, nije krenula radi političke moći g. Bačića, krenula je zato što se bliži izborna godina i to je ono što smatram patologijom vlasti. Ja mislim da je HDZ-u otpočetka bio cilj da prve 2-3.g. obnova šteka i da se u samom fotofinišu kaže evo obnovljeno je nekakvih, kolko ste ono rekli, tisuću građevina na tisuću gradilišta. Jer elementarna matematika za nekoga za kog se može reći da je glupan, a ne intelektualac, a ne državnik, bi rekla slijedeće, ako u ovom izvješću negdje na samom početku piše, to su brojevi, da imamo 10 tisuća građevina koje su označene žuto, to znači da je građevina privremeno neupotrebljiva, u potpunosti ili djelomično odnosno privremeno neupotrebljiva da su potrebne mjere hitne intervencije, dakle 10 tisuća takvih 5 tisuća i 368 građevina koje su označene oznakom crveno i da tek nakon 3.g. imamo tisuću gradilišta za koje ministar kaže da predstavljaju veliki administrativni zalogaj za državu. Pa pomnožite koliko je onda potrebno godina da se obnova dovrši i onda se vratite na onu prvu raspravu o prvom zakonu i o svim prijedlozima koji su dolazili iz oporbenih klupa i onda s tim izađite pred građane ako imate obraza, a znam da nećete. No i onakav zakon kako je bio koncipiran mislim da je krivi model kakvim ne poseže, za kakvim ne poseže niti jedna druga dobro uređena država, zna se što je na državi, što država treba obaviti u smislu javnih zgrada, infrastrukture i pomoći onim građanima koji naprosto nemaju logističke uvjete da obnovu organiziraju sami, ali kada je riječ o privatnim kućama doista im je trebalo otpočetka omogućiti samoobnovu, pa utvrditi koliko zapravo imamo građana koji su u nevolji, s koliko sredstava država raspolaže što iz vlastitih sredstava, što iz nekih fondova EU, omogućiti im povoljnije kreditne linije ako im sredstva sredstva koja im daje država bespovratno nisu dovoljna i omogućiti ljudima da sami obnove svoje domove. Da je to tako bilo, gdje bi Zagreb već bio danas, gdje bi bila Hrvatska, naravno HDZ-u to nije bilo po volji. A još jedna riječ se često spominjala prvi put, to je bila transparentnost, obnova će biti poštena i transparentna. Transparentnosti do danas nema. Jedan od amandmana koji je bio odbijen u posljednjem pokušaju izmjene ovog zakona mislim da je baš ovdje prisutni državni tajnik se hrvao sa mnom tu u klupama, ciljao je za tim da ministarstvo u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu tih zadnjih izmjena izradi i javno objavi jedinstven i pregledan registar obnove u kojem će biti upisani svi podaci o nekretninama koje su bile obuhvaćene bilo kojim od programa ili mjera. Podatak o tome o kakvoj se obnovi radi, iznos odobrenih i isplaćenih sredstava, o kakvom god obliku pomoći se radi, izvor sredstava, podatak o vlasništvu nekretnine, podatak o programu mjera na temelju kojeg je izvršena isplata, odluka ili akt nadležnog tijela na temelju kojeg je izvršena isplata i podaci o provedenim postupcima javne nabave, o svim izvršiteljima usluga i radova itd., dakle ovo stoga što se obnova financira javnim sredstvima i ovo nije, kad kažemo fondovi EU pa je to neki europski novac, ne to je sve novac hrvatskih građana i svih ostalih građana EU, javni novac i svi ti porezni obveznici i uplatitelji imaju pravo znati kako se njihov novac troši. Nije mi jasno iz kojih razloga jedna malo opsežnija Excel tablica nije dostupna svim našim građanima, pa bi se točno znalo u tom moru različitih vrsta i različitih opsega prava tko je dobio koliko i po kojem redoslijedu i po kojem ključu jer od tih 15 tisuća sve skupa zahtjeva, vidimo da će 1/15 nešto biti odobreno i omogućeno ranije, a netko možda nikada neće doći na red i to je ono što je država stvorena na krilima nepravde. I to nepravde koja se generira i produljuje iz generacije u generaciju samo zato što nije bilo volje da se posluša jedan dobronamjerni prijedlog koji dolazi sa ove strane sabornice, pa kada vam se kaže da ste stranka zlih namjera, kada vam se kaže da ste jedno koruptivno maligno tkivo koje je natopilo sve pore ove zemlje, kada vam se kaže da ne mislite ni na što drugo osim kako stati u poziciji da i dalje dijelite državni kolač i sredstva po bavi, po stričevima, kumovima, malim stranačkim junacima i lavovima koji će osnovati tvrtku Kefo kako bi dilao doslovno krivotvorene Covid testove. I takvi ste u doslovno u svim sferama, u svim javnim nabavama, u svim područjima i onda s pitate gdje je obnova, pa nigdje evo cvjeta na krilima velikog izbornika. Hvala. Slijede pojedinačne rasprave. Prva je poštovani zastupnik Tomislav Okroša. hvala lijepo poštovani potpredsjedničke Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče gospodine Orliću, drage kolegice i kolege sve vas srdačno pozdravljam i evo zadovoljstvo mi je imati pojedinačnu raspravu na ovu temu. temu. RH su tijekom 2020. godine pogodili snažni potresi kojima su brojne građevine razrušene, uništene i oštećene i čime je prouzročena ogromna materijalna šteta nakon čega je Vlada RH proglasila katastrofu uzrokovanu potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Iznos šteta od potresa procijenjen je na 128 milijardi kuna od čega se 86 milijardi kuna odnosi na područje Grada Zagreba i okolicu te 41,5 milijarda kuna na područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. U svrhu saniranja posljedica potresa i obnove oštećenih kuća i zgrada Hrvatski sabor je donio Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te nakon toga Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom čime je primjena navedenog zakona proširena i na područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. U svrhu otklanjanja uočenih prepreka u provedbi obnove, prije svega u složenosti utvrđivanja imovinsko pravnih odnosa donesene su još jedne izmjene i dopune zakona. Na temelju navedenog zakona i njegovih izmjena građani s pogođenih područja podnose zahtjeve za obnovu, uklanjanje, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće. Provedba Zakona o obnovi financira se sredstvima Državnog proračuna RH, sredstvima proračuna Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije u omjeru 80% državni proračun, 20% proračun Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, a iznimno i 100% iz Državnog proračuna. Iz Fonda solidarnosti EU na temelju zahtjeva Vlade RH za saniranje šteta potresom dodijeljeno, dodijeljeno je 683,7 milijuna eura pomoći za sanaciju štete temeljem potresa iz ožujka 2020. godine, zagrebačkog potresa te 319,2 milijuna eura pomoći za sanaciju štete temeljem potresa iz prosinca 2020. godine petrinjskog potresa. Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je određeno kao nacionalno koordinacijsko tijelo dok su tijela za provedbu financijskog doprinosa, resorna ministarstva, Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija. Tijelo za provedbu financijskog doprinosa u 2021. godini objavilo je 14 poziva na dodjelu bespovratnih sredstava pomoći za nadoknadu javnih troškova u određenim područjima za Grad Zagreb, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju u sklopu čega je isplaćeno 116 milijuna kuna. Fond solidarnosti EU je objavio 6 poziva vezano uz obnovu zgrada za koje je alokacija iznosila 4 milijarde kuna. 3 poziva je ministarstvo raspisalo za financiranje zamjenskog smještaja za pogođeno stanovništvo. Uz navedeno u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđeno je i 4,456 milijardi kuna za sveobuhvatnu obnovu višestambenih zgrada i zgrada u javnom sektoru oštećenih u potresu te energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu za što je nadležan Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Iz svega navedenog može se vidjeti koliko se ulaže u obnovu i kako se radi o poslu koji predstavlja značajan izazov za sva tijela koja su uključena u predmetni proces. Stalna nastojanja za implementacijom učinkovitijih rješenja u taj proces vidljiva su kroz prilagodbe elemenata koji dovode do unaprjeđenja postupaka i rezultata. Usporedbom podataka razvidno je kako su procesi ubrzani što se očituje u značajnom povećanju broja donesenih akata ministarstvo što je nastavak pozitivnog trenda za koji vjerujemo da će se i nastaviti te da će se obnova oštećenog područja uspješno završiti.

za uložena odnosno utrošena sredstva vezano za obnovu, pa vi ste načelnik Općine Dubrava koja je u sastavu Zagrebačke županije, jedne županije koja je pogođena potresom i koliko mi je poznato da je i vaša općina oštećena u potresu. Pa evo možete li reći koje aktivnosti vi provodite vezano znači za obnovu od potresa na području vaše općine. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala kolegice Zmaić. Da i Općina Dubrava u kojoj sam načelnik u sastavu Zagrebačke županije koja je oštećena potresom i provode se brojne aktivnosti obnove objekata u našoj općini. Obnavlja se Župna crkva Svete Margarete, radi se o jednoj cjelovitoj konstrukcijskoj obnovi, o projektu vrijednom čak 2 milijuna eura, znači nešto malo manje od 15 milijuna kuna za što je prijavitelj bila naša Biskupija Bjelovarsko-križevačka biskupija na čelu sa našim biskupom g. Huzjakom i Župa Svete Margarete na čelu sa župnikom Mihaelom Gojanijem. Radimo još niz obnova, obnavljaju se naše prometnice, a prijavili smo i konstrukcijsku potpunu obnovu tj. vrlo vjerojatno uklanjanje i izgradnju Društvenog doma u naselju KOstanj. Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega. Upravo ste spomenuli neke od projekata koji se trenutno odrađuju kod vas, pa za sve one koji govore da se nešto moglo preko noći ili davno prije napravit, dajte mi malo pojasnite i recite koliko je potrebno od same ideje do konačne realizacije, dakle tu mislimo i na papirologiju, na projektnu dokumentaciju u slučaju ove vaše Crkve i mišljenje konzervatora sve te procedure, da li je za to potrebno tjedan dana, dva tjedna, mjesec dana, dva, tri mjeseca ili čak godinu ili više dana da bi se uopće moglo poreknuti javnu nabavu da se krene u realizaciju nekog projekta? Jer ovdje ispada da se nešto moglo napraviti danas zamislit, a sutra realizirat, a radimo i govorimo o stotinama i tisućama projekata obnove obiteljskih kuća, konstrukcijskih obnova i svega onoga u smislu i zaštićenog kulturnog blaga. Dakle, puno je nedorečenosti u tim istupanjima onih koji govore da se nešto davno prije moglo napravit. Hvala kolega Klariću. Da, pa mislim potres je ne daj Bože nikome nikada više, al na potres niko nije mogo biti spreman i prilagođen i imat sve akte, imat osigurana sredstva i projekte i evo samo što nismo prijavili. Naravno da je to elementarna nepogoda koja nas je sve strahovito zadesila u kojoj su se nažalost dogodila i stradavanja ljudskih života i nakon toga svega sama, sam početak obnove je izuzetno složen i puno složeniji od bilo kakvih do tada projekta koje smo provodili jer sam načelnik evo skoro šest godina i svi prijašnji projekti su bili puno jednostavniji i u planiranju i u nalaženu izvora financiranja i izradi projektno-tehničke dokumentacije konkretno rekli ste za Crkvu. Da, naravno mišljenje konzervatora je jako bitno tada se trebalo projekat prijaviti na vrijeme, evo naša župa je to i biskupija uspjela na čemu im ovim putem zahvaljujem, a na korist i radost svi vjernicima naše župe. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Okroša. Vaša rasprava je bila izuzetna argumentirana, kronološki ste nam prezentirali što se kad dogodilo, što se kad poduzelo. Nitko od nas nije presretan kojim tempom se događa i što se sve događa na obnovi osim ovo u zadnje vrijeme na što smo posebno ponosni, ali teško je stići svo to vrijeme. Naravno da su različite institucije na različite načine i odgovorili tim pozivima i raspoloživim sredstvima, pa molim vas kako je to izgledalo u vašoj županiji kako su npr. ne znam vaša uprava ŽUC u Zagrebačkoj županiji kolko je sredstava uspjela povući iz tog Fonda za solidarnost, što je uspjela napraviti po pitanju rekonstrukcije infrastrukture? **Okroša, na vašoj replici. Zagrebačka županija je strahovito pogođena ovim potresom i evo istaknuo bi da smo prije nekoliko tjedana posvetili, otvorili Župnu crkvu u Općini Kravarsko koja je potpuno do temelja bila srušena te je izgrađena nanovo. što se tiče naših cesta koje su stvarno stradale, ovdje bih morao istaknuti ŽUC Zagrebačke županije na čelu sa ravnateljem g. Tomislavom Landekom jer stvarno je naša ŽUC perjanica obnove od potresa, ja bi istaknuo da nam je odobreno 76 milijuna eura za obnovu 35 cestovnih klizišta, 70 mostova i propusta, 113 dionica županijskih i lokalnih cesta će se obnoviti iz Fonda solidarnosti na čemu evo i ovim putem zahvaljujem i čestitam cijeloj ŽUC Zagrebačke županije. Sljedeća replika poštovana Maja Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega u odgovoru na zaista veliki potres koji smo imali, veliku ulogu su odigrali i vatrogasci, danas je njihov dan Svetog Florijana pa ja evo u ime nas svih koji smo preostali ovdje, istinabog nas iz HDZ-a je jako puno, a iz oporbe su samo dvije kolegice, ali vjerujem da se i one pridružuju da čestitamo svim vatrogastkinjama i vatrogascima Dan Sv. Florijana zaštitnika njihovog. No i mi smo u Karlovačkoj županiji zadovoljni sa načinom na koji se provodi obnova onog što je kod nas stradalo, na isti način je vrednovano sve uništene ceste i također ceste i također tu je ŽUC odigrala veliku ulogu i sad provodi te projekte koji su se naravno trebali pripremati sve ovo vrijeme. Ne može se to preko noći kao što je rekao kolega Klarić. Evo to sam htjela iskoristiti kao svoju repliku. Evo hvala kolegice Grba Bujević. Ja bi se pridružio i iskoristio ovaj svoj govorim i svim vatrogastkinjama i vatrogascima čestitao njihov dan, dan njihovog zaštitnika Sv. Florijana, vatrogasci su jedna sastavnica svake svake jedinice lokalne samouprave, to je jedna organizirana ekipa koja uvijek u svim nedaćama kao što smo imali covid, kao što smo imali potres uvijek reagiraju prvi, uvijek prvi izlažu svoje zdravlje, svoj život kako bi spasili tuđu imovinu, imovinu ljudi, zdravlje i živote ljudi evo ovim putem zahvaljujem i svih osam dobrovoljnih vatrogasnih društava na području moje općine koji su se stvarno i u ovom potresu iskazali i dokazali i nesebično pomagali onim potrebitima. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Okroša, pa evo ga snažni potresi koji su pogodili sva ova naša područja od Sisačko-moslavačke, karlovačke, grada Zagreba, Zagrebačke županije stvarno su napravili ogromne štete na građevinama. Neke su totalno razrušene, neke oštećene i uništene. Ali mislim da od svega ostalog jedan od problema su bile i legalizacija, imovinsko-pravni odnosi, a i što smo čuli izlaganje od ministra najveći problem su i građevinski obrtnici odnosno izvođači građevinskih radova jer moramo i cijene koje su poskupjele radi agresije znamo Rusije na Ukrajinu sve se to poklopilo u našoj državi. i obnova ide i vidimo da ima otvoreno 1350 gradilišta, da je i gradonačelnica Petrinje rekla da je stvarno zadovoljna ovim kak' je došao i ministar Bačić da se stvarno radi. I mislim da na kraju moramo i uzeti i sve ove nedaće koje sam ja sad nabrojila, koje su vjerojatno i utjecale da je ta obnova išla tako sporo. Da, zastupnice Dreven Budinski istina je da je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i naš ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine gospodin Branko Bačić sigurno doprinio ubrzanom ubrzanom procesu obnove. Doneseni su zakonski akti u kojima se upravo i neriješeni imovinsko-pravni odnosi su se pojednostavili i nisu više bili prepreka, nužno prepreka za bilo kakve radove. A što se tiče građevinske, ovog dijela što ste rekli oko građevine, oko izvođača radova. Da, doista u Hrvatskoj su angažirani ja to mogu reći stvarno svi, sva mehanika, svi ljudi, sav potencijal i nisam sigurna da će to biti dovoljno. Ali evo radi se na svim frontovima ne samo na onim područjima koja su pogođena potresom. Jasno da se tu ubrzano radi, jer imamo rok u kojem moram iskoristiti sredstva iz Fonda solidarnosti. A kao što je rekao ministar prešli smo više od 80% iskorištenosti Fonda solidarnosti EU. Stipan Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega Okroša, pa evo oporba danas konačno doista priznaje da je obnova krenula svojom dinamikom, svojim tempom jedino da su svari na terenu puno bolje i da zaista je to to što treba biti. Ono što i dalje nam predbacuju to je da je ta dinamika bila puno slabija, puno lošija u prvoj, drugoj godini, lani, preklani. Pritom spominju i naučene lekcije, ali zaboravljaju pritom da upravo zahvaljujući tim naučenim lekcijama iz poplave iz Gunje, iz one tragedije u Gunji upravo zahvaljujući tim naučenim lekcijama bili smo jako oprezni, da ne kažem neki su bili pojedinci možda i pre oprezni, bojali se da ne pogriješe, da ne naprave iste greške kao što su se tamo radile i zato je dobrim dijelom je i zato kasnio početak odnosno išlo se puno sporijim tempom u samom početku obnove. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Da, istina je kolega Šašlin sve što ste rekli stoga je vidljivo da na žalost Hrvatsku u zadnje vrijeme su pogodila čitav niz elementarnih nepogoda od poplave u Gunji do ova dva strašna potresa, da ne nabrajam ostale krize, covid, energetska kriza i sve ovo što je ovo vrijeme koje je iza nas učinilo poprilično neizvjesnim. A evo, Vlada na čelu sa našim premijerom gospodinom Plenkovićem uspješno brodi kroz sve te krize, uspješno se ubrzao proces obnove. I evo mogu reći da koliko imam kontakata od ljudi pošto i sam dolazim iz županije koja je pogođena potresom smatram da imam pravo to reći ljudi su zadovoljni da se obnova ubrzala. Rekao sam i primjer gdje smo se mi susjedne jedinice lokalne samouprave udružile, izgradile sedmeročlane obitelji. Jednu potpuno novu zamjensku kuću i to je jedan po meni predivan proces kada možeš nekome pomoći, a ne daj Bože da trebaš pomoć. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega izuzetno ste optimistični kada govorimo o ovom današnjem izvješću. Optimistični su i vaši kolege u klubu, a jučer smo isto tako imali priliku slušati izuzetno optimističnog državnog tajnika koji nas je uvjeravao da imamo dovoljno zaliha u robnim rezervama, da imamo dovoljno kontejnera. onda se dogodi katastrofa i zapravo svjedočimo da su trebali tjedni da se ti kontejneri dovezu na Banovinu, a trebali su i tjedni da se uspostave lanci Zapravo su najviše, odnosno prvo tko je reagirao su bile udruge i sami građani koji su donosili hranu, koji su dovozili kućice s Jadrana, koji su uspostavljali te lance prehrane. Na kraju krajeva i sama sam desetak dana donosila i vodu i kruh ljudima koji su stradali, znači a svi svi smo očekivali prvo državu. Kako to objašnjavate? **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala kolegice Vukovac. Vi ste sad se dotaknuli teme koja je bila jučer, mi smo danas ovdje. Razgovaramo o ovoj temi, pa ne bih ja se sad vraćao na jučerašnje teme, a što se tiče ovoga što vi kažete da su reagirale udruge, da su reagirali građani. Pa naravno, takvi smo mi Hrvati imamo veliko srce i uvijek spremno pomažemo jedni drugima i ne vidim tu ništa loše. Mislim da je to i dobro što su ljudi reagirali, što su civili, vatrogasci i udruge reagirale, otišle pomoći odmah u potresu. Zato i postoji Civilna zaštita, zato su Vatrogasci izuzetno dobro i kvalitetno opremljeni i organizirani, a iza mnogih od njih ipak i pogotovo i za javnih postrojbi stoji i država i jedinice lokalne i regionalne samouprave koje godinama i financiraju te postrojbe, tako da se i ne može baš pričati da je to jedna potpuna stihijska navala ljudi bila. Bilo je to prilično organizirano.

Kolegice i kolege, cijelo ovo izvješće možemo opisati kao put od nestvarno spore obnove, pa do velike obmane. Za ministra Bačića rekli ste da napokon imate ministra koji ima empatiju, znanje i odlučnost i da je eto on vratio vjeru i nadu ljudima u tu prethodno nepostojeće i nestvarno sporu obnovu. Nakon toga ste konstatira da evo konačno i zakonski akti nisu više tako loši i nisu više prepreka da se obnova i provede. Jedino mi nije jasno zašto ste odlučili imati kolektivnu amneziju i lobotomiju, pa propustit i konstatirat da su to sve skupa bili vaši zakonu i prvi i drugi i treći, dakle HDZ-ovi zakoni, HDZ-ovi ministri, HDZ-ove institucije i HDZ-ova izmišljena i nepotrebna tijela. 3.g. kasnije vi sada pričate da se obnova nije mogla započeti ranije zato što je bilo potrebno provesti sve te silne procedure, pripremiti projekte, pa niste vi ni vodili brigu o projektima i o procedurama, nego ste vodili brigu o tome da formirate potpuno nepotrebna tijela kao što se na kraju pokazalo da je to bio Fond za obnovu. obnovu. Jel se sjećate uopće toga, jel se sjećate toga da ste formirali Fonda za obnovu i postavili Damira Vanđelića kao čuvenog spasitelja? Svojevremeno je bio malte ne pa super heroj koji je uspostavio procedure, transparentnost, protočni bojler za te silne milijarde iz europskih fondova i što se onda dogodilo? Odjedanput… …/Upadica iz klupe se Pa nije možda, formalno je na papiru, ali u duši tko je bio? …/Upadica iz klupe se ne razumije/… Pa dobro, oćemo li mi sad ovako svi ćakulati ili ćete se vi utišati ili ću ja utišat ili ćete vi gđo. Nada Murganić ponovno komentirat moje cipele, oćemo tako? je, da kaj je, kakve cipele?/… Pa možemo ovako ćakulat, ne smeta Sanadera, ne smeta ni mene, vrijeme ide, ne razumije/… …ma mislim ne dekoncentrirate me, ja ću se vratiti na temu, a tema je da će i nakon ovog izvješća doći izvješće za slijedeću godinu i u njemu će biti brojke, u njemu će se vidjeti koliko je kuća obnovljeno i po kojoj cijeni, a onda ću se sjetiti vašeg komentara a ne to je g. Šašlin, ali toliko je neprepoznatljiv, pa vas stalno ovoga miješam, komentara da ste naučili lekcije na Gunji, Gunja je bila obnovljena nakon godine dana. Niti jednu koruptivnu aferu, a stalno to nabijate na nos kolegici Anki Mrak-Taritaš, nitko nikad utvrdio nije ništa sporno osim cijena radova koje su bile takve kakve jesu jer ih je tržište diktiralo kao što ih diktira i sada, ali što ste sporno našli, evo ja vas pozivam javno objavite i dajte više jednom s tom Gunjom završite. A kada smo kod Gunje, da na temelju iskustva kako operativno upogoniti ljude u ministarstvima, kako ih organizirati, kako neke stvari tehnički provesti, dobio je i vaš ministar i ovaj sada i čitav niz prethodnih, jednu uputu, jednu promemoriju što je činiti, što je prvi korak, što je drugi, što je treći, kako na vrijeme osigurati potrebnu mehanizaciju, kako osigurati broj potrebnih djelatnika i radnika na terenu? To je ono što je i dan danas problem, ali ništa to za vas ne vrijedi, vrijedi samo to da stalno ponavljate jedne te iste laži, da stalno obmanjujete javnost u nadi da će netko u to u konačnici i povjerovati. Kažem vrijeme curi, ne ovih mojih zadnjih 30-tak sekundi, vrijeme vama curi i za slijedeće izvješće u toj super izbornoj godini i moći ćete nać jednu obitelj koju ste negdje smjestili, pa će stat pred tv kamere i reći evo kako vam je pomogao veliki izbornik Andrej Plenković, ali gdje su svi drugi? Brojevi dragi HDZ-ovci nisu na vašoj strani, a nije niti vrijeme.

reagiraju sporo, a infrastruktura nam je loša, lokalna samouprava je spora i inertna, pa dolazi li nama na naplatu zapravo dugogodišnje loše upravljanje državnim resursima koje je zapravo sada kulminiralo npr. u obnove? Zahvaljujem kolegice Vukovac. Točno, o tome smo govorili u sva 4 navrata kada smo raspravljali o novim odredbama ovog zakona, pa se govorilo o tome da imamo neuređene podatke o zemljišnim knjigama, za početak ne samo kada su u pitanju privatni vlasnici nego kada je u pitanju država ili JLS. Zatim smo rekli da lokalne jedinice nemaju evidenciju o vlastitoj imovini, pa ni ne znaju što sve zapravo treba obnavljati. A kada govorimo o radnicima, radnika je i u te prethodne 3.g. nestajalo odnosno naših domicilnih radnika je bivalo sve manje, a sve je više uvozne snage koja na terenu naprosto ponekad zbog jezičnih i drugih barijera treba vremena da se uopće i snađe, o mehanizaciji da ne govorim. Sve su to bili podaci koji su bili poznati 2020.g. i odgovorna vlast bi poslušala barem neke od prijedloga da se neki od tih naslijeđenih problema makar ublaže, ali nisu. Hvala. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre i potpredsjedniče hrvatske Vlade i uvaženi državni Evo ja ću iskoristiti ovih prvih 10 sekundi i stvarno svim, braći i sestrama vatrogascima čestitati njihov dan, njihovog zaštitnika Svetog Florijana i reći prvo evo pošto je zadnja govorila uvažena zastupnica Orešković ja mislim da je oporba danas poslala jasnu poruku koliko je njoj stalo do ljudi o kojima priča 3 godine, ljudima koji su u kontejnerima, ljudima koji nemaju svoj krov na glavi, danas evo osim vas dvije uvažene zastupnice nema nikoga u Hrvatskom saboru. I vi pričate o nekoj odgovornosti, vi pričate o nekim stvarima. Tko su ljudi koji danas brinu o tim ljudima koji su stradali i to jako stradali, pa evo upravo uvaženi ministar Bačić, uvažena gradonačelnica Grada Petrinje koja svakodnevno, svakodnevno se suočava o čemu vi možete samo i možda neka je tako, možda neka je tako, ali nemojte na ovaj, na ovaj način. Neki ljudi koji sada žive u kontejneru gledaju ovo i očekuju od nas rješenje. Mi moramo nuditi rješenja, mi moramo nebitno što je bilo '21., '22. mi smo danas u onoj fazi o kojoj smo stremili pune 2 godine. Čuli smo od uvaženog zastupnika Brumnića na početku da je uvaženi ministar skrenuo s teme jel je trebao govoriti o Izvješću iz '21. godine. Evo, to su ti obrati koji se ovdje događaju u Hrvatskom saboru. Kad vam čovjek iz prve ruke suvislo hoće reći što se ovog trenutka, u realnom vremenu događa na područjima, potresom pogođenim područjima onda vi zazivate nešto, nešto drugo. Ono što mislim da je vrlo bitno i suvislo se dalo iščitati iz ovog uvodnog obraćanja ministra Bačića, a to je da hrvatska Vlada i on kao čovjek koji je ovog trenutka najodgovorniji za obnovu potresom pogođenih područja govori i o onoj drugoj dimenziji o kojoj jako, jako malo govorimo, a to je revitalizacija kraja koji se našao u ovoj elementarnoj nepogodi koja se zove potres. Imao sam prilike godinu dana provesti na Banovini '88. godine i dobro znam kako je taj kraj izgledao i te '88. godine kada je industrija i Siska i Petrinje bila na vrhuncu. Naravno rat je učinio svoje. Potres je dodatno potresao to područje, ali Vlada RH upravo ima tu dimenziju koja je najbitnija što će ljudima nove kuće, ako neće imati gdje raditi, ako neće gdje djeca imati biti u vrtiću, ako ih nećemo spojiti sa cestom do glavnog grada RH, slaba će slaba će to vajda i utjeha njima, njima biti. Mi taj kraj moramo učiniti puno potentnijim nego što je možda i bio u proteklih odnosno u vremenu prije potresa. To je zadatak Vlade RH. To je zadatak resornog, resornog ministra. A paušalno i ja bi rekao s jedne strane, ja shvaćam da uvažena zastupnica Orešković ona patološki mrzi HDZ i to je, to je njezina opsesija to je nešto što ona ne može izbaciti iz sebe, nego evo to pokušava artikulirati na, i ok, ona je zastupnica u Hrvatskom saboru jednako kao što smo i mi, ali to neće pomoći tim ljudima. Mi smo ostali ovdje, evo sada je pola 7 jednako od ujutro od, od 8 sati smo još uvijek ovdje, još uvijek želimo biti dio ne nekakvog PR tima, nego želimo biti ono što uistinu jesmo. Ljudi koji znaju prepoznati tu nevolju u kojoj su se oni našli i naći rješenja. to je naša stvarnost. Ono što ste mogli suvislo čuti iz izlaganja ministra Bačića, imao problema sa građevinskom operativom, nema je dovoljno. Ovog trenutka ima puno više novca u prostoru, čuli ste podatak da u 106 dana svaki dan se ugovorilo po 4,5 miliona eura novaca za obnovu i revitalizaciju tog kraja. To su podaci koji, koji sami po sebi zvuče frapantno, a nisu njih uvaženi ministar Bačić iznio da bi sebe hvalio, da bi sebe promovirao nego da bi samo našim ljudima koji nas gledaju ovog trenutka dao do znanja da svaki dan radi upravo na tome da ono što smo obećali tim ljudima, a nije to obećanje niti političko, nije to obećanje niti predizborno, to je naš zadatak, naša dužnost da te ljude ponovo smjestimo u objekte koji su dostojni život u 21. stoljeću, ali isto tako …/Upadica: Vrijeme./… da im taj kraj vratimo na staze na kojima …/Upadica: **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Pozivam se na Članak 238., evo kolega Ivanović spominje oporbu koje nema djelomično je u pravu, ali zaboravlja da njegove kolege inače dolaze u sabornicu kada je ovdje premijer, kada dolaze ministri ili kada je glasovanje. Inače nema ni njih. Dobro, iskoristili ste to kao repliku, dobivate opomenu. Povreda Poslovnika,

i dužna sam na to reagirati. Dakle, izreći ovdje da dolazimo samo na glasanje je uvredljivo, bezobrazno, nekulturno i zaista ispod svake razine.

HDZ prije svega kao politička opcija koja odgovorno obnaša vlast, u jednom sam rekao nismo zadovoljni sa brzinom kojom se odvija obnova, nismo zadovoljni što ljudi koji su u kontejnerima najviše još u ovom trenutku pate i to treba promijeniti, našli smo načina kako. Ministar Bačić ne samo što je ubrzao obnovu on je svako malo na potresom pogođenom području, razgovara s ljudima, dakle ne boji se i ne libi se otići među ljude, vidjeti što ih muči, kako im pomoći na najbolji mogući način. I nije točno da curi vrijeme nama kolegice Orešković, curi vrijeme vama i zato ste ovako nervozni i jedina disciplina koja vam najbolje ide je nabacivanje blatom na HDZ-ovce. Hvala lijepo uvažena zastupnice Jelkovac. Tako je, svaki problem ima rješenje. Put do tog rješenja nekada možda nije najbrži, možda nekada nije najadekvatniji, ali je najbitnije u cijeloj priči naći rješenje, doći do rješenja. Mislim da je HDZ Vlada RH, premijer Andrej Plenković našli to rješenje. Evo našlo se rješenje u čovjeku koji dobro poznaje ustroj, koji dobro zna kako pristupiti rješenju toga problema i ja mislim da evo uvaženi i nekadašnji naš kolega i predsjednik našeg kluba, a sada potpredsjednik Vlade i ministar u Vladi g. Bačić je prije svega svjestan odgovornosti koju je on kao čovjek prije svega preuzeo na sebe i to što je preuzeo na sebe želi jasno artikulirati i dovest na s do rješenja na kojem smo i na početku i na kraju krajeva stremili. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Zastupniče Ivanoviću kada vi za tom govornicom izgovarate gluposti o tome kako ja mrzim HDZ, kada to ponavljaju vaši ostali HDZ-ovci onda to izgovara i vaš premijer, a ja to nikada nisam izgovorila i ja uopće ne mrzim HDZ. Ja mrzim ono što HDZ čini Hrvatskoj, ja mrzim vaše posljedice vaših korupcija, vaše otimačine, vaše pljačke to je ono što ja mrzim. I dovoljan je jedan jedini glas ovdje u cijeloj oporbi, a ima nas dvije da vam kaže, vama, vama u lice, a onda i svim građanima koji su još uvijek u kontejnerima da je HDZ odgovoran što su nakon tri godine još uvijek tamo. HDZ-ova sebičnost, neodgovornost, pohlepa, ponižavanje oporbe, odbijanje naših oporbenih amandmana je dovelo do toga da ništa kvalitetno i suvislo što je davnih dana moglo ubrzati obnovu nije prihvaćeno. A kada smo kod onog najkonstruktivnijeg prijedloga, naravno to je smjena HDZ-a s vlasti. Treba …/Upadica Sanader: Vrijeme./… **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. poslovnika od strane kolegice Orešković. Kolegica Orešković ponovno vrijeđa ovdje sve nas, dakle to što vi izgovarate prema nama je stvarno izaziva osjećaj da mrzite sve što je HDZ-ovsko, a time i nas HDZ-ovce. Dakle, vi jednostavno ne možete podnijet HDZ zato što je na vlasti ono što vi nikada nećete dosegnut i to je vaš osnovni problem. Pa vi sebe već vidite kao vođu opozicije i želite to bit samo u borbi protiv HDZ-a, sami ste se već postavili na to mjesto to se vidi iz vašeg nastupa ovdje.

zastupnice Orešković ne možete vi protiv sebe, to je jednostavno dio vašeg habitusa i to će tako biti do kraja bitke koju vi nećete dobiti na kraju krajeva, ali Bože dragi to je vaše opredjeljenje. A da ja sada vama nešto kažem o tom vašem poštenju za koje vi stvarno ovdje izlažete svaki puta. Ja se sjećam dva čovjeka koja su vas okarakterizirali kao političarku, jedan je bio uhvaćeni lopov koji je krao tamo neke novce u Janafu i onda on izađe i pritvora i kaže da ste vi došli kod njega da ste ga molili da vam da nekakav posao. Drugi čovjek koji je o vama dao mišljenje što se tiče politike je uvaženi predsjednik RH Zoran Milanović koji je rekao za vas da ste najveći zec. Pa nije to za mene niko rekao, evo ja sam HDZ-ovac vi niste u HDZ-u pa kako vas onda prati tako loša reputacija to mi stvarno nije jasno, a toliko ste pošteni, toliko su vam ruke čiste, uredne, a jednostavno evo ljudi koji su **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Ivanoviću ja osobno mislim da vi griješite kad kažete da gospođa kolegica Dalija Orešković mrzi HDZ, mislim da je upravo suprotno. Ona obožava HDZ, ali jednostavno ne može priznat da je HDZ izgradio Pelješki most, Stonsku zaobilaznicu, da gradi most preko Cetine, da se gradi KBC u Puli, da se gradi KBC u Rijeci na Sušaku, da se probija Tunel Učka, da se počela izgradnja ravničarske pruge od Hrvatskog Leskovca do Karlovca, da je pokrenuta ovako silna obnova potresom razorenog područja u proteklih nekoliko mjeseci, a za što se pripremalo čitav niz prošlih mjeseci i da su osigurana sredstva za sve to, da smo uči u Schengen, da smo uveli euro i to je nešto što ona kao oporbena političarka ne može priznat. A što to djeluje ona mrzi zato što nas proziva meni je dapače simpatično jer se time iskazuje i ona, ali i čitava ova strana svoju nemoć pred ovolikim uspjesima …/Upadica Sanader: Evo odgovorit ću prije povrede poslovnika, sačekat će i uvažena zastupnica Orešković nije to ništa toliko hitno. Ja mislim da taj problem koji ste ovdje artikulirali, ne želim ja ulaziti u anamneze pojedinih zastupnika nisam ja niti specijalist niti bilo što ko bi mogo suvislo o tome suditi, ali ja bi volio gospođo Orešković da vi jedan dan, ja sam proveo jedan dan u Bakru, evo uvaženi zastupnik Klarić je gradonačelnik Bakra ja bi volio da odete u Bakar i da vidite što je taj čovjek sa svojom lokalnom samoupravom uz pomoć županije, države koju čine naravno HDZ napravio od Bakra, industrijsku zonu u kojoj radi 5.000 ljudi. Znate što je 5.000 ljudi? I širi se još na 10, 20 ili 30 hektara. To vama fali u vašoj političkoj biografiji i izvršna vlast nešto čega ćete se vi uhvatiti, a da nije vezano za politiku nego za realan život sa ljudima s kojima morate skupa ustajati i skupa ići s njima na spavanje. E to vam fali pa evo ako ćete …/Upadica Sanader: Vrijeme./… poslušat kandidirajte se za načelnicu, gradonačelnicu, …/Upadica: Vrijeme./… županicu to će vam biti na pomoći u karijeri. Članak 238., vrijeđanje zastupnika, ne samo mene nego i onih kojih ovdje trenutno nema. Ne znam jeste li ikad bili u ovoj dvorani pored sabornice, tamo je slika prvog hrvatskog Ustava koji je bio zamišljen kao nova država višestranačja, a ne država jedne partije. HDZ je gora komunistička jednopartijska stranka od one koju smo imali u prošlom sistemu. Meni nije cilj doći na vlasti, vlati radi kao što to vi u HDZ-u mislite. Meni je cilj doći na vlast zato da se država može transformirati, da institucije …/Upadica: Vrijeme./… svim građanima ne jednoj …/Upadica: Vrijeme./… političkoj To je vaša replika, to je vaša treća opomena i gubite pravo rasprave do kraja ove teme.

i sve nas i to je jednino njezino i političko obraćanje i opredjeljenje. Sad se poziva na hrvatski Ustav, pa nismo mi jednopartijska država. To

i upravo ono na što se stalno poziva da HDZ bilo koga štiti i da je jednopartijska država, niti jedan HDZ-ovac ne bi bio osuđen niti istraživan. Upravo suprotno od svega toga i mi to pozdravljamo, ali poentirat na tome da je HDZ nekakva kriminalna organizacija, a da su svi drugi čisti evo posljednji primjer u Rijeci govori upravo suprotno. bitno je da nas građani RH uvijek prepoznaju i zato smo tolike godine i tu i imamo i uvijek opravdamo njihovo povjerenje. A vi ste se u svojoj raspravi dotaknuli revitalizacije Banovine što je i sami ste rekli da i prije kad ste, i prije potresa da je u Banovini se trebalo puno toga, pa zato ja i slušajući danas i našega ministra i gledajući u ovome izvještaju vidimo ne samo da su ceste napravljene, autoputi nego su i trafostanice, nasipi, vodovodne mreže sve ono što je potrebno da stvarno to stanovništvo ostane tamo. Znači i to je jednim dijelom obnova. Nisu obnova samo kuće kao što ste vi kazali. Znači stvaraju se uvjeti da i da stanovništvo ne da ostane nego da se i oni koji su otišli zbog svojih nezavršenih kuća da se svi vrate i da Banovina …/Upadica: Vrijeme./… Hvala lijepo uvažena zastupnice. Tako je, to je mislim da je to ta vizija o kojoj, o kojoj govorimo i onda to pojedine zastupnike, ja ne znam zašto to, to njih smeta, a osim da nije vezano uz ideologiju ili, ili politiku. Znači ovo o čemu je govorio uvaženi ministar je dio obnove koja se mora odraditi prema stanovništvu koje je ostalo bez svojih domova, ali paralelno država radi ono onaj drugi dio obnove koji nije u sklopu ovog novca o kojem smo ovdje, ovdje govorili nego upravo stvara te pretpostavke da taj kraj ponovo i gospodarski i ekonomski, pa na kraju krajeva i demografski zaživi. To je veliki izazov prije svega, to uopće nije niti jednostavno, niti lako, ali znači da Vlada ima tu viziju da to područje ponovo vrati na staze na kojima je bilo možda do početka Domovinskog rata. Hvala. Poštovani kolega drago mi je da ste govorili o revitalizaciji. Ako pogledamo pa eto možemo čak se i društvene mreže koje ima recimo župan Celjak, a ja se s njim često razgovaram jer sam tjedan dana provela cijele tjedan tamo kad je bio potres sa kolegicom Komes s kojom se često o tome razgovaram onda ćete upravo vidjeti, svi zajedno ćemo vidjeti kako uz zgrade koje rastu rade se i drugi projekti koji zapravo revitaliziraju to područje. Oni zapravo taj potres koriste, kad je takav već ispao, koriste ga za ono dobro, a to je da se ljudima omoguće neki sadržaji koje prije nisu imali, kao centar za mlade koje je spomenula naša kolegica, ali puno je tih takvih projekata. To je zapravo dobra sinergija. Gradimo zgrade, ta obnova ide dobro, pogledajte jer slika govori više od riječi i onda još na to nadograđujemo ovaj socijalni dio za koji mislim da je silno važan kako bi se ljudi tamo osjećali što je moguće bolje. Hvala lijepo. Da, evo i uvažena zastupnica i gradonačelnica Petrinje gospođa Komes vas je lijepo pozvala, evo ja i predlažem resornom ministru pa i predsjedniku sabora, ajmo jednom mi svi saborski zastupnici sjesti u autobus i otići na tu Banovinu i iz prve ruke pogledati što se danas događa, što se tamo gradi, što se tamo ne gradi, pa onda se vratiti u sabornicu pa onda raspravljati o tome. Evo to je, ja bih volio da vas evo uvažena gradonačelnica i naravno i ministar pozovu, da nas natovare u autobuse to nije daleko odavde od sabora, odimo u Petrinju i pogledajmo što se radi i ja mislim da će mnogi promijeniti mišljenje o tome koliko hrvatska Vlada, koliko hrvatska država ulaže u taj, u taj Slijedeća replika, poštovana Grozdana Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanoviću, potres koji se dogodio u Zagrebu dogodio se prvi. Potres Potres koji se dogodio u Petrinji i okolo dogodio se nakon toga. Dakle, Vlada je rješavala jedno po jedno. Tada je razmišljala dovoljno će biti kroz fond, pa i onda Središnji državni ured i na kraju kad se sve to dogodilo evo sad se to spojilo i što se onda događa? Najgore mi je kada mi netko popuje i kaže pa mi smo vam to govorili, mogli ste to odma ovako i onako. Pa nismo, da smo znali da nam je poručio onaj dole da će se dogoditi u intervalima onda bi bili rekli evo to će voditi ministarstvo objedinjeno, dakle lako je biti naknadne pameti. hvala vam uvažena zastupnice Perić. Da, često ta naknadna pamet dolazi do izražaja, no to je dio, dio politike, nekako dio tog političkog fajta, ali to nije dobro, skroz vrijeme probati vratiti unazad i reći mi smo nešto govorili, gotovo je, dogodilo se nešto što ni u najgorim snovima niste mogli predviditi da će se dogodit i to u intervalu, evo ne znam od 3. mjeseca, pa već onda u 12. mjesecu, znači u roku 8 mjeseci smo imali dva iznimno jaka i velika, velika potresa. No ja sam uvijek u onoj klasi optimist, ja vjerujem u ono što se događa na terenu, ja vjerujem u angažman ovih ljudi i u njihovu volju i želju da stvarno tima ljudima pružimo čak možda i više, mi im ne možemo nadoknaditi vrijeme i to je apsolutno nemoguće, ali im možemo biti suport, možemo im biti ta ruka spasa koja će reći da okej napravilo se, možda je malo kasnilo, ali ipak je odrađeno. zaista oni pokušavaju danas omalovažiti i ono što je po meni doista najvrjednije, a to je ono spontano okupljanje i pomoć hrvatskog naroda, hrvatskih ljudi i udruga koje su u prvim trenucima prišle i krenule u pomoć tom napaćenom narodu na Banovini. To je upravo ono što je najvrjednije u hrvatskom narodu, da je najjači i da je najhomogeniziraniji u najtežim trenucima, to je bilo i '91., to se pokazalo i sada, to se pokazalo u svim kriznim situacijama. Ja znam da to njima ne odgovara, ne da im ne odgovara nego dapače oni se čak na neki način boje toga, ali to je tako, hvala Bogu da je tako i ja vjerujem dok je i hrvatskog naroda i HDZ-a da će tako i biti, hvala. Da, ništa neće bolje i jače učvrstiti hrvatskog čovjeka nažalost nego što je nevolja, nevolja kad se dogodi ona i ja mislim da je HDZ svaki puta isticala sve dobre ljude koji su došli i navijačke udruge i udruge građana, vatrogasce pogotovo koji su se odazvali u tim prvim danima, kuhare, sve ljude koji su htjeli pomoći, dapače, no svi smo mi bili u Petrinji jedan dan, dva dana, pet dana, ali tamo ljudi i danas žive i danas neko o njima mora skrbiti. Prema tome ta odgovornost je garancija da će se nešto, ne nešto, da će se dogoditi ono što i ovaj zakon koji smo donijeli i na kraju krajeva i ovaj novac koji smo dobili od Europe biti adekvatno utrošen i pomoći tim ljudima da zaborave ono što im se dogodilo, ne u smislu zaborava kao takvoga nego odnosa koje imaju…/Upadica Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo i u ovim replikama puno je toga rečeno, pa neću ponavljati, digla sam ovu našu palicu za repliku prvo da kažem da ste odlično u ovih 5 minuta saželi saželi sve ono što mislimo da je važno u ovoj obnovi od potresa, potresom pogođenih područja, naglasivši da nije samo važno, ali je jako važno, da se ne bi to iskarikiralo, i domovi i krovovi nad glavom, kuće i stanovi, nego i ona društvena nadogradnja, ceste, klizišta, vrtići, obnovljen dom umirovljenika, zdravstvene ustanove i sve ono drugo i svakako da ovakva sveobuhvatna obnova će uskoro dati potpuni rezultat. I onaj dio u koje ste rekli da kolegica zaista mrzi HDZ čak do te mjere da nas optužuje optužuje za one beznačajne i besmislene sitnice koje vjerojatno halucinira sa željom da nas i na onoj osobnoj ljudskoj razini povrijedi i vrijeđa. Naravno da to zaista nije dobro i u pravu ste da to otvoreno govorimo o tome…/Upadica Sanader: Hvala vam lijepo na, na replici. Ja mislim da je kompliment dio uljuđene kulture, kad nekom date nekakav kompliment za bilo što, ja sam, imam osjećaj da se uvažena zastupnica Orešković uvrijedila na, na taj kompliment, ne znam zašto je to uopće bio predmet njene, njene rasprave, ali, ali to je tako. Ono što je bitno, a što mislim da treba non stop ponavljati i na čemu treba ustrajati i na čemu treba uložiti najviše energije, to je upravo kraj koji se mora ojačati da bi bio potentniji, da bi bio pristupačniji, da bi u njega ljudi dolazili. I ja jednako to gledam, iz Slavonije dolazim, iz Slavonije dolazim,

Hvala lijepo. Kolega Ivanoviću, vi imate jako dobru memoriju i pamćenje. Sjećate li se vi g. Ivanoviću kada smo ovdje u sabornici prije 3 mjeseca imali raspravu o interpelaciju o radu Vlade RH vezano za provedbu Zakona o obnovi oštećenih zgrada u potresu koju su potpisalo 25 zastupnika oporbe, a na kraju rasprave je ostalo ovdje nazočno u sabornici dvoje? Pa evo nakon 2 i po mjeseca, prije 2 i po mjeseca smo imali također isto izmjene Zakona o obnovi gdje je pri kraju rasprave ostalo također dvoje-troje oporbenjaka ovdje u sabornici. A evo i danas vezano uz ovo izvješće koje je povezano uz potresom pogođenih područja također na kraju rasprave gdje su nazočne dvije kolegice iz oporbe pa molim vas vaš komentar za kraj? **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice Zmajić. Rekao sam na početku ovog svog izlaganja mislim da je oporba izuzev evo uvažene zastupnice Orešković i uvažene zastupnice Vukovac poslala jasnu poruku koliko je stalo do obnove o kojoj se ovdje, ne samo Banovine nego i ostalih županija koje su stradale u potresu da je cijela oporba, a ukupno ih ima 75 u Hrvatskom saboru pala evo na dva slova. Mislim da je to jedna poruka koju će svaki građanin koji sluša ovu raspravu prepoznati na taj način. Danas netko sjedi u kafiću pije možda neko pivo ili neko drugo piče i baš ga briga što se dešava. Uvaženi ministar Bačić se svaki dan vraća među te ljude, razgovara sa tim ljudima i mislim da je to ta razlika između onih koji su dobili priliku upravljati sa sustavom koji se zove Hrvatska država i ovih drugih koji vjerojatno tu priliku neće dobiti nikada. Hvala lijepa. Sljedeća završna rasprava je u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana Magdalena Komes. Uvažene kolegice i kolege, evo mislim da je danas tijekom današnjeg dana zaista rečeno sve ono najbitnije i ono što će i meni kao gradonačelnici koja obnavlja svoj grad, a vjerujem i ministru Bačiću koji obnavlja malo, koji vodi obnovu malo šireg područja biti vjetar u leđa je da je zaista dosta pozitive izrečeno ovdje u Saboru, u sabornici danas za razliku od svakodnevnog defetizma i negativnosti koje na neki način isto usporavaju i demoraliziraju zapravo naše sugrađane na područjima pogođenim područjem što ja kao gradonačelnica, kao što sam i u svom uvodnom izlaganju rekla ne smijem dozvoliti i neću dozvoliti jer je naše stanovništvo zaista prošlo teška razdoblja ne samo u ovom potresu nego i u nedavnoj povijesti kroz Domovinski rat. Također moramo napustiti svoje područje, graditi ponovno svoje kuće i sa su brojne obitelji već po treći put u svom životu u situaciji, dakle da iznova grade svoje kuće. Stoga im i iz ovih prostora iz Sabora trebaju biti upućene riječi koje koje vode ka optimizmu, ka obnovi i prema svemu ovome što je i ministar Bačić naveo iz sadašnje perspektive, ne iz 2021. o čemu smo već imali mnogobrojne rasprave i zaključili da nismo zadovoljno obnovom. Ali drago mi je da je ministar Bačić zapravo navodio sve podatke koji se tiču današnjice, sadašnjeg trenutka jer nas samo to može povesti naprijed. Dakle, ministar Bačić je preuzeo kontrolu nad cjelokupnim postupkom obnove ne samo među svojim suradnicima koji zaista svakodnevno danonoćno rade, a vide se i rezultati takvog rada, već i kroz razgovore, kroz također optimistični pristup i prema projektantima kojih je u ovom trenutku također veliki nedostatak ne samo građevinskih radnika, odnosno građevinskih tvrtki već i samih projektanata koji trebaju najprije izraditi projektne dokumentacije. Dakle, kontrola i nad projektantima i nad izvođačima radova i pomaci koji se svakodnevno vide i koje sama osjetim kroz pozive ljudi koji su se do nedavno žalili kako nema radnika na pojedinim gradilištima, a evo sad imam informacije da ih se, dakle stradalnike, osobe kojima su stradale kuće naziva iz iz ministarstva i provjerava se da li su radnici na terenu, da li izvršavaju svoje ugovorne obveze. Prema tome, obnova obiteljskih kuća ide. Nadamo se da će ići još brže, da ćemo što prije vratiti naše ljude iz, odnosno premjestiti iz kontejnera u njihove obnovljene obiteljske kuće ili zamjenske kuće. Ali žao mi je što se evo i ovdje u sabornici zaboravlja i na one naše Petrinjce i ostale i ostale naše sugrađane koji su ostali bez svojih domova, a koji su napustili i Petrinju i Sisačko-moslavačku županiju, dakle koji su otišli živjeti u zamjenski stan bilo državni, bilo iznajmljeni kojeg plaća država. Dakle van i županije, pa možda čak i iz Hrvatske. I njih očekujemo da se kad se obnovi Banovina vrate u Petrinju. Što se tiče Fonda solidarnosti i tu smo optimistični. Dakle, evo ja barem prema rezultatima na području grada Petrinje mogu reći da trošimo i više nego što nam je na raspolaganju kroz Fond solidarnosti. Želimo da se obnove naravno prioritetno, kuće da se ljudi vrate u svoje domove. Ali obnavljaju se evo i kroz suradnju i sa našom županijom i sa ministarstvom i škole, bolnice, domovi zdravlja, domovi kulture ili hrvatski domovi. Obnavljamo velik broj kilometara naših nerazvrstanih cesta, vodoopskrbnog, kanalizacijskog sustava i ono što je netko ovdje, što je ministar rekao. Dakle, u cjelokupnom tom postupku zapravo se ne gleda i ne smije se gledati politički predznak svih župana i gradonačelnika i načelnika koji sudjeluju u obnovi. I zbog takvog pristupa se vide zaista veliki pomaci i veliki rezultati. Da ne ispadne da ja samo ili ministar hvalimo rezultate rada ja sam danas primila u gradskoj upravi veleposlanika Republike Irske koji je prije godinu dana bio u Petrinji i koji je danas iznio svoj stav da se vidi veliki pomak u odnosu na prethodnu godinu da je Petrinja veliko gradilište, a isto tako da ne bude samo … pozivam sve zastupnike da na kraju roka Fonda solidarnosti obiđemo Petrinju Poštovani, dopustite mi samo nekoliko rečenica da ne bi ova rasprava završila u tonu kako smo mi u oporbi nešto protiv. Dakle doista na dan samog potresa ja sam bila na Banovini i nakon toga, pa barem 3 mjeseca sam tamo išla i upoznavala ljude i ljudske sudbine. Ono što su mi govorili je za knjigu znači prvenstveno od one poslijeratne obnove koja je bila kaotična, ljudi su godinama čekali da se vrate u svoje kuće i onda su doživjeli da su te kuće bile izuzetno loše obnavljane, znači radilo se stvarno cirkus i vi ste toga svjesni, svjesni ste i toga da tu ne možemo ništa, ali to su ljudske sudbine, ljudi su to doživjeli i ja zajedno s njima, znači suze, bol, jad i očaj. Isti ti ljudi se meni javljaju i danas. Ja poslije ove rasprave moram otići tamo i reći ma sve je u redu, će sve odlično, dobit ćete svoje kuće, vratit ćete se kad, e to ne znam. Znači evo konkretno u Strašniku, odite svi tamo, znači ne morate, evo kolega Ivanović me poziva dođite, pa često sam tamo, a i čujem se s ljudima, znači odite do Strašnika i poslušajte gđu. Katicu koja ima troje male unučadi koji žive u kontejneru, biste li vi svoje unuče pustili da živi u tom plastičnom kontejneru? Ali to nije najveći problem, znači ona plače zato zato što svaki puta kada je otišla u onaj kontejner koji zapravo predstavlja gradsku upravu, županijsku upravu, ured za obnovu, što god, ni ona ne zna reći, ali ona odande izađe jadna, još jadnija nego što je došla jer svaki puta imaju neku na njen zahtjev za obnovu, znači zadnje što su joj rekli problem je bio jer je ona imala i ima još uvijek zapravo OPG, ima stoku i ima svoje pomoćne zgrade na gospodarstvu. To se sve trebalo srušiti, ona tamo drži sve ono što njoj treba, ona nije htjela svoje poljoprivredne strojeve, svoje žitarice, sve ono što treba na gospodarstvu držati vani pod vedrim nebom ili ko zna gdje ili očekivati da joj država donese nego je svoje zbrinula u tu zgradicu, sad je ta zgradica problem, navodno njena kuća se ne može obnoviti dok ta mala zgradica zgradica ne bude srušena. To su apsurdi, znači ja bih voljela samo da imate daleko više razumijevanja za pojedinačne slučajeve, da ne postoje osobe koje zbog razno raznih administrativnih manipulacija nailaze na problem i zbog toga se njihova agonija produžuje. a bilo bi dobro da, da odete i vi i da čujete što oni kažu. To je jako važno jer da smo na početku čuli što oni kažu mi ne bismo doživjeli treću godinu čekajući da se ljudi vrate u svoje kuće sa svojom dječicom i svojim unučićima unučićima za ruku vodećih, a ne živeći u tim kartonskim kutijama, u tim plastičnim kutijama, uđite u taj kontejner pa vidite kako je teško disati u njemu, a možete si mislit kad dođu temperature na ljeto kako će još gore definitivno bez zraka, klima uređaji uopće nisu u nijednom tom kontejneru niti ugrijali taj prostor, niti će ga sad uspjet rashladiti. Ja doista govorim iz prve ruke i iz kontakata s tim ljudima jer moram ponovno doći tamo i pogledati ih u oči. Oni ne znaju jesam li ja dio vladajućih, oni ne znaju što to znači oporba u saboru, njima je to zapravo apsolutno svejedno, oni imaju konkretne probleme i kada te konkretne konkretne probleme čujete onda ćete i vi znati boje reagirati. Apsolutno nikakvih osobnih zamjerki, u redu gđa. Komes radi svoj posao najbolje što može, ali tamo ima jako puno problema na tim privatnim gospodarstvima kod tih kuća, obiteljskih kuća i ti ljudi trebaju nekada i privatan pristup, poslušajte ih. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Ovako, dakle povreda čl. 238., iznošenje neistina i obmanjivanje javnosti, dakle zaista bih apelirala ovdje da općenito saborski zastupnici, pa tako i vi kolegice ne iznosite poluistine i informacije koje ne razumijete, koje se dešavaju na području pogođenim potresom. Dakle, mi smo pristupili i tom problemu uklanjanja pomoćnih građevina i, i taj ćemo problem riješiti.

Čl. 238., dakle žao mi je jer opet me nije kolegica razumjela, dakle ja govorim o konkretnim situacijama, ja sam očekivala da ćete se javit za potrebu, za povredu i tražiti broj telefona recimo od gospođe koja ima ozbiljan problem i ne zna kad može očekivati obnovu svoje kuće jer konstantno ima administrativni problem za administrativnim problemom, a ne ovakav odgovor, mislim stvarno sramota. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro i vi ste ovo iskoristili za repliku i dobivate opomenu. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem ministru i državnom tajniku. Nastavljamo sutra ujutro izjašnjavanjem o amandmanima. Laku noć svima.